Hvala. Ovime smo iscrpili cijelu raspravu, zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sljedeća točka je: - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu, Podnositeljica je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju čl. 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Uvažena pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Dozvolite da predstavimo prvo izvješće pred novim sazivom HS-a i da predstavimo što institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radila tijekom 2019. g. u područjima za koje je zadužena po Zakonu o ravnopravnosti spolova, a to je prvenstveno područje rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, obitelji, roditeljske skrbi, obiteljskog nasilja, područja političke participacije, sustava obrazovanja i područje medija. Dakako po diskriminacijskim osnovama koje također, ulazi u područje Zakona o ravnopravnosti spolova ali i Zakona o suzbijanju diskriminacije, radi se o diskriminaciji temeljem spola, bračnog, obiteljskog statusa, uključujući majčinstvo, spolne orijentacije i rodnog identiteta. Kao neovisna institucija zaduženi smo za nadziranje rada državnih i javnih institucija, pravnih osoba u području primjene ustavnog načela ravnopravnosti spolova i kompletnog zakonodavstva vezano za jednake mogućnosti, jednaka prava muškaraca i žena, a jednako tako, zaduženi smo i za praćenje svih zakona koji se kreiraju na razini izvršne vlasti i koje usvaja zakonodavno tijelo. Moram reći da u okviru svojih nadležnosti tijekom 2019. godine radili smo na ukupno 1.700 predmeta od čega ih je negdje 500-tinjak odnosilo se na konkretne slučajeve diskriminacije. Radili smo paralelno uz naše aktivnosti i na 2 europska projekta to su 2 od 4 europska projekta koje smo pripremili i dobili u okviru grantova EU i koje smo dakle provodili aktivnosti u području obiteljskog nasilja femicid, a drugi projekt se odnosio na jaz u plaćama i jaz u mirovinama. Dakle, po osnovi diskriminacije pritužbe se i dalje odnose u pretežitom broju na spolnu diskriminaciju i to uzima učešće u preko 86% slučajeva, najčešće se radi o kršenjima prava žena u u preko 73% slučajeva, ali rekla bih u svim područjima da se radi o nadmoćno 2/3 većini gdje su pritužbe vezano za kršenje prava žena. Po područjima diskriminacije posljednjih 10-tak godina najturbulentnije područje nam je rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti i mirovinskog statusa i tu iz godine u godine imamo porast od 2 do 4 statistička poena. Trenutno je to udio od 46% svih pritužbi. Imali smo i sumnje na počinjenje kaznenog djela pa smo Državnom odvjetništvu prijavili 5 slučajeva, jednako tako na prekršajno djelo prijavili smo 1 slučaj. Kao i proteklih godina zadržao se trend uvažavanja upozorenja koje je jedino naše sredstvo, dakle nema represije kao što nema ni u jednom neovisnom ombudsmanskom institutu na globalnoj razini. Dakle uvažavanje naših odluka u potpunosti u 89% slučajeva. Pritužbe kojima se žene najčešće pritužuju vezano za područje rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti je suočavanje sa 2 najveće prepreke i i posljednjih godina analize na tom području na našem uzorku koji mi obrađujemo kroz pojedinačne slučajeve, a i na statistiku koju zaprimamo od Državnog zavoda za statistiku i Zavoda za zapošljavanje je da se žene najčešće na tržištu rada susreću sa preprekama vezano za ostvarivanje majčinstva i vezano za dom. Uvjetno rečeno su premlade ili prestare za dobivanje radnog mjesta, zadržavanje određene pozicije i to je nešto što iz godine u godinu uočavamo, a vezano za majčinstvo dobivamo niz pritužbi gdje su bile stavljene u nepovoljan položaj bilo kao trudnice, bilo kao rodilje ili kao majke koje su se vratile s rodiljnog dopusta pogotovo ukoliko su ostvarili više trudnoća. Ono što je bio naše aktivnosti, a odnosio se upravo na slučaj ovih majki, zaposlenica u tvrtkama na kojima je bio zaključen stečajni postupak za vrijeme dok su one koristile prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora doveo je do toga da poslodavac kad je ušao u stečaj, žene koje su bile na rodiljnom i roditeljskom dopustu ostale su u zrakopraznom prostoru. Dakle nisu bile prijavljene na HZZO, na HZZ, prijavljene na HZZO, na HZZ, nije bilo prijavljeno da više nisu zaposlenice tog poslodavca i ostale su bez određenih prava gdje su morale vraćati određena sredstva mjesečnih naknada koje su primale sa osnove zdravstvenog osiguranja i moram reći da smo tu reagirali i prema Vladi i prema resornom ministarstvu gdje su usvojene, dakle Vlada je donijela odluku da će se skrbiti i da će uzeti u obzir zatečeno stanje zaposlenica konkretnih stečajnih poslodavaca, i resorno Ministarstvo pravosuđa je uvažilo od nas prijedlog da će doći do izmjena Stečajnog zakona da se obuhvati i ovakva društvena skupina koja može doći zaista u diskriminirajuću poziciju. Statistički pokazatelji o muškim korisnicima rodiljnih i roditeljskih dopusta i naknada ukazuju na blagi i neznatni porast broja muških korisnika u odnosu na žene, ali jednako tako moramo pogledati kakva je korelacija te statistike RH u odnosu na ostale članice EU. Pa tako RH je na začelju država članica gdje muškarci koriste rodiljne i roditeljske dopuste i mi to shvaćamo kao jedan veliki izazov vezano za pozitivne mjere i set drugih mjera koji će se kreirati kroz resorna tijela koje će potaknuti da se ovo usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i mogućnost vraćanja žena na tržište rada učini što bezbolnijim kako bismo otklonili onu prepreku koja je vezana za majčinstvo o kojoj sam prethodno govorila. Dakle, posljednjih godina u Hrvatskoj svjedočimo i kroz resorno tijelo i kroz osnivanje posebnog rekla bih dijela vezano za prepoznavanje prepoznavanje potrebe za demografskom i natalitetnom politikom mi podržavamo navedene demografske mjere pogotovo ovaj dio koji se odnosio na povećanje visina novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskih dopusta, međutim ono na čemu mi kao institucija držimo da bi trebalo posebno poraditi je delimitiranje naknada za koje se zalažemo, a i kao majka blizanaca znam da je različita, držimo da je različita naknada potrebna ako majka rodi dvoje ili troje djece jer ta jedna naknada, rekla bih da je na neki način nedostatna ako se radi o o trudnoći koja je ako se radi o dvojčekima ili trojčekima, dakle potrebe svakog djeteta su sigurno i veće. Ono što smo uočili također, a pokriva područje rada i zapošljavanja je seksualno uznemiravanje na radnom mjestu i ako pogledamo taj udio statistike od 46% s područja rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti onda udio vezano za seksualno uznemiravanje na radnom mjestu posljednjih godina čini također značajni udio, a viši je od jedne trećine. Doduše, iako imamo anonimnih i to isključivo žena koje kažu da su seksualno uznemiravane na radnom mjestu, smatramo da je potrebno puno više osnaživati žene da ukoliko prepoznaju da su diskriminirane temeljem spola ili imaju seksualno uznemiravanje uz uz nedostojne ucjene kojima svjedoče na svome radnom mjestu da budu osnažene, da prijave poslodavca, a jednako tako one koje su to učinile, a obratile su se nama doživjele su dodatnu viktimizaciju na radnom mjestu što je također zakonom zabranjeno. I držim da ovi javni slučajevi koji su progovarali o pokušaju silovanja na radnom mjestu ili seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu će dovesti do toga da taj model etički kodeks i način ophođenja, profesionalnog ophođenja na radnom mjestu da će biti znatno rekla bih primjerenije shvaćen imajući u vidu da se radi o kaznenom To je nešto što većina žena koje proživljavaju na radnom mjestu takve oblike zlostavljanja niti ne znaju da se radi o kaznenom djelu, a koje hijerarhijski postavljeno. Područje obiteljskih odnosa i roditeljske skrbi je područje gdje u odnosu na sva ostala područja imamo puno više očeva koji se pritužuju na tijela državne vlasti, najčešće centri za socijalnu skrb koja kroz svoje timove donosi posebna mišljenja vezano za dobrobit djece odnosno i odluke o tome s kime će dijete živjeti nakon razvrgnuća zajednice, govore i pritužuju se na sudove, na pasivnost, ne poduzimanje adekvatnih žurnih mjera dok majke u takvim slučajevima kada se radi o prijeporima roditeljske skrbi ukazuju na određenu nesenzibiliziranost stručnih osoba vezano za prethodno nasilje koje su preživjele u obiteljskoj ili partnerskoj zajednici. Kada govorimo o obiteljskom nasilju to je drugo područje po broju pritužbi i po značaju kojima se ova institucija bavi. Porast kaznenih djela obiteljskog nasilja u 2019. u odnosu na 2018. je preko 40%, ali ako pogledamo posljednjih 10 godina tada je taj porast preko 70% kada govorimo o kaznenim djelima. U padu su nam prekršajna djela obiteljskog nasilja, donekle bismo rekli da žrtve trpe određene vidove obiteljskog nasilja dok ne dosegnu razinu brutalnosti i tada ulazi takvo nasilje u sferu kaznenog djela. Ono na što uvijek ukazujemo, a to je prvenstveno da nam nedostaje dovoljno snažna prevencija i preventivne mjere i da za sada uz ovaj način blage penalizacije kroz pravosudni sustav i nedovoljno izricanje i kazni zatvora i drugih mjera zaštitnih mjera od udaljenja iz stambene jedinice itd. dovode do toga da moramo poraditi na tom sustavu zaista preventivnih mehanizama i kontinuiranu, zaista kontinuiranu stručnu izobrazbu svih stručnih osoba. Dakle, mora se znati plan izobrazbe po pojedinim područjima i kroz sustav pravosuđa DORH-a, Pravosudnu akademiju, Policijsku akademiju i kroz sustav socijalne zaštite, dakle svih dionika koji sudjeluju kroz Protokol o postupanju u obiteljskom nasilju. Vezano za prava spolnih i rodnih manjina zaprimali smo pritužbe osoba istospolne orijentacije koji su imali problema i određenu vrstu uznemiravanja na radnom mjestu zbog svoje zbog svoje spolne pripadnosti. I tu smo utvrdili određene slučajeve i upozorili poslodavce da moraju imati određeni kodeks ponašanja, provedbeni postupak za zaštitu dostojanstva i da su upozoreni na način ophođenja prema svojim zaposlenicima. U odnosu na prethodne godine zaprimili smo bolje podatke vezano za zločine iz mržnje, mržnje, zločine iz mržnje koji se temelje na hejtanju, na govoru prema osobama homoseksualne orijentacije. Vezano za rodni identitet 2019. godinu aktivnosti ove institucije su obilježile zajedničke edukacije sa stručnim osobama zatvorskog sustava i to je jedan veliki iskorak Ministarstva pravosuđa i zatvorskog sustava gdje su uključili ne smo instituciju pravobraniteljice koja prima pritužbe građana i građanka iz RH u tom području gdje se osjećaju diskriminirani, već su u svoj sustav edukacije uključili organizacije civilnog društva koji se time bave, a jednako tako i zdravstvene ustanove koji obrazlažu određene probleme i prepreke s kojima se susreću transrodne osobe. U našem javnom djelovanju i postupanju po pritužbama imate jedno posebno područje koje se bavi posebno osjetljivim društvenim skupinama koji ulaze u rizik višestruke diskriminacije gdje smo obrađivali žene i u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, pripadnice nacionalnih manjina, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žrtve trgovanja ljudima i oštećenice kaznenim dijelom prostitucije, kao i naš doprinos u kreiranju odnosno pri davanju primjedba kroz javnu raspravu ili kroz radne skupine u dokumentima koji se odnose na ostvarivanja njihovih prava. Područje obrazovanja nastavili smo i dalje pratiti i raditi na pritužbama građana vezano za odgojno obrazovne materijale u kojima se i dalje javljaju određeni spolni stereotipi. Vezano za medijsko izvještavanje 2019.g. obilježio je jedan dokument i sporazum koji smo etički kodeks, medijski, oprostite, medijski kodeks koji smo sastavili zajedno sa preko 1000 i nešto medijskih djelatnika, preko 30-tak medijskih kuća je potpisalo taj sporazum, a vezan je za način izvještavanja o žrtvama obiteljskog nasilja i svih oblika nasilja nad ženama, a uključujući i sam femicid. Ono što smo kroz zadnji kvartal uočili nakon potpisivanja tog sporazuma, a tijekom drugog kvartala 2019.g. je da je došlo do određenog poboljšanja odnosa medija, medija u načinu izvještavanja o žrtvama obiteljskog nasilja i drugih oblika nasilja gdje je značajan pad od 27 na 4% kada se otkriva identitet žrtve. Također senzacionalistički naslovi su također imali određeni pad u svom izvještavanju. Vezano za političku participaciju moram reći da prije svih izbornih procesa i parlamentarnih, lokalnih, predsjedničkih i europarlamentarnih mi pišemo i upozoravamo i predlažemo svim političkim strankama da u svojoj javnoj retorici se drže primjerenog govora, da u zaoštravanju političke diskusije ne budu neprimjereni, pogotovo da ne idu na osobnu razinu i deformaciju političkog protivnika odnosno protivnice koristeći se određenim seksizmima ili iznošenjem obiteljskih, bračnih ili nekih drugih činjenica. Dakle, i dalje pratimo način učešća i sudjelovanja u predstavljanju političkih stranaka odnosu nositelja kandidacijskih lista u odnosu na muškarce i žene. Jednako tako i na učešće u raznim odborima, političkim tijelima, povjerenstvima gdje smatramo da je potrebno zaista pridržavati se onog minimuma, zakonskog minimuma od 40% kada se radi o donošenju političkih političkih odluka. Vezano uz reproduktivna prava ove godine, dakle 2019. u fokusu su bili problemi nedostatka ginekoloških timova, preopterećenosti sustava zdravstvene zaštite, postotak, visok postotak zdravstvenih djelatnika koji su bili u prizivu savjesti zbog čega su sve ovlaštene zdravstvene usluge na neki način u dovoljnoj mjeri nisu mogli pružat tu zdravstvenu uslugu i gdje smo imali iznimnu korespondenciju sa Ministarstvom zdravstva koje je donijelo određene upute zdravstvenim ustanovama na koji način će se primjenjivati prava vezano uz pristup prekidu trudnoće. Imali smo značajno istraživanje i rad zahvaljujući i inicijativi …/Upadica: Vrijeme/…saborskog zastupnika, evo još jednu rečenicu molim vas, vezano za seksualno nasilje i općenito nasilje u sportu gdje držim da imamo sjajno istraživanje sa Hrvatskim rukometnim savezom

U javnom diskursu u zadnjih nekih tjedan dana, možda dva tjedna, imali smo prilike slušati o tome da postoji mišljenje da se uredi pravobranitelja trebaju objediniti, da vi ne radite dobro svoj posao ili se dovodi u pitanje kako ga radite. Ja želim sada ovdje i vama i javno hrvatskoj javnosti i mojim kolegicama i kolegama reći da uživate moju osobnu podršku, da vam čestitam na radu i da kao član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina otkad sjedim u ovom visokom domu sam se zalagao i zalagat ću se da imamo specijalizirane pravobraniteljske urede jer mislim da time samo pojačavamo kvalitetu štićenja prava naših građanka i građanki. Prema tome, imate moju apsolutnu podršku u svojem daljnjem radu, a primjedbe, možda i prijedloge ću dati u pojedinačnoj raspravi.

koji, vidjeli ste koliko je široko i pokriva društvene skupine i određene probleme je posvećivalo dvije stranice. Dakle, ovoliko o ovoj problematici koja je zaista nije žensko pitanje već je pitanje prožeto kroz kompletan gospodarsko ekonomski politički i socijalni Hvala vam na podršci. Hvala potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, u vašem izlaganju izvješća uočila sam da ste aktivno surađivali sa tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave međutim ono što je meni zapelo za oko a to je da se samo odazvalo 9 županija i 12 gradova moje pitanje glasi što je sa suradnjom ostalih gradova i županija, koliko su one spremne na suradnju s vama i na koji način ćete poboljšati ili i utjecati na ostale jedinice jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zanima me vaše mišljenje koji je razlog neodazivanja na suradnju drugih gradova i županija i da li u toj skupini spada i Osječko-baranjska županija? Hvala. Ja vam se zahvaljujem na vašem pitanju, za razliku od ostala tri pravobraniteljska ureda koji imaju svoje urede u tri regionalna centra, Osijek, Split i Rijeka, institucija pravobraniteljice se oslanja na 21 županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova koju su osnivani, potaknuti na rad također temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova i ja uredno surađujem s njima po raznim aktivnostima koje se održavaju na lokalnoj razini. S Osječko-baranjskom županijom smo iznimno dobro surađivali i prošle godine gdje smo imali edukaciju a dakako sredstvima EU-a gdje smo odradili edukacije policije posebno, Državnog odvjetništva posebno i sudaca i sutkinja vezano uz obiteljsko nasilje i vezano za femicid. Mi nemamo problema sa suradnjom na županijskoj razini niti na suradnji lokalnoj razini, dakle sa gradovima, ali s obzirom na naš proračun jednostavno u godinu dana ne možemo obići 21 županiju. Ali zaista nemam primjedbi na suradnju, suradnja je uvijek otvorena. Slijedeća replika, uvažena zastupnica Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvažena pravobraniteljice Ljubičić, prvo bi vam željela zahvaliti na iscrpnom izvještaju i isto tako reći ovdje da s obzirom na vaše kapacitete i financijske i ljudske zapravo možemo biti fascinirani brojem slučajeva i organizacijom rada i rezultatima koje ste postigli, tako da u tom smislu kao parlament možemo biti zadovoljni. Ono što bi vas željela pitati je koliko ste primijetili i šta bi dali kao preporuke oko rada Vlade i tijela državne uprave na implementaciju Istanbulske konvencije, koliko je toga napravljeno, koji su izazovi i šta vi preporučate da budu nekakvi osnovni koraci koje trebamo napraviti da bi osigurali uspješnu implementaciju? Hvala. **Ljubičić, Višnja** Ja vam se zahvaljujem. Ja ne znam dal ću moći na to opsežno pitanje odgovoriti u jednom minuti ali bih rekla ovako. Dakle, Istanbulska konvencija je set zakonodavnih mjera koje ne uključuje uključuje samo područje kaznenopravnog aspekta već uključuje i građanskopravni aspekt kroz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, uključuje prevenciju kroz razne međuresorne timove i uključuje osnivanje na lokalnoj razini dovoljnih broja skloništa i savjetovališta. takva jedna kompletna, ostvarenje jednog kruga zaštite žrtve i sankcioniranja počinitelja je gotovo nemoguće ostvariti. Potrebna je politička volja i sustavan rad na tome. Jedan dio nacionalnog zakonodavstva, kaznenog zakonodavstva je riješen iako mi imamo određene primjedbe vezano za potpunu implementaciju u kaznenopravnom smislu a ove druge mjere su se paralelno pripremale, evo sad ćemo vidjet kroz ovaj mandat u kojoj mjeri ćemo doseći parametre i standarde koji su postavljeni u prevenciju, kaznenom gonjenju i zaštiti. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Hvala, dobar dan. Poštovana pravobraniteljice, evo osim vašeg izvješća, zaprimili smo i izvješće sa rasprave na Odboru za ravnopravnost spolova. U tom izvješću se navodi da je u raspravi većina članova odbora podržala rad pravobraniteljice te izvješće ocijenila objektivnim i temeljitim s čim se i ja osobno slažem međutim istovremeno se navodi i slijedeće. S druge strane, uvažavajući važnost institucije i izrazitu korisnost njezinih djelatnosti, izražena je primjedba kako bi se u izvješću trebalo pažljivije birati terminologiju te koristiti vrijednosno neutralne termine. Meni se ove dvije rečenice konstatacijom međusobno sukobljavaju, kontradiktorne su mi. Moje pitanje prema vama glasi, jeste li prilikom rasprave na Odboru za ravnopravnost spolova, osjetili bilokakav politički neprimjereni pritisak na vas i na vaš rad? Moram reći da ne osjećam politički pritisak i da nikad ga nisam osjećala jer sam uvijek legalista, dosljedna i vrlo pragmatična i mislim da sam odolijevala raznim zahtjevima kako netko iz svoje osobne, političke ili svjetonazorske perspektive razumijeva kako bi jedna neovisna institucija trebala djelovati. Ombudsmanske institucije u svijetu djeluju neki i preko 100 i 200 g., mi smo kroz Ekvinet mrežu umrežene i znamo njihova iskustva i ne želimo izaći iz onog diskursa kako neovisne institucije trebaju funkcionirati. Dakle, u ovih 8 g. mandata, do sada nije se dogodilo da smo imali nekakvo mišljenje koje je bilo problematizirano u pravnom smislu kroz sudske postupke jer naši građani kada mi utvrdimo diskriminaciju, sa tim rješenjima vode sudske postupke postupke i u najvećem djelu ih dobiju a i konačno neka naša pravna promišljanja koristeći međunarodne standarde i europsku sudsku praksu, uvažavaju i viši sudovi. Mislim, krovni sudovi u Hrvatskoj. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana gđo. pravobraniteljice, također bi pohvalio ovo izvješće, tu se navodi dakle da je Ured pravobraniteljice proveo 3 neovisna istraživanja, objavio 4 publikacije i na 17 propisa izrekao prijedloge, komentare, primjedbe što je uistinu za svaku pohvalu. Ja ću se kratko dotaknuti dakle onog djela gdje govorite o reproduktivnim pravima i o institutu priziva savjesti, mislim da ste to na jedan vrlo objektivan način prezentirali, dakle ja ću osobno uvijek zalagati za zaštitu ljudskog života ali isto tako ću voditi računa da živimo u pluralnom i demokratskom društvu a zakonski prijedlog koji će obuhvatiti što je moguće više građanki i građana u našoj zemlji će bit kvalitetan, mislim da institut priziva savjesti treba ostati, to je jedna druga rasprava ali mislim da ste to na jedan vrlo adekvatan način spomenuli. Hvala. Ja vam se zahvaljujem. Mi nemamo problema sa prizivom savjesti iako je on u visokom postupku ako uputa resornog tijela svim zdravstvenim ustanovama da jasnu uputu, možete koristiti priziv savjesti ali ne možete omesti omesti dostupnost zdravstvene usluge svakoj onoj ženi koja to traži. Dakle, vezano za ostvarivanje određenih prava kroz novi Zakon o prekidu trudnoće, pozvat ću se na odluku Ustavnog suda iz 2017. godine koji se također fokusirao na to da bez obzira što donese novo zakonodavno rješenje postojeća prave se ne mogu ograničiti. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo pravobraniteljice. Prije svega želim pohvaliti vaše izvješće koje obiluje obiluje statističkim podacima, ali ne samo podacima nego i njihovom interpretacijom, povezivanjem uzročno posljedičnim vezama i primjerenim zaključcima. Između ostalog osvrnut ću se samo na onaj dio izvješća u kome vezano za rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji analizirate trendove koji svjedoče smanjenju broja prijavljenih počinitelja žrtava obiteljskog nasilja u području prekršajno-pravne zaštite i porast porast slučajeva u području kaznenopravne zaštite što upućuje na to da su ipak učinjeni određeni iskoraci u pogledu unapređenja u području zakonske legislative. ono što je činjenica da još uvijek postoji i nužan je prostor za unapređenje u smislu prevencije nasilja u obitelji, u smislu izobrazbe o rodno utemeljenom Ja se zahvaljujem uvažena zastupnice na uočenim detaljima jer mi kontinuirano prema Ministarstvu pravosuđa ukazujemo idemo da je potrebno razviti dovoljno snažnu mrežu stručnih osoba koje će raditi psihosocijalni tretman sa počiniteljima koji se pokazao jako dobar s obzirom na recidiviste i ponavljanja takvih nasilnih djela. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marijana Petir. u promicanju seksizma i diskriminacije na osnovu spola, prozivanju tuđih članova obitelji, mjerenju uspješnosti žena prema nepostojećim kriterijima, iznošenju neistina i vrijeđanju na osobnoj razini osoba s kojima se ne slaže, nazivanje žena pogrdnim imenima i namjernog ponižavanja, a inače poznat po tome da su ga boljele prepone kada je bio saborski zastupnik da je Hrvatsku proglasio slučajnom državom i da bi najradije svoj ured izmjestio u jedan restoran. Ja ću vas pitati na koji način odgovoriti na ovakvo zabrinjavajuće stanje kada od najviših državnih dužnosnika stižu ovakve poruke, a i kroz pojedine medije one dobivaju pravo javnosti. Hvala lijepo. Kada od vrhovnog autoriteta dobijemo ovakve izjave na osobnoj razini, ono što smo mi kao institucija mogli reagirati je da zaista se radi ne samo o seksističkim rekla rekla bih izričajima prema ženama, saborskim zastupnicima i drugim ženama, uključujući i neprimjerene konotacije vezano za instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovdje je bilo iznošenja i određenih podataka koji nisu primjereni. Dakle, radi se o rekla bih o problematiziranju i dobi žene za određenu poziciju, a iznošenje određenih obiteljskog ili bračnog statusa za opstanak, održavanje ili prijavu na određenu funkciju. Tako da ovdje smo mi reagirali na tri segmenta i takva jedna poruka sa razine vrhovnog autoriteta RH smatramo da je zabrinjavajuća. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pozdravljam pravobraniteljicu. I ja ću isto pohvaliti vaše izvješće, ono je pregledno, razvidno i onaj tko je želio pročitati mogao je sve pročitati. vi ste ovdje u jednom dijelu naveli političku zastupljenost žena i ja se isto slažem s vama da treba biti više žena, ali ja bih možda htio problematizirati neki drugi problem, a to je prezastupljenost žena. Pa imamo u sustavu odgoja i obrazovanja u sustavu uslužnih djelatnosti, u zdravstvu, administraciji u većini slučajeva su žene. Da li to povezujete sa plaćom, osobnim dohotkom, radnim mjestom ili sa nečim drugim? Hvala lijepa. imamo feminizaciju određenih struka kao što je sustav obrazovanja, socijale, međutim kada pogledamo hijerarhijsku strukturu tada onda dolazimo do poražavajućih podatak i statistike i to je upravo ono na što ukazujemo, dakle dodirivanje staklenog stropa i sa kojim pozitivnim mjerama učiniti da nam se to ne događa. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika uvažena zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana gospođo Ljubičić. Vi već više godina i sada naglašavate upravo problem jaza u plaćama žena-muškaraca i ostalih nesrazmjera, pa bih htjela u ovom dijelu napomenuti da je upravo temeljem zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju omogućeno da se priznaje dio staža rodiljnog, roditeljskog staža upravo u mirovine, dakle kad se steknu uvjeti, kao prvi uvjet starosnog, za svako rođeno dijete odnosno posvojeno je to dodatnih 6. mjeseci, a isto tako i sve naknade koje se primaju temeljem toga ulaze u obračun osnovice za mirovinu buduće umirovljenice odnosno žene. Evo to je nešto što je

poražavajuće mirovine odnosno završetak svog radnog staža upravo zbog toga što im je taj prosjek bio mali jer su možda 5 ili više godina zbog čuvanja trudnoće nisu bile na tržištu rada. I mi smo kroz stručno međuresorno tijelo, Ministarstvo demografije, Ministarstvo rada i gospodarstva tražili da se učini nešto sa majkama rodiljama koje su ovoj državi zaista dale veliki ljudski obol. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Evo zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, posebno pohvaljujem na to što ukazujete na položaj žena s invaliditetom, osobito žena s invaliditetom u ruralnim područjima i želim istaknuti da evo i žene s invaliditetom koje su u zadnjih nekoliko godina malo, rekla bih više osviještene i educirane su zadovoljne time što kada je u pitanju diskriminacije, nasilje, bilo kakva vrsta nasilja, što se mogu obratiti i vašem uredu iako kroz Zajednicu Saveza osoba s invaliditetom imaju SOS telefon, a imamo dakle i pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom kojoj jednako tako mogu podnijeti svoju pritužbu, one ipak rado znaju i to da je vaš ured njima otvoren u bilo koje doba. Hvala vam najljepša. **Ljubičić, Višnja** Hvala vam. Inače, mi imamo sjajnu suradnju sa organizacijama civilnog društva koje rade sa osobama s invaliditetom. Ono što je napravljeno sinergijski i jedan veliki napredak vezano za žene s invaliditetom da u posljednje 3 ili 4.g. natalitet, dakle ostvarivanje majčinstva žena s invaliditetom je bio preko 200%. Slijedeća replika uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. **Vučemilović, Vesna (DP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, evo uvažena kolegica Petir je otvorila jednu temu koja je previše prisutna u našem javnom prostoru, a tiče se tog neprimjerenog govora koji je upućen upravo ženama. Interesira me još jedan konkretan primjer koji se desio na javnoj televiziji koju plaćaju svi građani RH i financiraju, interesira me što ste učinili i ako niste, zašto niste ništa poduzeli kada je izabranu saborsku zastupnicu Karolinu Vidović Krišto g. Krešo Macan nazvao spodobom u jednoj od emisija? Zahvaljujem. Pa ja mislim kad već postavljate takvo pitanje uvažena zastupnice da ste pratili da li je institucija pravobraniteljice reagirala jel to je dosta davan slučaj s obzirom na ove događaje, dakle institucija pravobraniteljice je reagirala ne samo na slučaj Krišto već i na slučaj župana prema vijećnici. Dakle radi se i u jednom i u drugom slučaju o seksizmu i meni je drago da i građani i građanke RH su osviješteni i prepoznaju instituciju pravobraniteljice kao mjesto gdje će ukazati na pojedinačne slučajeve, pa kada se radi o neprimjerenom oglašavanju, o neprimjerenim medijskim kampanjama ili o razračunavanju na ovakvoj osobnoj razini uz spolni predznak, dakle uz spolnu predrasudu ili stereotip koristeći razne oblike seksizma. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi. Zahvaljujem se poštovana pravobraniteljice, čestitam vam na još jednom izboru, čestitam vam na vaše izvješće. Moram napomenuti da nisam zadovoljan

**Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** ...da su maloljetne trudnoće dio romske populacije, da je to tradicija, mislim da to nije u redu i da to nije točno jer mislim da prije 50-70.g. nije bilo baš tako. To je jedno. I drugo, povećavanje broja prijave rezultata dal to znači da je došlo do pogoršanja ili da je došlo do slobodnije prijave diskriminacije? **Ljubičić, Višnja** Oprostite, ja vas zadnje dvije stvari nisam čula. Aha, u vašem izvješću piše da je maloljetne trudnoće dio tradicije romske kulture, što mislim da to nije u redu, nije točno jer prije 50-60.g. nije tako, to je jedno. I drugo, zanima me dal prijavljenih, znači dal je to došlo do pogoršanja situacije ili do slobodnijeg prijavljivanja diskriminacije? To su moja pitanja. Moram reći kada se radi o ostvarivanju prava pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine da velik dio primjedbi i sadržaja koristimo iz resursa resursa i očitovanja vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, tako da ako mi ukažete o kom dijelu izvješća se radi, da li se radi o nečemu što je preneseno iz njihovog očitovanja jer tražimo kolektivno ostvarivanje svih aktivnosti i mjera koje su napravljene u okviru Nacionalnog programa zaštite i promicanje ljudskih prava, pa se onda neki dio odnosi na to ja bi vas molila onda da uputite nama da vidimo o čemu se radi, da nije izvučeno iz konteksta. Evo moje isprike ukoliko smatrate da je nešto vezano za romsku nacionalnu manjina pogrešno interpretirano. Hvala vam. Uvažena pravobraniteljice, ja ću vas zamoliti za jedno pojašnjenje. Budući da smatram da je priziv savjesti izrazito važna institucija, a da su sve snažnije totalitarne tendencije sa ekstremne ljevice koje idu prema njezinom ukidanju dok je on upravio bio podsjetit ću, povijesno odgovor na totalitarne režime i treba ga njegovati, ja ću vas zamoliti da se referiram na dio vašeg izvješća u kojem kažete zbog čega sve ovlaštene zdravstvene ustanove nisu u mogućnosti pružati zdravstvenu uslugu prekida trudnoće a govorite o prizivu savjesti kao razlogu, da zbog različitih informacija i dezinformacija koje kolaju u medijima, da precizno kažete o kojim je zdravstvenim ustanovama riječ, koliko ih je i koje zapravo onemogućavaju pravo na pobačaj, da vidimo postoji li taj broj, je li on velik ili je riječ o različitim dezinformacijama jer ono što sam ja istraživala, nije pokazalo da postoje ustanove u kojima se ne može obavljati pravo na pobačaj, imajući u vidu javno dostupnu statistiku. …/Govornik naknadno uključen./… dokument koji je vezan za naše istraživanje o dostupnost prekida trudnoće u RH 2014.-2018. g., podaci su dobiveni od svih zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu uslugu prekida trudnoće, 2014. dakle dakle nisu pružale zdravstvenu uslugu prekida trudnoće je bio KB Sveti Duh, Našice, Virovitica, Vinkovci, Požega i Knin. dvije ovlaštene, nisu pružale uslugu, Sveti Duh i Našice uz dodatne tri znanstvene ustanove, svi zdravstveni djelatnici u prizivu savjesti ali one taj problem su riješile angažiranjem vanjskog suradnika. Takva situacija je bila 2018., 2019. smo imali razgovor i reagiranje prema resornom Ministarstvu zdravstva gdje je dana uputa na koji način se moraju preraspoređivati djelatnici zdravstvene struke da bi bila dostupna zdravstvena zdravstvena usluga ženama koje traže prekid trudnoće. Inače, ovo je obaveza izvršne vlasti… …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … izvršne vlasti Ministarstva zdravstva, nije obaveza institucije pravobraniteljice. Ovo su bila naša dva istraživanja temeljem pritužbi građanki gdje smo … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … htjeli ustvari mi analizirati o čemu se radi. Ja se ispričavam.

Dobar dan svima, budući da ste već čuli ovaj dio o radu pravobraniteljice, neću ga ponavljati nego ću se osvrnuti na ovaj dio već postavljen kao jedno saborsko pitanje a je nejasan ili sporan odnosno na ono što se događalo na samom odboru. Naime, u raspravi većina članica odbora podržava rad pravobraniteljice te je izvješće ocijenila objektivnim i temeljitim. Pohvaljeni su napori pravobraniteljice u radu na suzbijanje diskriminacije ali i osvještavanju društva u problematici ravnopravnosti spolova te educiranju medija o senzibiliziranom izvještavanju o nasilju. Sada dolazimo na samo pitanje rasprave. U raspravi je otvoreno nekoliko tema koje zaslužuju posebnu pozornost kao što su zlostavljanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu, postupanje CZSS-a vezano za roditeljsku skrb i konfliktne razvode, premalen postotak očeva koji koriste roditeljske i rodiljne dopuste, psihosocijalni tretman počinitelja obiteljskog nasilja, preblago sankcioniranje i povećavanje broja kaznenih djela obiteljskog nasilja, priziv savjesti ginekologa u kontekstu ostvarivanja reproduktivnih prava žena. Sada dolazimo do onog djela oko kojeg je bilo postavljeno pitanje. S druge strane, uvažavajući važnost institucije, izrazitu korisnost njezinih djelatnosti, izražena je primjedba kako bi se u izvješću trebalo pažljivije birati terminologiju te koristiti vrijednosno neutralne termine. Dozvolite mi još dvije rečenice koje su još primjedbe izražene pa ću se osvrnuti na ovo oko čega je pitala Dalija Orešković. Nadalje, istaknut je prijedlog da bi godišnja izvješća za naredno razdoblje trebalo u pojedinim segmentima nadopuniti, primjerice na transparentniji način prikazati raspolaganje financijskim sredstvima ureda. Također postavljeno je pitanje mogućnosti efikasnijeg postupanja sa pritužbama a s ciljem unaprjeđenja rada i racionalizacije materijalnih i radnih resursa, u tom smislu članice odbora većinom su glasova, 10 glasova za i 1 suzdržani glas, to je bio moj glas, odlučile predložile Hrvatskom saboru donošenje zaključka da izvješće prihvaća. Što se tiče ovoga pitanja, prvo, pitanje smatramo potpuno pogrešno postavljenim budući da sam sama dio oporbe a ne vlasti i imam … oprostite, postavljeno je pitanje oko izvješća, ja odgovaram na pitanje nečega što je sporno u izvješću. Dobro, nema problema, ja ovo mogu i u govoru u ime kluba budući da je zastupnica postavila pitanje oko izvješća, smatrala sam da je moja dužnost kao predsjednice odbora da branim izvješće koje sam podnijela, dakle nema tu nikakvog pokušaja izlaženja izvan okvira. Ali ako ne želite da ovom trenutku govorim o samom izvješću, govorit ću u ime kluba, nema problema.

Hvala. Žele li predstavnici Vlade dat dodatno obrazloženje? Ne, hvala. Otvaram raspravu. Prva za raspravu se javila uvažena zastupnica Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem poštovani, poštovani potpredsjedniče HS, cijenjene kolegice i kolege zastupnici, poštovana pravobraniteljice zajedno sa timom, također pozdravljam i predstavnike pojedinih pojedinih ministarstava. Klub HDZ-a podržat će izvješće pravobraniteljice za 2019.g. Kao što se navodi u izvješću pravobraniteljica je tijekom 2019.g. postupala po 1719 predmeta, od toga 503 predmeta su bili pritužbe građana radi zaštite od diskriminacije, a većina predmeta je bila vezana i aktivnosti za praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti spolova, kao neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova analizirala je i niz aktivnosti različitih subjekata i aktera u društvu. Ured pravobraniteljice sudjelovao je i na e-savjetovanjima u postupku donošenja zakona, vršili su neovisna istraživanja i analize, provodili su se europski projekti, ističu se 4 značajna europska projekta u iznosu od 2 milijuna EUR-a, kao i partnerstvo u različitim drugim projektima. Izrazita je suradnja i sa pojedinim ministarstvima, Ministarstvom obrane, Ministarstvo socijalne politike vezano za različite edukacije, naročito vezano za teme nasilja. Svakako da se u svome radu ono što je u Zakonu o pravobraniteljstvu rukovodila i provedbom Zakona o diskriminaciji, Zakonom o ravnopravnosti spolova, a pratila je u ovom izvješću se vidi i u svome radu upravo ovu problematiku kroz nekoliko područja. Ono što bi posebno istakla to je područje vezano za zapošljavanje i rad, ono što volimo svi reći da u tom području žene uglavnom su podređene i diskriminirane vrlo često na radnom mjestu da su žrtve i spolnog uznemiravanja, da su žene češće niske kvalifikacije i duže nezaposlene, a i za vrijeme svojih zaposlenja imaju uglavnom niže plaćena radna mjesta i zastupljene su upravo u onim ustanovama, institucijama i profesijama koja su niže plaćene. Žene duže nezaposlene su, naročito žene niže i srednje spreme, srednje dobi i ja bi kao što je prepoznala vlada, taj problem i inicirala i po cijeloj Hrvatskoj u 2018. i '19. inicirala program „Zaželi“ koji je znatno ublažio upravo ovu problematiku. Ističe se i problem žena majki, naročito povratkom na svoje nekadašnje radno mjesto koje najčešće ih nije dočekalo, a i u tijeku rada zbog češćih izostanaka zbog bolovanja djece imaju zbog toga probleme. Svakako da očekujemo da će novi Zakon o radu tome doskočiti. Roditeljske naknade su u prošloj vladi u dva navrata povećavale i znatno su poboljšale status mladih majki odnosno mladih roditelja. Ova vlada se je i zalagala za ravnopravno roditeljstvo, za usklađivanje obiteljskog i poslovnog života sa različitim mjerama. Svakako da se ističe i problematika nasilja, jedan negativni fenomen u kojem su kvalifikacija nasilničkog ponašanja teža i zbog toga što je i čin sami teži, a i zbog izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Prekršajnog zakona i Kaznenog zakona očekujemo da će se pravednom kaznom nasilnika to suzbiti. Ova i prošla vlada ulaže znatne napore u zaštiti od nasilja, naročito žena i naročito članova obitelji kroz različite oblike, izmjenom zakona, donošenjem protokola, radom na prevenciji koja svakako nije dostatna i trudom da se postigne pravedna kazna nasilnika kao mjera kazne, ali isto tako i kao mjera sprječavanja od recidiva i sve ono što je neophodno, a to su psihološki tretmani i žrtve, ali svakako i počinitelja u smislu poboljšavanja i saniranja ovih problema. Ono što bi htjela naglasiti, to je bilo i sada i pitanje u replici, što je učinjeno po donošenju Istambulske konvencije? Učinjeno je dosta. Međutim, borba protiv nasilja je dugotrajan proces u kojem svi jednako trebaju težiti svi segmenti društva, od strane vlade je politička volja odnosno od politike cijele, a isto tako i donošenje različitih propisa i mjera i o tome smo već podosta govorile i u pojedinačnim raspravama će se to i potencirati. Ono što bi htjela posebno istaći, a to je i spomenuto ovdje, problematika koja je vezana za roditeljsku skrb. Najčešće su se i očevi žalili pravobraniteljici vezano za pristranost kod dodijele skrbništva nad djecom, mislim da ako su postojale predrasude da je to jednostavno sada već prevladano i da imamo sve češćih dodjela očevima roditeljsku skrb, ali isto tako moramo vodit računa da o tome u visoko konfliktnim razvodima vrlo teško teško se donosi odluka koja bi zadovoljila oba roditelja i tu trebamo u svakom slučaju imati puno i potpuno povjerenje stručnjacima koji su za to educirani i koji su za to ovlašteni. I svakako da taj problem treba tako i sagledavati. Pravobraniteljica je istakla i rad u medijima i sa medijima. Ono što je vrlo značajno da mi svi cijenimo ulogu medija, a pogotovo kada treba razotkriti neke negativne pojave u društvu s jedne strane, ali isto tako i kada se želi slati pozitivne poruke kroz jedan oblik odgajanja odnosno osvješćivanja nacije. imamo primjedbe i primjera gdje se je kroz senzacionalističkog natpisa u medijima vrlo često su se oštećivale žrtve, otkrivale su je u pisanjima o nasilničkom ponašanju i nasilnim događajima, tragedijama i mjesto događaja, mjesto stanovanja žrtve, a vrlo često se na jedan vrlo neprimjeran način iznosili obiteljski podaci i iznosili su se podaci koji su vezani za djecu. U tom pogledu je i ministarstvo iznijelo i donijelo priručnik o načinu kako medijski izvještavati, naročito o nasilničkom ponašanju i događajima vezano za nasilje, a usklađeni su i sa medijskim kodeksom i u EU, a i moramo istaći da je potpisan jedan sporazum između pojedinih ministarstva pravobraniteljice sa određenim medijskim kućama i medijskim portalima s ciljem da se ne čini veća šteta iznošenjem i stigmatizacijom, naročito same žrtve, ali i sa netočnim i pristranim podacima koje štete drugoj strani s jedne strane, a s druge strane naročito institucijama. Ja bih istakla da je 2019. godini negdje u 3. mjesecu počelo medijsko iznošenje različitih događaja vezanih za nasilje, nasilje u obitelji gdje se je upravo bilo niz primjera kako se je štetilo žrtvi, kako se stigmatiziralo cijeli jedan sustav, cijela jedna djelatnost i struka i nažalost to je prekinuto jednim tragičnim događajem gdje je javnost imala prilike na vrlo tužan, ali zoran način vidjeti kako na koji način stigmatiziranjem i omalovažavanjem jedne djelatnosti i ljudi na svome radnom mjestu može završiti i tragično. Ministarstvo je već tada upozoravalo da postoje drugi načini komunikacije, pritužbi i otvorilo jedan komunikacijski kanal poseban za sve one koji smatraju da su oštećeni. ovako osjetljivim situacijama, obiteljskim tragedijama tamo gdje su visoko konfliktni razvodi, gdje se ne mogu roditelji dogovoriti oko djece i gdje to onda teškim nasiljem završava, prepustimo stručnjacima da to riješe dokle god roditelji ne pronađu sami svoj put. Sada je na redu gospođa Sabina Glasovac koja će govoriti ispred Kluba zastupnika SDP-a. Hvala gospodine potpredsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnikom, poštovani predstavnici ministarstava. Klub SDP-a podržat će Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu kao i svih prethodnih godina do sada iz vrlo jasnog razloga, ako je ovo izvješće presjek godišnjeg rada institucije i slučajeva, a ako ono istovremeno ukazuje na pojedine trendove vezano za diskriminaciju i to na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva, spolne orijentacije, rodnog identiteta te u područjima rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti, obitelji, obrazovanja, političke participacije, medija, sporta, pristupa robi i uslugama onda jedini zaključak koji se može izvesti i ove godine iz ovog izvješća je da ste vi savjesno i odgovorno radili svoj posao, da o tome i ovom prilikom HS, saborske zastupnike i zastupnice vrlo iscrpno i detaljno izvještavate, ali da u sadržajima pred nama saborskim zastupnicama i zastupnicima je da vam pomognemo u alarmiranju državnih institucija koje trebaju provesti određene mjere da bi se unaprijedila ravnopravnost spolova, prije svega položaj žena jer vidjet ćemo iz izvješća da su i dalje žene te koje su najčešće žrtve diskriminacije i da ako treba pritišćemo nadležne institucije da jaz između muškaraca i žena i punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova, ali i Zakona o zabrani diskriminacije dovedemo do Znam da to zvuči utopijski, ali korak po korak, što budu kako bih rekla kraća i opsežnija vaša izvješća i što budu manje obilovala problemima to ćemo moći reći više da se približavamo jednoj zreloj demokratskoj uređenoj zemlji. No, hajdemo na bit. Znači kada govorimo o trendovima, tu možemo vidjeti da nažalost i dalje neki porazni trendovi za RH ne jenjavaju. Malo smo se kada govorimo o području diskriminacije u području rada i zapošljavanja popravili u odnosu na 2018. godinu, no nažalost ako vidimo činjenicu da i dalje u području rada i zapošljavanja većinu diskriminiranih čine žene i to u većem od 70% i da pritužbe na ovo područje su se smanjile sa 46 na 43%, tu zasigurno ne možemo biti zadovoljni. Zašto? Zato što je zaposlena žena i jednako tretirana žena na tržištu rada i njena diskriminacija na području rada je preduvjet brojnim drugim diskriminacijama i brojim drugim izloženostima i ranjivostima i u dijelu organizacije njenog obiteljskog i profesionalnog života i izloženosti nasilju zbog ekonomske nestabilnosti i to za sobom vuče brojne druge probleme za žene koje su u većini u većini slučajeva detektirane kao diskriminirani spol u brojnim područjima, iako mi ovdje govorimo o zaštiti Zakona o ravnopravnosti spolova. No, nažalost manje je muškaraca koji su diskriminirani još uvijek od žena i to u značajnom postotku. Ono što nas također nikako ne može zadovoljiti, ja znam da će predstavnici Vlade i u obrazloženju odnosno očitovanju Vlade na vaše izvješće i možda danas u ovoj raspravi, odnosno određeni koraci ka unapređenju sustava rodiljnih i roditeljskih potpora kada govorimo o iznosima tih potpora, to je točno međutim ostaje činjenica da je Hrvatska i dalje na začelju Europe kada govorimo o korištenju korištenju rodiljnih i roditeljskih potpora a da i dalje je zapravo jako mala, gotovo nikakva uloga muškaraca u cijeloj toj priči, sa 7,55% u 2018. g., taj udio korištenja roditeljskih potpora od strane očeva odnosno muškaraca se popeo na 8,21% ali i dalje ne možemo govoriti o ravnopravnom korištenju roditeljskih potpora od strane očeva i majke, muškaraca i žena ili kako god hoćete a samim time niti onda posljedično vezano i jednakoj roditeljskoj participaciji za skrb djeteta a to je nešto čemu trebamo težiti. čemu trebamo težiti. Jaz plaća između muškaraca i žena nešto je manji u odnosu na 2018. g., jednako kao i jaz u mirovinama između muškaraca i žena međutim i dalje ako govorimo o razlikama u plaćama od 12,78% i razlikama u mirovinama od 21,45%, onda je to sigurno poraz države i ne možemo govoriti o nediskriminirajućem društvu kada govorimo o ženama i muškarcima. Ako tome nadodamo činjenicu da posebno to utječe na rizik od siromaštva, onda nije ni čudno zašto se borimo s tim problemom a neki dan smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali o izvješću Državne revizije za prethodnu godinu gdje između ostalog je i testirana hrvatska Strategija za borbu protiv siromaštva gdje je porazna činjenica da smo koju je donijela hrvatska država, da smo iz nje temeljem izvješća neovisnih revizorskih institucija, pokazali da smo samo jednu mjeru od svih predviđenih mjera uspjeli realizirati kao da problem siromaštva i veliki broj hrvatskih građana koji žive u riziku od siromaštva nije naš problem i kao da nas se to ne tiče. Mi nismo u stanju držati se dokumenata koje smo sami donijeli i provoditi mjere koje smo si sami zacrtali u jednom od gorućih problema kao što je to rizik od siromaštva. Kada govorimo o nasilju u obitelji, unatoč činjenici da jesu se dogodile neke izmjene i u Kaznenom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, i dalje praksa sudova da presuđuju najniže moguće kazne, kad govorimo o Kaznenom zakonu nasilja u obitelji, znači i dalje je ostala praksa da je najniže kazne koje se presuđuju su zapravo uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 6 do 12 mjeseci. To je poruka koju i dalje hrvatsko društvo šalje. Ja razumijem neovisnost hrvatskog pravosuđa, pravo da procjenjuju, presuđuju, ali to su loše poruke koje se šalju. Nevjerojatna je zapravo činjenica da u Ministarstvu pravosuđa u razdjelu gdje je namijenjeno milijun kuna za provođenje zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana temeljem čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji mi smo utrošili u 2019. g. samo nešto malo više od pola tih tih sredstava, nije mi jasno zašto i čemu. I sada ću završiti sa temom koja je jako bitna za sve građane RH, posebno za žene, to je pristup zdravlju i zdravstvenim uslugama. Meni i dalje nije jasno iz očitovanja Vlade RH na koji način ona namjerava spriječiti da se ikad više u jednoj hrvatskoj županiji dogodio slučaj koji se dogodio u Zadarskoj županiji, da je preko noći zapravo 13 000 žena, uključujući i 600 trudnica ostalo bez primarne ginekološke skrbi. To se ne smije događati. Primarne ginekološke skrbi. Da ne govorimo o nedostupnosti odnosno otežanom pristupu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u području reproduktivnog zdravlja koje je na najnižim mogućim razinama, gdje u prilog tome govori i ovaj problem, koji nije samo problem Zadarske županije, tamo je eskalirao, tamo je bomba pukla ali to je nešto čime se moramo znati nositi i dati promptna rješenja a iz ovog očitovanja ne vidi se da Vlada ima niti dugoročna rješenja a kamoli promptna rješenja. I treće, kako stati na kraj ignoranciji državnih institucija i Vlade RH ne samo na vaša izvješća nego i na odluke Ustavnog suda? 2017. g. Ustavni sud je dao rok od 2 g. Vladi RH da donese novi zakon kojim se regulira pravo žene na slobodno odlučivanje o rađanju djece i prekidu u trudnoći. Danas je 2020. g., Vlada je gluha, nijema i slijepa na dobar dio populacije RH kojima je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu uslugu koja im je zajamčena zakonom. To je nedopustivo. Pozivam i ovom prilikom Vladu RH da promptno u Hrvatski sabor uputi zakon koji će osigurati ženama u RH, da im pravo na zdravstvenu uslugu, medicinskog odnosno induciranog prekida trudnoće bude dostupan, besplatan i slobodan. To u ovom trenutku žene nemaju, čak i one stvari koje su zajamčene zakonom se u praksi derogiraju

Evo, to je moj nekakav doprinos u ime kluba, podržavamo vaš rad, radite i dalje, budite jasni i glasni i objektivni i neovisni. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa gđo. Glasovac. Hvala. Sada je na redu g. Hrvoje Zekanović koji će govoriti u ime kluba Hrvatskih suverenista. Nema ga, gubi pravo. Gđa. Rada Borić govorit će ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, oprostite, oprostite gđo. Borić, ali bio mi je baš ispred, nisam mogao čitati.

G. potpredsjedniče. Gđo. pravobraniteljice i njen vrijedni tim. Također, kolege iz ministarstava i Vlade, kolegice i kolege. Evo, na sreću, nisam iz Mosta već iz zeleno-lijeve koalicije koja će klub zeleno-lijevog bloka, podržat će Izvješće pravobraniteljice Danas je pred nama doista iscrpno izvješće, ima 363 stranice i za one kojima je bilo preveliko izvješće mogli su i sažetak od 30-tak stranica i pročitati i doista dobiti kroz veliko izvješće temeljni uvid kako radi jedno neovisno tijelo u RH i voljeli bismo da i druga neovisna tijela ili da možda ovaj Sabor omogući i priliku jednom drugom neovisnom tijelu da odradi nešto iz domene koje to tijelo zanima. Već smo i čuli, dakako da u djelokrugu rada pravobraniteljice stoji da razmatra kršenje načela ravnopravnosti i slučajeva diskriminacije prema pojedincima ili pojedinkama ili grupama pojedinaca koje su počinila ponajprije ponajprije tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) uprave samouprave, a dakako naravno i pojedinačne, i kao što vidite u tom jednom opsegu čime bi se trebale baviti mali tim od desetak ili 11, 12 ljudi je doista jedno iznimno područje zato što se diskriminacija i žena i muškaraca događa u svim sferama života i rada, a naročito, vidjeli smo iz izvješća da kad govorimo o diskriminaciji, ona ne pogađa jednako muškarce i žene i ne pogađa ih jednako upravo iz onoga što karakteriziramo i njihovom spolnom ili rodnom karakteristikom. Pravobraniteljica je za dakle mnoge naše građane upravo ono mjesto na koje se mogu sa sigurnošću obratiti ako smatraju da su doživjeli diskriminaciju temeljem, da li dakle, spola, roda ili bračnog i obiteljskoga statusa te spolne orijentacije, rodnog identiteta. To veliko izvješće je podijeljeno i to smo čuli uvodno prema područjima diskriminacije, kao što sam rekla, nema toga područja na kojemu ne bismo prepoznali da dolazi do diskriminatornih praksi i ono što je za mene važno uz to izvješće koje vjerojatno će još netko nešto reći o tome, da je i dodana vrijednost upravo rada povjerenstva je sudjelovanje u nekoliko značajnih EU projekata koje su s jedne strane poslužili da se povežu, zašto ja jedina imam masku, da se povežu različiti dionici u borbi protiv diskriminacije. Dakle, od različitih institucija do udruga civilnoga društva, a također, kao što smo čuli, budući da Ured pravobraniteljice postoji samo u Zagrebu i u različitim sredinama RH i da u ti projekti i predstave u toj nekoj dobroj sinergiji i često zanemarene ili nevidljive, tzv. nevidljive teme, dakle vidljivu ali nevidljivu temu jednakosti plaće i mirovina za žene i muškarce, što je bio jedan projekt ili pak ono o čemu treba govoriti je promjena različitih implikacija mogućeg roditeljstva za žene i muškarce, a posebno vezane uz rodiljni, očinski i roditeljski dopust. Ovdje smo danas čuli i samo ova dva termina, rodiljni i roditeljski, mislim da bi Hrvatska se mogla pridružiti i drugim članicama EU i uvesti zakonski uvesti obvezni očinski dopust bar u onom minimumu od nekih 18 dana jer i kod nas, kao u zapadnoj Europi sve više je kada žena se rodi, kada žena rodi, sve manje imamo mogućih baka i mama servisa. Dakle ukoliko, a s druge strane, uvođenjem očinskoga dopusta mi bismo imali i priliku jer živimo u patrijahalnom društvu da se muškarci ne osjećaju, je li, kako se to lijepo kaže, kao papučari, ako su ostali uz svoju ženu koja je rodila, a vrlo dobro znamo koliko je važno povezivanje i očeva u i očeva u takvoj ranoj dobi. Uz onu analizu po područjima koje smo čuli od zapošljavanja i rada, rodnog utemeljenog nasilja, rodiljske skrbi, spolnih i rodnih manjina, obrazovanja, političke participacije, dakle nema toga područja koje nije, koje nije imalo diskriminatorne prakse i na koje pravobraniteljica sa svojim timom nije pokušala odgovoriti. Ali ono što je jednako tako važno jeste i onaj poseban dio koji se odnosi na nacionalne mehanizme za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i druge zakone i propise pa se doista nadam da će končano i Vlada jer je imala ta upozorenja nakon 5 godina donijeti temeljni dokument nacionalne politike ravnopravnosti spolova. Bez nove nacionalne politike ne možemo i nove mjere, ne možemo i Ovdje je bilo najviše govora oko od kolegica do sada, oko teme i rodno utemeljenog nasilja i za sve one kojima se možda još uvijek ne sviđa ovaj termin i ako imaju problem sa rodno utemeljenim nasiljem, uvijek iznova treba ponoviti da 90% počinitelja nasilja su muškarci i dok se to ne promijeni, sigurno da možemo govoriti o rodno utemeljenome nasilju. Nasilje u koje nažalost sve više prisutno u javnosti, pa govorimo da je to dobro, pa ne znamo da li zato što javno senzibilizirana prema toj vrsti nasilja, mislim da treba zahvaliti i radu pravobraniteljice da su se dogodile i neke promjene vezane uz zakonodavstvo ali još uvijek je zabrinjavajuće da da je bilo u '19. 40 ili 45 više kaznenih dijela, dijelom je to vezano uz promjene zakonodavstva, ali još uvijek nažalost previše se, previše imamo samo prekršaja iako se navodi da su oni sada u padu i nadam se da će tendencija gdje će se izjednačavati žene i muškarci prekršajno na takozvano nasilje u obitelji, u stvari nasilje muškaraca nad ženama da će doista biti u padu. Ono što bih htjela i ovdje istaknuti, a istaknula je i kolegica Sabina, zabrinjavajuće stanje koje je opisano u ovom Izvješću a vezano je uz diskriminaciju žena na području rada i zapošljavanja, već iz toga što ćete 6% pritužbi pravobraniteljici odnosi se upravo na diskriminaciju koja dolazi iz toga područja, bilo da se govori o jazu u plaćama za isti rad ili potplaćenim sektorima u kojima sudjeluju u većini žene, ovdje je kolega pitao zašto je tomu tako i kratko je odgovorila pravobraniteljica upravo to da su cijeli sektori u kojima dominiraju žene potplaćeni, pa naravno da slijedom toga imaju i manje mirovine kao što smo i čuli ili imaju i manje mirovine zbog toga što što su bile na porodiljnom dopustu, pa ako su možda koristile i priliku ostati tri godine, kako je moguće da nikada to nije u ušlo u staž, a recimo služenje u vojsci jeste. Ono što također zabrinjava, a Izvješće navodi da je 35-40% prijava se odnosi na seksualno uznemiravanje, mi danas znamo da su mobbingirani i muškarci i žene u poduzećima gdje rade, bilo javna poduzeća ili privatna, ali ponovo ovdje govorimo o fenomenu da su žene mobbingirane to jest seks u, zbog svoga spola, dakle da su one ucjenjivane na poslu na drugačiji način no što su to muškarci, a to su često od nepristojnih naravno ponuda ili nemoralnih ponuda kako se to kaže, do slučajeva vidjeli smo seksualnoga zlostavljanja. Na sreću i prošle godine jedan slučaj je otpočeo nadamo se, a to je bilo je li od također uvaženoga člana HDZ-a gospodina Škara, nadamo se da će za to seksualno zlostavljanje koje se dogodilo prošle godine u rujnu, evo prošla je godina dana, da će također zakonodavstvo, a to godinama inzistiramo, da će se slučajevi nasilja nad ženama imati prioritet, dakle ne možemo dopuštati da su s jedne strane sankcije malene i neću reći da mogu buduće nasilnike ohrabrivati, ali u svakom slučaju izuzetno je važno da dakle i pravobraniteljica ima mogućnost bez obzira na prijave ili ako ima saznanja, i sama poduzeti neke radnje prema tijelima, pa evo ove godine svjedočili smo također i prijavi 14 žena, dakle 14, obično se jednoj ne vjeruje, pa se dvjema ne vjeruje, ali 14 žena je ovaj puta prijavilo također za seksualno zlostavljanje. Nisam sigurna kako je brzo prošlo vrijeme, ali u svakom slučaju sa zadovoljstvom ćemo prihvatiti ovo Izvješće, pa ću se javiti još jednom pojedinačno. Prelazimo na iznošenje stajališta. Izvolite, povreda Poslovnika? **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Vi ste prekršili članak 54. i 334. Poslovnika Hrvatskoga sabora, jer ste predsjednici Odbora matičnog tijela o ovom Izvješću zabranili govoriti i time ste prekršili dva članka. Vaši razlozi meni nisu poznati. Prekršili ste dva članka, ovdje nisam mogao biti u Saboru zbog epidemioloških mjera i korone, ali kad sam vidio što ste napravili po prvi put u povijesti Sabora, … **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, hvala

Možda

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče

Poštovane kolegice i kolege,

I sada nastavimo sa raspravom o Izvješću o radu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sada je na redu gospođa Selak Raspudić koje će govoriti u ime Kluba Marija (Nezavisni)** Uvaženi podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Prvo, nažalost budući da nisam imala priliku govoriti kao podnositeljica Izvješća u ime Odbora morat ću se osvrnuti na ovaj kaos koji je nastao u ime Kluba. Naime, rečeno je da postoji rečenica unutar Izvješća koja je kontradiktorna, koja kaže „s druge strane uvažavajući važnost institucije, izrazitu korisnost njezinih djelatnosti, izražena je primjedba kako bi se u Izvješću trebalo pažljivije birati terminologiju te koristiti vrijednosno neutralne termine“, na tom tragu postavljeno je pitanje je li na pravobraniteljicu vršen politički pritisak? Prvo što ću reći je, ova primjedba je moja, nju ću kasnije detaljnije i obrazložiti. Drugo što moram objasniti uvaženoj zastupnici Orešković, da je ona potpuno pobrkala odnos između vlasti i oporbe. Naime, u tom smislu bilo bi joj itekako dobro da si razjasni neke pojmove ako se misli baviti radom u ovom Saboru. Ja ne mogu vršiti politički pritisak, pa ja ni u svom Odboru nemam vlast, ima je HDZ koji je većina, politički pritisak vrši vlast, pravobraniteljica koju je izabrala vladajuća većina ima nominalnu neovisnost ali je dio vladajuće nomenklature, dok ja kao oporba imam zadatak i ovlaštena sam od naroda propitivati njezino djelovanje na čelu tog Odbora i djelovanje kao takvu. I ako baš hoćete, na mene je izvršen politički pritisak od vlasti jer mi je onemogućena mogućnost da objasnim ovo Izvješće. Umjesto da ste se protiv toga pobunili kao dio oporbe, vi ste s njima surađivali. Nadalje, reći ću nešto i o tome kako je izgledalo samo djelovanje Odbora koje je od početka pod različitim pritiscima i dezinformacijama koje kolaju u medijima, i pritiscima koji se nazivaju političkima u trenutku kada netko iznosi svoje mišljenje, dakle daje primjedbe na rad pravobraniteljice što je zadatak sviju nas da bi se njezin rad poboljšao, kritika naime osim u očima totalitarnih umova, može biti i konstruktivna, a to se, dakle primjedbe se ovdje nazivaju političkim pritiskom. Očito smo svi trebali šutjeti, očito postoje svete krave koje se ne smije dirati. Dakle, sada ću reći nešto o stvarima koje smatram da treba o njima više razmisliti u ovom Izvješću pravobraniteljice i koje se mogu u tom smislu unaprijediti, to ne znači, odmah ću uvodno reći da nju kao takvu treba dovesti u pitanje ili generalizirati i odbaciti njezin cjelokupni rad je ovdje kao što ste mogli i ranije čuti iz njezina Izvješća, ima mnogo pozitivnih stvari koje treba nastaviti raditi i o kojima trebamo razgovarati, ali moj je zadatak kao oporbe da propitujem njezino djelovanje i na tom tragu sada ću reći što treba poboljšati. Naime, prijedlog da bi Godišnja izvješća za naredno razdoblje trebalo u pojedinim segmentima nadopuniti, na transparentniji način prikazati raspolaganje financijskim sredstvima Ureda, ovdje je prikazano vrlo šturo i generalno pet aktivnosti, ali ne i koliko se potrošilo na konkretne aktivnosti a radi se o 5 milijuna kuna, potrebna nam je transparentnost na svim razinama, primjerice govori se o nekakvim dodatnih 6.000,00 EUR-a koji su iskorištene za isplatu partnerskim organizacijama, ne znamo kojim organizacijama. Drugo je pitanje mogućnost efikasnijeg postupanja s pritužbama s ciljem unapređenja rada, racionalizacije, materijalnih i radnih resursa, od 503 tužbe riješeno je 448, a diskriminacija je utvrđena samo u 124 slučaja, ili naše građane trebamo raditi na tome da ih detaljnije informiramo što je diskriminacija ili da na neki način racionaliziramo poslovanje da se vidi mogu li se tužbe odbaciti i prije nego što uđu u proceduru. Također onaj dio koji je bio sporan i gdje me se pokušalo ušutkati odnosno reći mi da se time ne bi trebalo baviti tiče se ove rečenice „da bi u Izvješću trebalo pažljivije birati terminologiju“ prema mom mišljenju, „te koristit vrijednosno neutralne termine u osjetljivim temama“. Naime, kao što svi znamo tema pobačaja je posebno osjetljiva u našem društvu. Kako bismo istodobno bili legalisti odnosno omogućili ostvarivanje postojećeg prava na pobačaje, ali i demokratični odnosno dozvolili ne diskriminacijsko odnošenje prema različitim skupinama koje izražavaju svoj stav o pravu na pobačaj, potrebno je pažljivo birati terminologiju. Vrijednosni sudovi za koje smatram da postoje u ovom Izvješćaju prema mom mišljenju neće doprinijeti dijalogu. A sada ću reći o kojim je konkretno vrijednosnim sudovima bilo riječ. Dakle, pravobraniteljica je zaprimala pritužbe na pod navodnicima antiabortus kampanje koje se odvijaju u javnim ustanovama, neprimjereno ih je nazivati antiabortus kampanjama jer nitko promoviranje prava na pobačaj ne zove proabortus kampanjom nego pravom na izbor, takav tip kvalificiranja koji je negativan i koji je način na koji suprotna strana etiketira nije neutralan kao što bi trebao biti, primjerice termin kako oni sebe nazivaju Kampanja za život, nego donosi određeni vrijednosni sud. Jednako tako reći da promocija takvih vrijednosnih stajališta u pravilu uključuje izravno ili neizravno etiketiranje žena koje zadrže tu zdravstvenu uslugu ubojicama vlastite djece što predstavlja oblik emocionalnog nasilja nad pacijenticama, smatram da je neprimjereno svesti borbu za život na proglašavanje žena ubojicama, treba osuditi one koji to čine u pojedinim slučajevima jer po našem zakonu to jest dozvoljeno, ali ne možemo generalizirati cijelu borbu za život svesti na proglašavanje žena ubojicama jer je to vrijednosno osuđivanje te borbe. Također se govori o ideološki inspiriranim politikama, da se zanemaruje dobrobit žena i njihovo reproduktivno zdravlje, oni koji se bore za život reći će da je situacija upravo suprotna, da oni rade za dobrobit žene i da im nude i utočište kako bi taj život zadržale, i retrogradnim mjerama da sada dalje ne nabrajam. Naime, u čemu je stvar? Moja kritika ima namjeru biti konstruktivna, no nakon što sam u demokratskoj praksi dozvolila svim članicama i članu Odbora da se očituju o Izvješću pravobraniteljice, i sama sam ponudila svoje očitovanje za koje sam se temeljito pripremila. U trenutku kada sam počela govoriti o uporabi terminologije za koju smatram da nije vrijednosno neutralna, a tiče se prava na pobačaj grubo i neočekivano sam prekinuta u pola rečenice od strane zastupnice Rade Borić sljedećom izjavom, citat: „Nisam sigurna da o ovako detaljnom ovoliko velikom izvješću treba govoriti. Ne mislim da treba analizirati svaku rečenicu, svaki citat, a ne znamo gdje se nalazi“. Dakle bilo mi je spočitnuto što predetaljno analiziram. Moja pretpostavka da nije problem bio sam o u analizi nego u njezinom sadržaju odnosno očito postoje zastupnice koje smatraju da oni koji iznose stajalište s kojim se ne slažu jednostavno trebaju začepiti. No taj film nećete gledati. Detaljna analiza moj je posao. Za mene prihvaćanje izvješća nije proceduralna stvar formalnog karaktera na što se to pokušalo svesti dok se sadržajna rasprava očito smatra neuobičajenom, a detaljna rasprava po nekim i nepotrebnom. Ja tako neću raditi. Mi smo itekako dobro plaćeni za svoj posao i građanima dugujemo temeljito iščitavanje svih izvještaja i zakonskih prijedloga do zadnjeg zareza. Kako bismo stvorili preduvjete da uopće dođemo do kvalitetne rasprave o pobačaju to se može učiniti jedino ako iskoračimo iz svojih zadanih pozicija i uvažimo suprotnu stranu bez a priorne vrijednosne kvalifikacije njezinog stava. Ono što smatram da je slučaj kod pravobraniteljice o ravnopravnosti spolova je da nije riječ o namjernom etiketiranju nego o tome da je stvorena takva društvena klima da se neki tip diskursa unutar nekih navodno neovisnih institucija podrazumijeva kao normalan i neutralan, a on to zapravo nije. To je ono što onda stvara revolt kod suprotne strane zbog čega se stvaraju različite dezinformacije u medijima, zbog čega u krajnjoj liniji pati i pravobraniteljica jer je njezin cijeli rad sveden na tih nekoliko stranica. ovdje je osnovno pitanje i prigodno pitanje na ovaj Dan neovisnosti, imamo li neovisne institucije, smijemo li kao dio oporbe kritizirati te institucije bez da budemo prozvani da tako vršimo politički pritisak, a nemamo vlast u svojim rukama ili da se kaže da nećemo o takvim detaljima govoriti kao što je ovdje bio slučaj i što možemo zajedno učiniti da bi te institucije što neovisnije bile? Naime, ovoga puta pravobraniteljica nije uvažila moje argumente za poboljšanje izvještaja, ostala je pri podnesenom izvještaju. Smatram da je tu također riječ o jednoj čestoj lošoj praksi u kojoj se podrazumijeva da je svatko najpametniji dorade nisu uobičajene i to je potrebno mijenjati. No unatoč tome pokušavajući biti poštena, imajući u vidu cjelovitu sliku i cjelokupan rad pravobraniteljice te činjenicu da smo tek započeli suradnju kroz koju ćemo nadam se zajednički se mijenjati i poboljšavati, neću glasovati protiv izvještaja nego ću biti suzdržana u u dobroj vjeri da ćemo do idućeg izvještaja stvoriti klimu u kojoj ćemo moći zajednički bolje raditi na dobrobit društva u cjelini. U tom smislu potrebno je fokusirati se na konkretnu i argumentiranu kritiku u svrhu unapređenja uopće stvaranja preduvjeta za kulturu dijaloga koja će nam biti nužna u temi pobačaja koja će uskoro doći na dnevni red. Ravnopravnost pozicija demokratizacija društva borba je za demokraciju društva i preduvjet za ravnopravnost spolova. Na tom tragu svima vam čestitam Dan neovisnosti. točnosti. Nema replika za klubove. Gospođa Dalija Orešković govorit će ispred Kluba zastupnika IP-a, Pametnoga i GLAS-a. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče. Kolege i kolegice zastupnici. Od svih akata o kojima raspravljamo u HS-u osobno najviše volim rasprave o izvješćima, čak i kada su loše sastavljena iz njih možemo vidjeti sve anomalije našeg sustava, a ona dobro sastavljena izvješća daju zakonodavcu sve potrebne informacije i da je zakonodavcu stalo na temelju tih izvješća mogao bi napraviti sve što je potrebno da zaštiti javni interes i dobrobit svojih građana. Kada bi HS pažljivo proučavao sva pristigla izvješća, čitajući i ono što u njima piše između redova, pa potom poduzeo sve one radnje i akcije koje po Ustavu i jesu u nadležnosti zakonodavnog tijela, gotovo da nam nikakva posebna istražna povjerenstva nikada niti ne bi bila potrebna. Sustav bi se mogao popraviti i bez toga ili možda nikada ne bismo niti pali u ovaj bezdan u kojem se nalazimo sada po kriteriju demokratskih standarda i vladavine prava. Nažalost, iskustvo i praksa pokazuju da HS nedovoljno cijeni informacije koje mu putem podnesenih izvješća dostavljaju nadležna državna tijela i u tome osobno vidim neodgovornost i kukavičluk vlasti. No malo koje izvješće je toliko kvalitetno i sadržajno sastavljeno kao što je to ovo izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ne samo zato što su u njemu sadržane aktivnosti koje pravobraniteljica provela već prvenstveno zbog toga što to izvješće sadrži prikaz konkretnih slučajeva i konkretnih predmeta koje je pravobraniteljica obradila. Kroz njih se isprepliću sve institucionalne i zakonodavne slabosti u svim segmentima društvenopolitičkog života. Izviješće ćemo stoga u ime Kluba Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i GLAS podržati no ujedno ćemo pozvati pravobraniteljicu da u svom daljnjem radu bude proaktivnija i puno glasnija u zaštiti i zagovaranju svih onih ranjivih skupina koje nemaju mogućnosti da se za svoja prava bez odgovarajuće institucionalne potpore sami izbore. Iako priznajem, očito je da su građani prepoznali ovu instituciju kao jednu od onih kojoj se ipak mogu obratiti i to je pohvalno. Na tom tragu ukazat ću na jedan opći dojam koji se može steći kada se sagleda koliko su nekonzistentne sve naše javne politike u odnosu na tretman žena u obiteljskom, društvenom, ekonomskom i političkom životu. Očito se hrvatsko društvo i politika još uvijek ne mogu odrediti prema tome što se od žena očekuje i što bi to žena zapravo u Hrvatskoj trebala biti. Navest ću samo nekoliko primjera. Na sva zvona promovira se kako država provodi aktivne mjere pronatalitetne politike. S druge strane, država ne rješava problem nedostatka ginekoloških timova u sustavu zdravstvene zaštite, a nije li poražavajuće da je stanje u zdravstvu gore i gore iz godine u godinu. To da ne postoji optimalna kvalitetna mreža zdravstvenih usluga u području reproduktivnih prava, mislim da je naš najveći nacionalni porez. To govori da je žena u ovom društvu na dnu hranidbenog lanca. Nadalje, kaže se da se majčinstvo štiti kao posebna kategorija. No s druge strane u ovom izvješću imamo čitav niz primjera koji pokazuju da su neke od žena za vrijeme korištenja onih poticajnih mjera za samozapošljavanje ostale u drugom stanju i tom prilikom su ujedno ostale bez ostvarenih poticaja i potpora, morale su proć čitav jedan administrativni pakao da neka od svojih prava zaštite i vrate. Također primjeri pokazuju da u slučajevima obiteljskog nasilja u svakom od njih koji su poprilično dramatično opisani utvrđuje se nedostatak senzibiliziranosti za žrtvu i neprepoznavanje obrasca dugogodišnjeg obiteljskog nasilja, preblago kažnjavanje počinitelja i neprepoznavanje kauzaliteta u uzroku i posljedicama. Sve to šalje poruke sustava svim ženama neovisno o tome u kakvoj se ulozi u društvu nalazile, da sustav očito od njih očekuje da one budu krotke. O tome svjedoči niska stopa radne aktivnosti žena, visok stupanj ekonomske ovisnosti žena o članovima obitelji, neravnoteža između poslovnog i privatnog života, što negativno djeluje na zaposlenost, neravnopravna podjela rodnih uloga s obzirom da se od žena očekuje da preuzmu brigu za obitelj, a na štetu svoje profesionalne karijere. Nadalje, nedovoljne mjere kojima se žene uključuju u tržište rada, loše i nedovoljne javne usluge i servisi roditeljima u podizanju obitelji. Čitavo ovo izvješće svjedoči o nekonzistentnosti i proturječnosti javnih politika, o lošim sustavnim rješenjima zbog kojih je žena, čak i kod onih neutralnih pravnih normi, u praksi vrlo često dovedena u jedan podređeni položaj. ukoliko su točne informacije o događajima koji su se jučer dogodili na Odboru za ravnopravnost spolova, želim pravobraniteljici uputiti i jednu osobnu pohvalu. Ukoliko je doista bilo postavljeno pitanje hoće li izmijeniti svoje izvješće u skladu s onim uputama i zahtjevima koje je postavila predsjedavateljica tog odbora, a odgovor je glasio ne, e pa zbog tog jednog odlučnog ne, smatram da ovo izvješće treba pohvalno izdvojiti iznad svih ostalih. A zašto? Pa zato što sam rekla, sustav očito od žena očekuje da budu krotke, a ovim primjerom pravobraniteljica je pokazala jednu drugu karakteristiku žena, a ta je da one mogu biti profesionalne, da mogu svoj integritet staviti na prvo mjesto i to baš tada kada je to najpotrebnije. Ja ću otići i korak dalje, pa reći da nam na javnoj sceni trebaju i one malo drastičnije buntovne žene, one koje su neposlušne neutemeljeno nametnutim autoritetima i sustavu kao takvom. Jer jedno čvrsto ne najbolje je ohrabrenje svim onim ženama od kojih obitelj, poslovno okruženje, društvena zajednica, očekuju da budu samo siluete kojima će netko drugi nametnuti s čime te njihove siluete kao sadržaj trebaju biti ispunjene. Pravobraniteljice ja vam čestitam, vaše izvješće ćemo podržati. Hvala. Fala. Sada je na redu kolega Veljko Kajtazi ispred Kluba zastupnika Nacionalnih manjina.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima i ostali predstavnici institucija. Još jednom čestitam vama na izboru odnosno na ovom 8-godišnjem mandatu i vjerujem odnosno nadam se da će bit uspješan kao i vaš prvi. Istaknuo bih par brojki odma na samom početku. Primjerice, 503 predmeta bili su pritužbe za zaštitu građana i građanki od diskriminacije. To je povećanje od 9,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ne znam dal je to rezultat toga što se je stanje pogoršalo ili što se više osoba odlučuje za prijavu diskriminacije, što bi u stvari bio pokazatelj vašeg dobrog rada. Da ne ponavljam sad brojke koje su vidljive iz izvješća, napomenut ću samo da je ovaj trend postojan u negativnom smislu. Ono što je pozitivno jeste je da je pravobraniteljica uputila ukupno 293 pisane preporuke, 160 upozorenja i 131 prijedlog. Taj se trend uvažavanja njezinih upozorenja, preporuka i prijedloga na 89,3% slučajeva u potpunosti odnosno 7,1% djelomično, što je također Drago mi je da je pravobraniteljica ističe da posebnu pozornost pridaje problemu ranijih brakova i maloljetničkih trudnoća kod romske nacionalne manjine i da se općenito bavi romskom manjinom. Međutim, to je samo dio šireg problema i onaj koji se najčešće spominje, čime se romska čime se romska zajednica dodatno stigmatizira. Kad smo kod Roma, spomenut ću još par brojki koji se spominju u izvješću, a koje dobro oslikavaju težak položaj romske nacionalne manjine. Primjerice, stipendije za studente koristilo je samo 31 pripadnik romske nacionalne manjine, od toga 19 žena. Taj podataka još jednom potvrđuje moju tezu da mladim Romkinjama samo treba dati priliku i da u tom slučaju pokazuje bolje rezultate nego muškarci u obrazovnom sustavu. Predstojeći popis stanovništva pokazat će da je Roma u našoj zemlji barem 30 000, a u toj cijeloj pretežito mladoj populaciji samo 30-tak studenata bez onih sa prebivalištem u Gradu Zagrebu. Stvarno porazno. U prošlom mandatu sam utjecao na to da se stipendije povećaju, a razgovarao sam sa niz veleučilišta, učilišta i sveučilišta, te tražio pozitivnu diskriminaciju i dodatno stipendiranje, ali nažalost u tome nema dovoljno podrške institucija. O potrebi za pozitivnom diskriminacijom i pojačanim stipendiranjem ne treba posebno govoriti, potrebno je samo zaključiti da 0,3% Roma ima neku vrstu visokog obrazovanja. Iskoristit ću ovu priliku da vas upoznam još jednom, još jednom s nekim određenim podacima. Prema službenim podacima sada nam 31. 12. 2019. godine stručna služba u uredima Vlade Republike Hrvatske ukupno je zaposleno 11 pripadnika romske nacionalne manjine, što iznosi 0,02%. Na lokalnoj razini u tijelima uprave lokalnih jedinica koji su u obavezi zapošljavati Rome nije zaposlen niti jedan Rom. Ono što mi je žao, a što ističe i pravobraniteljica jeste da nema puno projekata koji su bili izravno usmjereni na Romkinje kao ciljanu skupinu kada se gleda financiranje projekata usmjerenih na poboljšanje položaja žena pripadnicima nacionalnih manjina. Kao pozitivan primjer izdvojio bih Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je u ožujku 2019. započeo provedbu projekta ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politike usmjerene na nacionalne manjine, faza 1. Već sam nekoliko puta rekao da se radi o zakašnjelim, ali dobrodošlim projektima. Iznimno mi je drago da se problemu Roma konačno pristupio ozbiljno, znanstveno i analitički te da sada u vidu relevantnih publikacija imamo presjek mnogih važnih problema na kojima godinama upozoravamo. Moram reći i da Operativni program za nacionalne manjine Vlada od 2016. je krenula tim putem te očekujem da ćemo do kraja ovog mandata imati i značajne iskorake u području obrazovanja i položaj svih pripadnika romske nacionalne manjine na temelju konkretnih intervencijskih planova na područjima naseljenim Nadam se da će dostupnost ovih podataka podići i odgovornost institucije za ove probleme, da će se preporuke sadržane u publikacijama u nakladi Ureda za ljudska prava preslikati i na političke odluke, ali i da će Romska zajednica prepoznati da u 2020. godini ne možemo dalje ukoliko probleme koji se ovdje navode ne promijenimo na bolje. Saznanja koja smo posljednjom publikacijom potvrdili su sljedeće - Romi su mlada populacija sa prosjekom sa 22 godine i to čini 50% ukupne Romske zajednice. Žena bez škole je dvostruko više nego muškaraca. I najveći broj njih je radno neaktivna ili u statusu domaćice. Oni koji su zaposleni uglavnom su na privremenim i povremenim sezonskim poslovima. Romska kućanstva su velika, u prosjeku od 5,2 člana. Mjesečna primanja smještaju više od 92% romskih kućanstava u riziku od siromaštva te iznose nešto više od 2 i pol tisuće kuna i to u razvijenim regijama naše zemlje, poglavito na sjeveru. Čak 85% kućanstava koriste socijalne usluge, a 1/3 Roma žive u ruševinama i neadekvatnim objektima. Najviše od toga žive u segregiranim naseljima bez društvenih sadržaja više od 70%. Žene Romkinje su u prevelikom broju nepismene, čak 17,3% dok je opći prosjek 1,3. Odustajanje od škole je ogroman problem općenito, a u ove dvije grupe još veći. Od školovanja se odustaje zbog financijske situacije, sklapanja brakova, loših obrazovnih rezultata i postojanja roditeljem. Trudnoću u tom smislu, a pogotovo ona maloljetnička koja je zastupljena u 50% slučajeva ogroman je problem na koji nemamo odgovora do danas. Kada sve to pobrojite iako se dolazi do zaključka da su šanse za integraciju u društvu žena iznimno male te da zbog toga samo 8% žena Romkinja obavlja neki vid plaćenog rada. Zbog toga su Romkinje u Hrvatskoj u europskom kontekstu u najgorem položaju u odnosu na sve druge zemlje Europske unije. Fizičko, verbalno i ekonomsko nasilje su važni problemi na koje nemamo koordiniranog odgovora. Samo 19% mladih ima srednju školu i to uglavnom trogodišnje škole. Konzumacije droge i drugih opijata je također prisutna, a diskriminacija prisutnija u miješanim sredinama, nego u isključivim romskim školama što je također zabrinjavajući podatak jer pokazuje i loše posljedice segregacije i ishoda u tom kontekstu, ali i otpor većinskog stanovništva prema Romima koji se ogleda u diskriminaciji, govoru i mržnji što mlade stavlja u položaj između dvije vatre između vlastite zajednice koja često ne odobrava njihov napredak i onih s druge strane koji ih ne mogu ili ih ne žele razumjeti. Zbog toga svi koji to mogu više ne žele biti Romi te žele ne samo integraciju, već i asimilaciju što je dugoročno loše za cijelu zajednicu. Važno je reći da su ove preporuke sada u rukama Vlade te da očekujem da će se nakon ovog problemi Roma teže ignorirati, a brže rješavati. Drago mi je da su i dosadašnje aktivnosti Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara išli u smjeru preporuka koji su ovdje sadržane, ali moram reći da to nije dovoljno, nego je potrebno postići veću koordinaciju među institucijama, ali i potaknuti suradnju institucija kako sa savezom, tako i sa ostalim romskim predstavnicima intenzivnije nego do sada. Takav način se pokazao kao dobar model rješavanja problema. Siguran sam da ću kroz moj rad koristiti ove podatke te još žustrije lobirati da ovi problemi budu registrirani u svim važnim strateškim dokumentima, ali i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske kao institucije koja bi i primjerom morala pokazati svim nižim razinama da su ovi problemi jako bitni. Konačno u izvješću o kojem danas raspravljamo još jednom potvrđujemo da je romska populacija u svim aspektima u višestrukom nepovoljnom položaju u odnosu na većinsko stanovništvo, dok su Romkinje u dodatno nepovoljnom položaju u usporedbi sa Romima. Da se može pokazuje i podatak da je u posljednjih nekoliko desetljeća vidljiv i očigledan napredak Republike Hrvatske po pitanju broja uključenih Romkinja i Roma u opće obavezno obrazovanje, dok je obuhvat romske djece posebno djevojčice u prošlosti bio znatno manji nego u drugim zemljama, danas su u Hrvatskoj te brojke čak malo i veće. Međutim, Hrvatska i dalje zaostaje u sudjelovanju u srednjoškolskom obrazovanju kao uključivanju u predškolski odgoj i obrazovanje. Svjetska banka je objavila izvješće iz 2019. u kojem se među ostalim problematizira položaj Romkinja u Hrvatskoj. Tamo se ističe kako oni imaju najnižu stopu plaćenog rada u Jugoistočnoj Europi što je čak malo optimističan podatak od onog do kojeg je Ured za ljudska prava došao. Također valja ponoviti da postotak Romkinja koje imaju završenu srednju školu je vrlo nizak po podacima iz istog dokumenta. Takva situacija nije karakteristična samo za Hrvatsku, već se sa … … istim problemima suočavaju i druge zemlje EU …/Upadica: Hvala./… što pokazuje koliko je još posla pred nama. Hvala Sada je na redu gospođa Karolina Vidović Krišto koja će govoriti ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite.

Dame i gospodo pred nama je Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu. U dokumentu od 333 stranice većina sadržaja se ne odnosi na rad pravobraniteljice nego na statističke podatke, stavove i preporuke pravobraniteljice u pojedinim područjima npr. rad i zapošljavanje, zdravstvo itd. Godišnje izvješće nije seminarski rad s pravobraniteljici zanimljivim podacima i preporukama koje želi uvezati u atraktivno priređen dokument. Zašto to govorim? Zato što je među 333 stranice statističkih podataka, stavova i preporuka pravobraniteljice je tek 6 stranica posvećeno aktivnostima iste za 2019. godinu. I to tek taksativno nabrojene na stranicama 5 i 9 do 13. Postavlja se pitanje kako bismo mogli 365 dana rada jedne institucije, a pravobranitelj jest institucija u ovom slučaju ured koji zapošljava 11 zaposlenika i ima proračun od 6.802.505 kuna, kako bismo mogli jednogodišnji rad jedne takve institucije ocijeniti na temelju 6 stranica. To je složit ćemo se premalo podataka za ozbiljnu analizu rada i djelovanja Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Zato bi pravobraniteljica trebala ponoviti izvješće i detaljnije prikazati kako, kada, što je i zašto radila te kako je potrošen novac hrvatskih poreznih obveznika. U suprotnome se može stječi dojam da prikaz ogromne količine koje kakvih statističkih podataka služi za popunjavanje stranica i eventualno prikrivanje nedovoljnog djelovanja. U izvješću pravobraniteljice govori se o 1.142 citiram predmeta otvorena na inicijativu pravobraniteljice radi praćenja primjene Zakona o ravnopravnosti spolova. Međutim, iz popisa predmeta je vidljivo da to nisu predmeti ili slučajevi kršenja ravnopravnosti spolova koje je pravobraniteljica rješavala već aktivnosti njenog ureda po područjima od prikupljanja statističkih podataka, suradnje s udrugama i tijelima i dr. Ovi krivo nazvani predmeti stavljeni su na istu razinu kao i predmeti o pritužbi građana pa u izvješću stoji citiram, tijekom 2019. godine radilo se na ukupno 1.719 predmeta, što je zapravo manipulativan podatak koji ne odgovara činjenicama. Osim toga nije jasno i strukturirano navedeno što su pravobraniteljica i njezin ured radili u tih 1.142 predmeta, neki podaci o aktivnostima se nalaze raštrkani u moru statističkih podataka u daljnjih 300 stranica pa ih je teško naći i procijeniti. Žalosno je što su u svijetu u kojem živimo u velikome broju potplaćene, obespravljene, mobingu izložene žene koje imaju djecu i obitelj, upravo zato što imaju djecu i obitelj. Žalosno je što od strane pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tema zaštite na radnom mjestu trudnica, majki, žene u mnogočlanim obiteljima nije prepoznata kao jedno od ključnih bojnih polja u borbi za ravnopravnost spolova. Umjesto prava na adekvatno plaćen posao, zaštitu radnog mjesta i pravo na mirnu i sigurnu trudnoću i majčinstvo u ovom izvješću čitam npr. kako je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova cijeli jedan odlomak na stranici 269 naslovila ovim riječima, preporuke za ostvarivanje prava na prekid trudnoće. Ne postoji ni ljudsko, ni ustavno pravo na prekid trudnoće, ali postoji ljudsko i ustavno pravo na život. Založite se za to, debelim slovima u svim pa i u hrvatskom Ustavu ispisano pravo i bit ćete na pravome putu jer mnoge žene koje žele roditi svoje dijete često strahuju da neće moći skrbiti o njemu, često bivaju obeshrabrene od svoje okoline, često i od oca djeteta. Postoje ljudi i organizacije koje pomažu tim ženama primjerice inicijativa 40 dana za život koju i vi u svom izvješću spominjete. Borite se za ravnopravnost i prava tih žena jer kako kažu tko spasi jedan život spasio je cijeli svijet. Sada je na redu gospodin Silvano Hrelja, koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege mi bi se izgleda na svakom, u početku svakog mandata trebali dogovoriti što počinje sa tim mandatom jer ne počinje se sa tim mandatom, bar ja mogu to posvjedočiti, ovdje je bilo i rasprava i rasprava i izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ja moram reći da sva dosadašnja izvješća su bila dobra, sva su ukazivala na greške sustava, sva su ukazivala na defekte koji su propisani u zakonima, međutim malo je bilo volje da se to ispravi. Ja javno pohvaljujem i ovo izvješće i Klub Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske strane umirovljenika će podržati ovo, ovo izvješće, no bojim se da ćemo i slijedeće godine biti ista meta, isto odstojanje. Znate, puno puta sam govorio sa ove govornice i frustriran sam time da se stvarno ništa odnosno vrlo malo od 100 možda 1% mijenja u odnosima. Ravnopravnost čini mi se da nema značajnog pomaka unatoč medijima, unatoč našim govorima, unatoč preporukama, unatoč direktivama i mislim da ih neće ni biti … … i da neće biti bolje jer znam čuti mlade ljude u dvadesetim godinama koji su konzervativniji od dvostruko, trostruko i višestruko starijih ljudi i ne shvaćaju da se moramo razumjeti, da se moramo poštivati na prvom mjestu kao ljudska bića, da si moramo biti na pomoći i da ne možemo jedni bez drugih. Sve ostalo nije izgradnja društva nego je destrukcija. Teškoće žena u mojoj mladosti su bile jedne, danas su neke druge, ali uvijek su neke koje diskriminiraju, jedne nestaju, ali druge se pojavljuju koje na dugi rok generiraju posljedice, ali ne samo posljedice ovako rečeno nego i patnje, i trpljenja, i siromaštvo, da ne spominjem ono najgore, a to je nasilje svake vrste koje je u porastu. Svi znamo da sve kreće od kuće, od doma, od odgoja, nadograđuje se u vrtiću, u školi, u društvu, na poslu, ali zakoni dobri zakoni koji se donose u ovom Domu i koji su provedivi su najvažniji. Oni koji su jednoznačni, oni koji su jasni i ne omogućuju različita tumačenja svakog pojedinca. Takve zakone mi trebamo ovdje donositi, zakone koji omogućuju, zakone koji štite i neki zakoni koji ispravljaju ono što je već pogrešno i štetno u našem društvu. Zakoni koje donosimo ne na bilo koji način nego sveobuhvatnom analizom društvenih odnosa, socioloških pojava na temelju naših iskustava i postavljenih ciljeva, ovo ponavljam, i postavljenih ciljeva. Jesmo li mi društvo postavljenih ciljeva? Ne, volimo biti prepisivači. Svidilo nam se kako to drugi rade pa ajmo mi to na brzinu riješiti. Ne, ne, parlament koji prepisuje zakone, koji ne donosi zakone u skladu sa ciljevima koje je postavilo ovo društvo i kamo želi ići, nije dobar Parlament. Mogu biti samokritičan za sve svoje godine u ovom Parlamentu. Rodna nejednakost u mirovinama, danas je već spomenuta i stalno se spominje je posljedica. Šta je uzrok? Cijeli niz nepovoljnih uvjeta s kojima se žene suočavaju tijekom radnog vijeka, slabije plaćeni poslovi, izostajanje s tržišta rada zbog trudnoće i nedostupnosti usluga, skrbi za djecu i starije, rad na određeno vrijeme najviši u EU, najviša razina u EU veći kod žena nego kod muškaraca, opterećenje naravno neplaćenim uvijek neplaćenim kućanskim poslovima. Iako je svaki problem bolje rješavati u korijenu, baviti se štetnim uzrocima da ne bi dolazilo do nepovoljnih štetnih posljedica, mi u HSU smatramo da je korisno i mi smo programski određeni i pozvani uglavnom rješavati posljedice jer i ponajviše se bavimo umirovljeničkim zakonima i pravima. U izvješću žene i muškarci u 2019. godini Državnog zavoda za statistiku zabilježeno je da je prosječna muška mirovina 26% veća od mirovine koje dobivaju žene. Imamo stoga nekoliko prijedloga za sprečavanje rodnog jaza u mirovinama i smanjenja rizika siromaštva žena u starosti. Ja izdvajam tri, majčinski dodatak. Prijedlog HSU-a je da se kategorija dodanog staža od 6 mjeseci po svakom djetetu uvede na 2019. odnosi na sve majke. Što mislite o onoj ženi koja uzme obiteljsku mirovinu jer nije radila 30% manju od onog što je primao pokojni suprug, a rodila je dvoje djece, taj dodatak u onom trenutku kada postane korisnik mirovine 70 kuna bilo joj bilo odmet ili bi za 70 kuna za dvoje djece propala ova država? Da li bi kiksao proračun? Ma ne bi. I zašto samo one majke nakon 1. siječnja 2019.? šta ove druge nisu majke? Naš je prijedlog da sve majke trebaju dobiti živuće, trebaju dobiti majčinski dodatak i to je propust mirovinske reforme koja se počela primjenjivati 1. siječnja 2019. i to je diskriminacija i to je diskriminatorno u tom zakonu. Drugi i treći prijedlog su povezani, dakle obiteljske mirovine. Nakon smrti bračnog druga preživjela udovica, a njih ima 93%, zapamtite ovaj broj 93% korisnika obiteljskih mirovina su žene. Umanjite mirovinu po većinom zato što su njihove manje, od supruga veće, kada se te od supruga umanje za 30% one budu 50, 100, 200, 300 negdje i više kuna veće od osobnih mirovina. Dakle, svega 7% ostaje u svojoj mirovini i ne koristi obiteljsku mirovinu. Dakle, prvi je prijedlog povećati to sa 70 na 80%, drugi je prijedlog da uz svoju mirovinu udovica, dakle 93% slučajeva koristi i 50% mirovine preminulog bračnog druga tako da žene ne bi upadale u zonu siromaštva. Mi to predlažemo sa ciljem ublažavanja siromaštva, dakle da 70 postane 80% i da ukoliko je to povoljnije uzme svoju mirovinu i 50% preminulog preminulog bračnog druga, to je izbor između više povoljnije odnosno najpovoljnijeg prava. Evo, to je HSU-ov doprinos borbi protiv siromaštva i ravnopravnosti spolova. I na kraju, samo da vas pitam, pročitao sam sve preporuke, imamo li mi puno koristi od preporuka koje ne ispunjavamo? Nemamo, ali znajte da pravobraniteljica je ovlaštenik, čiji? Ovlaštenik HS i to šta pravobraniteljici nije dozvoljeno komentirati prijedloge zakona ili ne smije otvoreno reć da to je dobro, a to nije dobro za građane, je loše za ovaj dom. Dakle, gđo. pravobraniteljice, mi u HSU u ime velikog broja umirovljenika i siromašnih računamo na vašu pomoć u ocijeni naših prijedloga zakona. Ne zbog toga što smo lijepi i pametni, nego da proučite argumente koji stoje unutra …/Upadica: Fala/…sa određenim ciljem. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Fala. I na kraju što se tiče kluba zastupnika je Klub zastupnika IDS-a i govorit će gđa. Katarina Nemet. Izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. U ovom svom obraćanju kratko ću prokomentirati izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o kojem danas raspravljamo. Niz je tu pojedinačnih podataka, problemskih točaka i općenito elemenata izvješća koje bi se moglo detaljno analizirati i komentirati kada bi za to imali nešto više vremena. ovako mogu prije svega reći kako je po mom mišljenju izvješće vrlo opsežno i dobro pripremljeno, te u dobroj mjeri oslikava stanje stvari u našem društvu po pitanju ravnopravnosti spolova. Pokazuje gdje smo učinili određene pomake, a gdje još ima prostora za napredak odnosno gdje smo potpuno zakazali. U izvješću se to posebno dobro vidi u dijelu u kojem se navode analize stanja po pojedinim područjima, od zapošljavanja i rada preko rodno utemeljenog nasilja, obrazovanja i medija, medija, do primjerice participacije žena u politici. Ono što pri tom posebno upada u oči jest veliki nesrazmjer i jaz u plaćama kao jedan od velikih rodno diskriminatornih problema koji se javljaju na tržištu rada. Analize naime pokazuju kako žene imaju manju plaću od muških kolega u čak 16 od ukupno 19 područja djelatnosti. To je samo jedan od primjera koji za sobom onda povlači i druge probleme, a sličnih diskriminatornih primjera nažalost ima još. Kad govorimo o ovom izvješću postavlja se i jedno logično pitanje, ima li ono na kraju krajeva svoju svrhu kakvu bi trebalo imati, prvenstveno u budućem rješavanju problema koji postoje, a koji su i ovim izvješćem detektirani. Hoće li ovo izvješće biti neka vrsta temelja platforme za buduću dosljedniju primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih antidiskriminacijskih propisa, te jesu li financijski, ljudski i materijalni kapaciteti ureda pravobraniteljice dovoljni za osiguravanje te i takve primjene odnosno operativizacije aktualnih zakonskih i podzakonskih akata ili će nakon ove naše saborske rasprave i vjerojatnog usvajanja izvješće zapravo ostati tek mrtvo slovo na papiru? Ovisi to naravno o interesu šire javnosti, o interesu i angažmanu svih nas koji možemo i moramo utjecati na formiranje javnih politika, prvenstveno o interesu državnih institucija na čelu s Vladom RH, a koliko su ta uključenost i interes izraženi na razini institucija državne vlasti možda dovoljno govori podatak kako je zadnja nacionalna politika za ravnopravnost spolova bila donijeta za razdoblje od 2011. do 2015.g., te trenutno u RH ne postoji aktualni strateški dokument koji se bavi ravnopravnošću spolova. I za kraj ovog obraćanja u znaku ravnopravnosti spolova i prava žena htjela bih podsjetiti na jedno vrlo važno pravo svakog živog bića, pa tako i žena, pravo na zdravlje. Uz jučerašnji Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u znaku kojeg protječe i cijeli listopad želim s ovog mjesta naglasiti važnost prevencije, te pozvati sve žene da vodeći brigu o svom zdravlju i svom životu obave taj iznimno važan preventivni pregled. U specifičnim smo okolnostima kada zbog pandemije covida zdravstveni sustav radi smanjenim kapacitetima, no neka nam to ne bude prepreka i dodatna isprika ili kako bi simpatično poručio moto ovogodišnje akcije kojom klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea iz Pule poziva žene da obave preventivni mamografski pregled koji kaže ne …/Govornik razumije/…Istrijanke su razumjele, a za ostale jednostavan prijevod, kada su zdravlje i život u pitanju nema odgađanja. Hvala. Fala lijepa. Kratka i sažeta i vi i gđa. Krišto, neka muškarci uče od vas. Gđa. Marijana Petir je prva koja će govoriti u svoje ime zapravo kao zastupnica pojedinačno.

poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, predstavnici vlade. U svom izlaganju osvrnut ću se na mali segment ovog izvješća koji je posvećen ženama u ruralnom prostoru, a istraživanja koja imamo o njihovom položaju su zastarjela i znamo da se njihov položaj nije promijenio, one su … … još uvijek van svih odgovarajućih javnih politika zato smatram da je nužno proaktivno pristupiti ovom problem i poduzeti daljnje kontinuirane mjere u cilju izrade nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima. Položaj žena u ruralnim područjima je zabrinjavajuć i zato sam ga i podigla na europsku razinu te sam bila izvjestiteljica Europskog parlamenta upravo o njihovoj ulozi u ruralnim područjima i upozorila bih na to da su problemi žena koje žive u ruralnim područjima stvarni a da bismo ih shvatili, moramo shvatiti i njihovu raznoliku ulogu. One brinu o obitelji, čuvaju tradiciju i okoliš, rade u poljoprivredi koja je jedna od najvažnijih gospodarskih grana, svake zemlje sudjeluju u procesu proizvodnje hrane. Žene u ruralnim područjima neprocjenjive su, vrijedne za svoja poljoprivredna obiteljska gospodarstva, važne su i razvoj poduzetništva, obrtništva, održivi razvoj kao i cjelokupni gospodarski razvoj. Niti jedna država članica do sada pa tako ni niti nažalost Hrvatska, nije uvela tematski potprogram za žene u ruralnim prostorima kakav primjerice postoji za mlade poljoprivrednike i to izdašan, sada 50 000 eura a u budućem programskom razdoblju čak 100 000 eura potpore iako je sličan takav potprogram predviđen za žene Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj. Što nam to govori? To nam ustvari govori i to je pokazatelj kako su žene u ruralnim područjima jednostavno nevidljive i ne cijeni ih se dovoljno jer ovakvi programi mogli bi usmjeriti ih prema prodaju promocije proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini s obzirom da upravo ti potprogrami mogu biti važni za otvaranje novih radnih mjesta za žene na selu a mogu se koristiti i kao ulaganje u fizičku imovinu, razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja za osnovne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima. Znamo da žene na selu nemaju dobar pristup obrazovanju, da su slabe informatičke pismenosti, dostupnosti interneta jer na vrlo niskoj razini. Zbog udaljenosti liječnika specijalista, nedostupne dijagnostike u većini slučajeva, žene tek u poodmakloj fazi odlaze na pregled liječniku što je nažalost za njih ponekad prekasno. Na selu najčešće ne postoji adekvatna društvena komunalna i socijalna infrastruktura koja je nužna za dostojanstven život. Prema podacima, žene čine manje od 50% ukupno radnog sposobnog stanovništva u ruralnim područjima EU-a, upravljaju sa svega 30% OPG-ova i situacija u Hrvatskoj je približna slična. One ostvaruju 35% ukupnog radnog vremena u poljoprivredi, što je znatan doprinos poljoprivrednoj proizvodnji a osim toga na svojim gospodarstvima brinu o obitelji i domaćinstvu što možemo okarakterizirati kao nevidljivi rad. One su često ekonomski ovisne o suprugu, za njih ne postoji radno vrijeme, bore sa nedostatkom osnovnih socijalnih i mirovinskih prava, gotovo polovica njih nikada ne ode na godišnji odmor a u vrlo maloj mjeri participiraju u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini. Njima je potrebno olakšati također pristup zemljištu i osigurati sva socijalna prava koja trenutno nemaju jer njihov rad na OPG-ovima nije prepoznat i vrednovan stoga je potrebno regulirati profesionalni status seoskih žena i to je nešto za što se zalažem i za što očekujem i od vas podršku. Posebno želim upozoriti da žene na selu koje su se cijeli život bavile poljoprivredom i domaćinstvom, nemaju nikakva primanja u starijoj dobi, izložene su siromaštvu a ukoliko se dogodi zlostavljanje u obitelji, obzirom da nemaju niti primanja, da nemaju imovinu, često nemaju kamo otići, zbog toga bih se založila da svoju pravobraniteljice, posebno posvetite ovoj skupini žena koje su očigledno nevidljive za cijeli sustav. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Ostanite, imate jednu repliku, g. Raspudić. Poštovana kolegice Petir, slažem sa svim ovim što ste rekli, volio bi samo čuti od vas kako gledate na ovo pitanje koje se poteglo oko terminologije vezane uz pobačaj, je li ona po vama vrijednosno neutralna ili je pak dijelom ideološki obojena i kakvo je vaše mišljenje radu pravobraniteljice i izvještaja po pitanju udomljavanja djece od strane istospolnih parova? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite, pohvali mog izlaganja i na tome što se slažete sa mnom, kao što znate, ja smatram da je pravo na život osnovno ljudsko pravo te stoga smatram da terminologija koja se koristi ne samo u ovom izvješću nego i u nekim drugim javim dokumentima, odudara od uobičajene uobičajene i za mene osobno prihvatljive. Mislim da se svi mi, svi oni koji su na javnoj dužnosti a to se odnosi na pravobranitelje, trebaju čuvati upadanja u bilo kakve zamke pripadnosti pripadnosti ili shvaćanja pripadnosti promicanja bilokakve vrste ideologije pa kad je riječ i o rodnoj ideologiji, onda bi to također trebalo izbjegavati. Naravno da se zalažem za zaštitu svačijeg ljudskog dostojanstva

Sada je na redu gđa. Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena pravobraniteljice sa suradnikom, kolege iz ministarstava, kolegice i kolege. Evo pred nama je Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za proteklu 2019. g., riječ je o jednom obilnom materijalu na preko 300-tinjak stranica i ja ću se zadržati na dvije teme. Jedna tema je, i o toj, te dvije teme ću nastojati nešto malo u ovom vremenu koje imam detaljnije govoriti. Jedna tema je odnos plaće i mirovine između žene i muškaraca u Hrvatskoj, a druga tema je vezana uz jednu od ja bih se usudila reći najštetnijih odluka koja je ikad donešena u hrvatskoj politici, a vezana je uz mjeru roditelj odgojitelj u Gradu Zagrebu. Dakle, prva tema to je taj žalosni podatak o jazu plaćama između žena i muškaraca. Kad vidimo, vidimo da je to u Hrvatskoj skoro 13%, kad to pretvorimo u određene brojke onda vam to znači da je otprilike svaki mjesec 1.100 kuna bruto plaće više će dobiti muškarac za svoj rad nego žena, a to vam je na razini godine dana 13.000 kuna. Svi volimo baratati s postocima ali kad to stavimo u stvarne okvire i u stvarno onda vidimo o čemu je to riječ. Zabrinjavajući je i žalosno i pokazuje da jednako tako nismo dovoljno pametni kao zemlja u korištenju znanja i sposobnosti koje su nam na raspolaganju tako da čak i u djelatnostima u kojima brojčano ima više žena muškarci imaju značajno veće plaće. Iz tog možemo iščitati da su i tim slučajevima muškarci zauzeli svoje vodeće pozicije. Recimo zgodni su postoci, a to kažu da žene u upravama su govorimo dioničkim društvima je 14,39%, a u nadzornim odborima ih je 21%. Često govorimo da smo po svemu lošiji u EU, ali onda moramo reći da kad je riječ o ovom jazu u plaćama da je europski prosjek 16% pa nismo među tome tako loši, ali to ne znači da se smijemo opustiti. To jednako tako ne znači da tu ne trebamo sve zajedno, svi zajedno raditi na promjeni zakonodavstva. Ova razlika u plaćama, navodno dovodi do još jedne gore i opasnije razlike, a to je razlika u mirovinama. Razlika u mirovinama između žene i muškaraca u ovom trenutku je 22%. I ta užasna brojka govori zapravo o slijedećem. Da u starijoj životnoj dobi su žene u puno većem riziku od siromaštva. Taj rizik raste što je naravno životna dob veća. I sad ću nešto o nečemu o čemu je i pravobraniteljica u svom govorila, a to je o mjeri koja se u Zagrebu zove roditelj odgojitelj. Dakle, 5.000 obitelji, 5.000 žena se nalazi u toj mjeri. Ta mjera na razini godine dana iz zagrebačkog proračuna se izdvaja 500 miliona kuna. 500 miliona kuna je proračun grada Koprivnice i možda još jedne općine, o tom govorimo. S tim što 3 i više djece u Zagrebu ima oko 13.000 obitelji, a 5.000 obitelji koristi tu mjeru. Za tu mjeru bi se dalo izgraditi u Zagrebu, dakle izgraditi 10-tak potpuno novih vrtića. Ali ta mjera govori još dvije stvari. Tu mjeru mogu koristi žene pri tom ne smiju raditi, žene ne smiju raditi pa to onda govorimo u kontekstu toga da nakon određenog broja godina koja će žena uopće moći doći na tržište rada, ali djeca ne smiju ići u jaslice, ne smiju ići ni u vrtić. Dakle, s jedne strane se zalažemo za socijalizaciju djece, zalažemo se za žene gdje idu na tržište rada, a s druge strane je takvom gradskom politikom se odlučilo potrošiti 500 miliona kuna na razini godine dana da žene ne bi radile, da ne bi bile sposobne za tržište rada i djeca ne idu u vrtiće i jaslice. Dobro je sve ono što je pravobraniteljica na 300-tinjak strana rekla, ali običaj je da pravobraniteljica govori dosta suzdržano i dosta diplomatski

Uvažena zastupnice Mrak Taritaš moram vas nešto pitati o stajalištu vašeg kluba. Naime, ja se ne mogu prestati smijati i ne mogu se dovoljno načuditi onome što je rečeno u ime vašeg kluba, a to je čestitka pravobraniteljici na citiram hrabrome ne, koje je rečeno na prijedlog, jedan prijedlog oporbe, podsjetit ću da je ravnateljicu, da je pravobraniteljicu imenovala vladajuća većina tako da ona premda je nominalno neovisna dio je vladajuće nomenklature. Dakle, na oporbene prijedloge i pitanje može li se išta od toga uvažiti da se njezino izvješće izmjeni, što bi trebala biti dobra demokratska praksa sviju nas ne ulazeći u to slažete li se sa sadržajem ili ne, zašto vi čestitate pravobraniteljici što ne želi uvažavati oporbene prijedloge i kako je moguće da to u trenuci u kojoj je oporba manjina koja je zadužena za propitivanje takvih institucija vi njoj čestitate na hrabrosti umjesto da čestitate oporbi što je postavila pitanje i propitivala rad bilo kojeg državnog tijela.

hvala lijepo. Gospođo Selak Raspudić vi od mene očekujete da ja komentiram što je tko kome rekao bez da u to sam nit imam prilike čuti, niti sam imala prilike u tome sudjelovati. ali kao prvo ne trebamo se ovako razgovarati. Dakle ja ne želim uopće komentirati tko je kome šta rekao, ali izvješće pravobraniteljice je tu, vi sad to izvješće možete prihvatiti, možete odbiti, na to izvješće možete imati primjedbe, možete te primjedbe komentirati u ime kluba, možete komentirati u svojem pojedinačnom dakle pojedinačnoj raspravi, ali nema običaja da se izvješće pravobraniteljice nakon što dođe ovdje ispravlja, izvješće je takvo kako je, ono govori o radu i pravobraniteljice i cijelog dakle … … cijelog njenog tima koji radi, radi

Uvažena zastupnice Mrak Taritaš. Slažem se s vama u prvom dijelu izlaganja, sve što ste iznijeli, ne slažem se u stavu oko roditelja odgajatelja. Kol'ko ja razumijem bit tog instituta roditelj odgajatelj nije neka nagrada novčana ljudima koji imaju troje i više djece, nego je to jedna mogućnost koja se pruža roditeljima, u praksi to češće koriste žene, da odaberu ostati sa djecom i biti doma s djecom, i ne mislim da treba unižavati taj izbor, važno je da roditelj, najčešće žena u praksi, ima slobodu odabrati hoće li te godine posvetit se karijeri ili kao nešto, svoj izbor i važnije, vidi biti s djecom, ili muža ako on to načini. A budući da govorite o uštedama zanima me vaše mišljenje oko mogućnosti spajanja naših pravobranitelja u jedan Ured kako je praksa u deset europskih zemalja, recimo Francuska ih je spojila sve 2011.-te godine, izračun je da bi se time ostvarilo uštedu od 25 milijuna kuna. Smatrate li da je to dobra zamisao? **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani kolega Raspudić. Počet ću od kraja onda ću završiti s onim vašim pitanjem, dakle spajanje u jedan Ured su prakse u nekim zemljama, kad govorimo o uštedi od 25 milijuna kuna, .../Govornik se ne razumije./... tu vrlo često baratamo različitim milijunima, ja, meni bi tu puno više i bilo značajnije što želimo s tim postići, koju informaciju hoćemo dobiti, dal ćemo dobiti nešto kvalitetnije, bolje, dal će to biti bolje za naše građane, da li će oni tu moći bolje ispuniti svoje zahtjeve nego što je to kad su .../Govornik se ne razumije./... dakle nije to od prvi put, takva, takav traži jednu širu raspravu i kroz tu širu raspravu ćemo nadajmo se doći do dobrog rješenja, ali kad je riječ o roditelju odgojitelju sva, svi ljudi koji imaju troje i više djece bi trebali imati mogućnost korištenje iste mjere, Hvala. Gospođa Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala gospodine podpredsjedniče, kolegice Mrak Taritaš. Pa ja bi se isto referirala na vaše izlaganje upravo o mjeri roditelj odgojitelj a koju ste nekako negativno okarakterizirali. Ja sam čitala svjedočanstva žena i htjela bi ih sad podijeliti s vama, pa možda promijenite razmišljanje. Dakle, žena je dobila otkaz kad je bila na porodiljnom, pa se odlučila koristiti ovu mjeru, druga žena je radila cijeli život u smjenama 20 godina i nikad nije mogla bit sa svojom djecom pa joj je ova mjera bila apsolutni spas, žena je nažalost se našla u takvoj situaciji da ju je suprug napustio i ostavio sa djecom, bila je samohrana majka, alimentacije se nije plaćala i ova mjera joj je puno pomogla. Mi danas živimo u vremenu kad nam treba što više pozitivnih i poticajnih demografskih mjera jer Hrvatska izumire, stoga ne vidim problem u ovoj mjeri, bilo bi dobro da kroz ove rasprave iznjedrimo još novih mjera koje bi potaknule ustvari na jednu demografsku obnovu Hrvatske jer to garantira onda i budućnost naše zemlje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala lijepo. Dakle, riječ je o mjeri koju koristi pet tisuća, nešto malo više od pet tisuća obitelji i koja je iz proračuna Grada Zagreba na razini godine dana 500 milijuna kuna, riječ je o takvoj mjeri. u ovom trenutku osam tisuća obitelji koji imaju troje i više djece, uplaćuju proračun Grada Zagreba da ne govorim o svim onima, da bi pet tisuća moglo to koristiti. Apsolutno su sve mjere dobrodošle, ali ova mjera je korist i potrošak apsolutno ne odgovaraju jedno drugima. Meni je teško govoriti o pojedinačnim slučajevima, nadam se da ste dobro upoznati s tom mjerom i da znate da je to mjera koja je do hvala lijepa. Hvala. Hvala. Gospođa Branka Juričev Martinčev. Izvolite. (HDZ)** Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovana državna tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege. ovo Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019.-tu godinu kao i sva ostala Izvješća koja nam dolazu tu na saborske klupe, trebaju nam dati informaciju, upoznati nas sa najčešćim, kako bi mi mogli svojim prijedlozima, primjedbama na određene zakonske prijedloge doprinijeti boljem, pravednijem, ravnopravnijem životu svih naših građana oba spola. pravobraniteljica kao što navodi u ovom Izvješću uputila je različitim državnim tijelima, institucijama, medijima 293 preporuke, 160 upozorenja, 131 prijedlog. Jedna od tema je bila jaz u plaćama i mirovinama i predlaže razmotriti mjere kojima bi se uklonili elementi jaza koji nastaju kao posljedica nižih prihoda u vrijeme korištenje dopusta u svrhu roditeljske i druge skrbi. Upravo iz tog razloga uvedena je kategorija dodatnog staža tako znamo da sad je mogućnost odnosno svaka majka ima pravo dodatnih 6 mjeseci staža odnosno oko 2% više za svako rođeno ili usvojeno dijete, od 01. siječnja 2021. uvodi se nova, novi novi institut nacionalne naknade za starije osobe što će opet u većini koristiti upravo žene koje za vrijeme svog radnog vijeka iz različitih razloga nisu mogle ostvariti bar minimum radnog staža. U području rada pravobraniteljica istakla je da jedan od glavnih uzroka zbog kojih je manja zaposlenost žena ne odgovarajuća politika u području ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Upravo iz tog razloga … … je prethodna Vlada izgradila ili obnovila 500 vrtića, uvela dvosmjenski rad u 96 vrtića. Europskim sredstvima financiran je produženi rad vrtića i zaposleno je 836 odgajatelja. I ona sama navodi da ohrabruje činjenica što demografska i pronatalitetna politika ima važno mjesto u programima aktualne Vlade. Nadalje, pravobraniteljica navodi da je uočen trend značajnog porasta broja osoba koje se pritužuju na spolno uznemiravanje i da je zabilježen trend rasta broja anonimnih pritužbi. Iz tog razloga su izmijenjeni i Kazneni zakon i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji kako bi bila postrožena zakonska politika. Kao žena u politici moram tu izraziti žaljenje što i dalje imamo negativni trend u medijskom izvještavanju koji uključuje prikazivanje i vrednovanje žena u politici temeljem njihovog fizičkog izgleda i načina oblačenja. Iako je pravobraniteljica izradila sporazum i smjernice za senzibilno izvještavanje o nasilju prema ženama taj sporazum je potpisalo oko 13 medijskih kuća, ali još uvijek su prisutne stare navike i stara praksa. Kako stvarno vrijeme tako brzo curi morat ću neki dio malo i skratiti. Ono što bih željela tu izraziti svoje veliko ogorčenje zbog svakog ishitreno napisanog naslova, objavljenog članka gdje je naknadno utvrđeno da se radi o lažnoj optužbi. Imamo nedavno članke, kaže: „Otkaz u Hrvatskoj udruzi poslodavaca zbog prijave o seksualnom uznemiravanju. Zbog 10-tak anonimnih prijava podnijeta je i kaznena prijava, a onda nakon par mjeseci namješteno je spolno zlostavljanje kako bi se srušilo vodstvo Hrvatske udruge poslodavaca. Navodna žrtva opovrgla optužbe.“ O kakvoj se to zlouporabi svojih pozicija radi? Da li će se tu sankcionirati počinitelji? Da li je i to zločin iz mržnje? Da li su jednaka prava kada imamo na jednoj strani riječ lažne žrtve, a na drugoj strani uništavamo život, obitelj, brak, svi oni dobivaju društvenu i poslovnu stigmu? Ja bih molila sve nas tu jer vrlo rado hoćemo posebno ako se radi o nekim našim neistomišljenicima pripadnicima druge stranke prozivati da svi zajedno trebamo i prijaviti, i osuditi svaki oblik nasilja ali prilikom prozivanja pozivam na saborske zastupnike, pravobraniteljicu i medije da prije nego što optužujemo da provjerimo je li je nešto stvarno učinjeno, da li se radi o istini ili samo lažnim optužbama. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Četiri

našeg društva i probleme u kojima se naši građani suočavaju. Kako ste i sami nazvali izvješće sadrži niz preporuka same pravobraniteljice i to se tako godinama ponavlja. Da li to znači, kakvo je vaše mišljenje, da li to govori da premalo radimo na implementaciji okvira kojeg već imamo do sada?

ne može više ići dalje dijalog. Izvolite gospođo Juričev Martinčev. kategoriju dodatnog staža, novi institut nacionalne naknade, daleko više se izdvaja za vrtiće, u 96 vrtića je uveden dvosmjenski rad. Ali na svima nama je zadatak da prilikom rasprave o novim zakonskim prijedlozima ne zaboravimo ovo izvješće i ove preporuke i damo svoj doprinos i u raspravi i putem amandmana kako bi kao što sam u uvodnom dijelu istakla bio život našim sugrađanima oba spola pravedniji i ravnopravniji. željela bih vas pitati kako objašnjavate činjenicu da vaša stranka godinama ne poštuje žensku kvotu na izbornim listama i da isto tako godinama jeste obavezni plaćati kazne koje vam vjerojatno nisu problem jer ionako dobivate sredstva iz državnog proračuna pa onda ta sredstva trošite za plaćanje kazne za ženske kvote. Znači kada HDZ-e govori o ravnopravnosti spolova, to je isto kao kad se hvali da su stjegonoše borbe protiv korupcije. Hvala. **Radin, Pa pitanje jednoj ženi takvo može biti samo odgovor da mi je žao što nema više žena. Ali isto tako morate priznati da Hrvatska demokratska zajednica imala je i ženu premijerku i ženu predsjednicu i imamo na na istaknutim mjestima u Europi upravo naše žene od gospođe Dubravke Šujice, Ivane Maletić, Marije Pejčinović, Kostelić tako da i zamjene u Hrvatskom saboru su bile upravo i ženske kvote. Sigurna sam da u dogledno vrijeme naše žene će u narednim izborima pokazati i da nećemo kršiti žensku kvotu. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice zastupnice, često ovdje od dijela naših zastupnika i zastupnica čujemo da su izvješća uglavnom uvijek ista, Izvješća pravobraniteljice i da se preporuke ne uvažavaju i da nema pomaka. Vi ste upravo iz Izvješća pravobraniteljice izvadili onaj dio koji se odnosi na potporu majčinstvu, na potporu za vrijeme korištenja rodiljnih i roditeljskih naknada, na mjere i napore Vlade na usklađivanju obiteljskog i poslovnog života, … …vrtići i druge mjere, dvosmjenski rad u vrtićima, izgradnja novih vrtića, napori na, u utjecaju korištenja i potpori korištenja očeva za rodiljni popust i mnoge mjere, mislim da smo tu u gotovo pa …/Upadica: Fala/…u **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Murganić, istina upravo sam i svoje ovo kratko izlaganje osvrnula se na sve ono što je učinila vlada u prethodnom mandatu, ali moram reći da je i sama pravobraniteljica istakla da je ohrabrujuća činjenica što demografska i pronatalitetna pronatalitetna politika ima važno mjesto u programima aktualne vlade. Posvetili ste tome da ne samo da mediji nego i mi smo apsolutno skloni optužiti kad je sve zajedno gotovo, nema te vode, ni Jadransko more neće oprati nekog i dokazati da je nešto drugačije. Ali moje razmišljanje je drugačije. Dakle, mi sve žene koje se nalazimo u javnom prostoru se susrećemo uvijek s istim problemom da nas se prvo okarakterizira ili po izgledu ili o tome kako smo obučeni, a puno manje o tome što govorimo, za što se zalažemo, koji su naši stavovi. Da li smo spremne bez obzira s koje strane ove sabornice sjedimo, s lijeva, desna, u sredini, da u jednom trenutku sve zajedno stanemo i kažemo da postoji inicijativa svih saborskih zastupnica bez obzira šta je u zagradi koja stranka i da Fala, odgovor. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Mrak-Taritaš, pa evo kao potpredsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova moram reći da smo i na prvoj i na drugoj sjednici nekako idemo u istom smjeru, al onda evo i same kolegica, jutros smo svjedočili tome, predsjednica Selak Raspudić sa kolegicom Dalijom krene tu u velike žestoke rasprave, a mislim da bi svi zajedno trebali bar mi žene biti suglasne i biti jednako aktivne u zaštiti ženskih prava neovisno sa koje strane govornice i sabornice dolazimo. Fala lijepa, nemate više replika. Idemo dalje, gđa. Katica Glamuzina, izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege. Izvješće koje smo čuli, hvala, je istovremeno i pohvalno i zabrinjavajuće. Pohvalno zbog svoje sveobuhvatnosti i očite enormne predanosti radu pravobraniteljice Višnje Ljubičić, a zabrinjavajuće jer pokazuje neke neugodne međunarodno mjerljive istine o tome koliko problemi iz ovog područja u Hrvatskoj se tretiraju kao nedovoljno relevantni. To je vidljivo već iz jednog od prvih podataka navedenih u izvješću, onom koji govori o pritužbi za zaštitu od diskriminacije koje se kao i ranijih godina uvjerljivom većinom odnose na zaštitu žena. Posebno želim istaknuti i pohvaliti posvećenost pravobraniteljice stalnom apliciranju na projekte. Međutim, kao što to radi pravobraniteljica i brojna tijela državne uprava bi mogla aplicirati na slične projekte, nažalost to ne rade. Svake godine projekti na koje se pravobraniteljica prijavljuje i koje odrađuje ulaze u meritum gorućih problema iz područja ravnopravnosti spolova. Tako je iz izvješća vidljivo da je pravobraniteljica bila nositeljica EU projekta koji se bavi ulogom policije, pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama s posebnim naglaskom na slučajeve femicida. S obzirom da se zna da najveći problem u borbi protiv nasilja leži u nemogućnosti adekvatne implementacije Istambulske konvencije upravo u području pravosuđa onda je jasno da je ovakva vrsta edukacije bila prijeko potrebna. Drugi EU projekt pravobraniteljice se zove „jednaka prava, jednake plaće, jednake mirovine“. S obzirom da je prosječni jaz u plaćama skoro 13%, u mirovinama 21,5%, jasno je da je i ovaj projekt jako dobro ciljan jer su upravo žene starije životne dobi u samačkim domaćinstvima one koje su najviše pogođene siromaštvom u Hrvatskoj. I radi lakšeg razumijevanja reći ću vam da to znači da kad umirovljenik dobije mirovinu od, od npr. 2.500 kuna, umirovljenica dobije 500 kuna manje. Sve dok se ne obračunamo sa siromaštvom starijih osoba, posebno žena, taj će problem trajati, a ova vlada nažalost nije ponudila nikakve mehanizme u rješavanju tog problema. U svom izvješću pravobraniteljica ukazuje i na veliki problem u pogledu razlike u stopama zaposlenosti muškaraca i žena koja iznosi preko 10%-tnih poena. S tim u vezi zanima me koje mjere vlada poduzima za smanjenje ovih trendova i gdje su mjere i aktivnosti ciljane za žene kojima bi se poticala njihova stopa zaposlenosti i zapošljivosti, te suzbijao nesiguran status njihovih radnih mjesta? Nadam se da vladajuća stranka neće na tome raditi s istom predanošću s kojom nisu niti ispoštovali minimalnu zakonsku obavezu, ženske kvote na svojim izbornim listama na nedavnim izborima. To je bila prilika za postaviti dobar primjer, ali lakše je bilo platit preko pola milijuna kuna penala. Na Međunarodni dan žena u izvještajnoj godini ovog izvješća premijer je izjavio citiram, ravnopravnost muškaraca i žena je temeljna vrednota našeg ustavnog poretka. Naša vlada promiče prava žena, te se aktivno borimo protiv svih oblika diskriminacije. Broj i aktivnost žena u svim sferama društvenog života mora biti jednaka s muškarcima osobito na rukovodećim pozicijama i to su zadaće koje su pred svima nama. To je izjavio, a onda si je dozvolio da ga demantira prvo ovaj izvještaj, a onda i on sam sastavljajući svoje liste za zadnje parlamentarne izbore. Šteta. Ovu izvještajnu godinu karakterizira i 28%-tni rast kaznenih dijela nasilničkih ponašanja u obitelji, te 30%-tni rast evidentiranih kaznenih dijela silovanja. Podaci dakle nedvojbeno ukazuju na to da se Istambulska konvencija ne primjenjuje u punom smislu iako je od ratifikacije prošlo više od 2,5.g. Hrvatska vlada ne smije prihvatiti kao normalno ovakve stope nasilja. Sustavan rad na rješavanju ovih problema izostaje već godinama i to se mora promijeniti. Još jedna stvar iz ovog izvještaja koju smatram da je bitno naglasiti su podaci koji govore o seksualnoj eksploataciji žena. Tako iako pravobraniteljica, nema je više se već godinama zalaže za primjenjivanje švedskog modela koji … … dekriminalizira osobe koje se odaju prostituciji, a kriminalizira kupce tih usluga takvi važeći hrvatski zakoni se nisu promijenili i po važećim hrvatskim zakonima i dalje se i dalje se kažnjavaju samo one osobe koje se prostituciji prodaju, ali ne i kupci tih usluga. Iskreno se nadam da će ovaj saziv Hrvatskog sabora donijeti promjene u zakonodavstvu kakve pravobraniteljica predlaže. I konačno ističem kako Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu predstavlja odličan pregled stanja u području rodne ravnopravnosti, izvrstan zbir jasnih preporuka nadležnima i svesrdno ga podržavam. Osim toga, iako nije tu nadam se da će joj biti prenijeto pohvaljujem reagiranje pravobraniteljice na neprimjerene izjave javnih osoba uključujući i predsjednika RH te želim pravobraniteljici uputiti kompliment na dostojanstveno držanje i primjerenom odgovoru na obezvrjeđivanje u javnom prostoru institucije pravobraniteljice …/Upadica: ostanite, imate 3 replike. Od kojih incestuozna kao što ih ja zovem unutar stranaka, mada se nikad ne zna unutar klubova da li su incestuozna ili nisu. Prvi je od gospodina Hajdukovića, prvi je od gospodina Hajdukovića. …/Upadica: Jel Pa hvala predsjedniče, potpredsjedniče neću komentirati ovo što ste rekli. Kolegice Glamuzina spomenuli ste provođene Istambulske konvencije, međutim moram vam skrenuti jednu drugu, pažnju na još jednu stvar, a to je recimo da smo Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola donijeli prije 6 godina, točnije 15.7.2014. godine. Još uvijek nisu promijenjeni svi propisi, svi zakoni koje bi trebali i koji bi osigurali efikasno provođenje ovoga zakona. 6 godina kolegice, 6 godina, znači ne jučer da smo donijeli. Ovo sa Istambulskom je tek par godina pa razumite to, tek par godina, treba nam još jedno desetljeće da promijenimo valjda sve propise i zakone da bi mogli provoditi nešto što smo ratifikacijom preuzeli. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Odgovor. **Glamuzina, Katica (SDP)** Pa hvala vam kolega Hajduković, ne znam kako bih vam pomogla nisam u poziciji vlastodršca da na tome radim. **Murganić, Nada (HDZ)** Kolegice niste u poziciji vlastodršca međutim predstavnica ste stranke koja je bila u poziciji vlastodršca i od 2013. godine do 2018. imala imala je sigurno priliku inicirati odnosno usvojiti Istambulsku konvenciju pa eto sada bi bili sa mjerama možda malo i dalje. Što se tiče zaštita prava svih manjinskih skupina nemate se ni vi s čime pohvaliti i vaš predsjednik je rekao da nisu žene sposobne da budu nositelji izbornih lista odnosno koordinatori u izbornim jedinicama, a također kako se odnose prema nekim tzv. manjinskim skupinama pokazalo se eto baš u izbornoj jedinici u Slavoniji sada u ovim parlamentarnim izborima. Malo samokritike ne bi vam došlo loše jer nemate se sa pojmovima ravnopravnosti i provedbe u praksi ni vi s čime pohvaliti. **Radin, Furio Hvala vam bivša ministrice Murganić, spretni ste u izvrtanju činjenica, ali to je valjda tako u vašoj obitelji. **Radin, Poštovana kolegice Glamuzina spomenuli ste nepoštivanje kvota prilikom sastavljanja lista i mislim da to jeste veliki problem, ali ne čudim se tom problemu jer neke stranke očito ne drže potrebnim raditi na ravnopravnosti žena u politici. Ono čemu se ja čudim je razina nepoštivanja institucije pravobraniteljice od strane druge institucije, konkretno DORH-a koji ne odgovara na upite pravobraniteljice, pa evo 3 godine pravobraniteljica nije zaprimila odgovor na upit o prekršajnim sankcijama sankcijama protiv predlagatelja kandidata odnosno kandidacijskih lista na lokalnim izborima. Kako to komentirate, je li to tako u obitelji ili? Katica (SDP)** Pa neki si financijski mogu dopustiti takve pogreške, pa si ih dopuštaju, ne znam i to je nekakav znak ili indikacija tome koliko su voljni platiti i pokazati koliko zapravo financijski vrijedi nepoštivanje zakonskih odredaba.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, cijenjena pravobraniteljice sa suradnicima, državna tajnice i ostali kolege, evo ja se ravnopravnošću spolova svakako kao žena i kao političarka bavim već dugi niz godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji na mome terenu, dosta dobro sam i upoznala ovu problematiku i zaista sam sa velikim zanimanjem iščitala i pročitala Izvješće o radu pravobraniteljice za 2019. godinu. Dakle, brojevi, statistički podaci, usporedni prikazi, analize, svakako su neizostavan dio svakoga izvješća tako i ovoga i on je potreban, no specifičnost ovog izvješća jest da gotovo svaka brojka ovdje zapravo ima svoje ime i prezime i nažalost predstavlja osobe koje su bile izložene različitim oblicima neravnopravnosti, diskriminacije i nasilja. Uz izvještavanje o učinjenom pravobraniteljica upućuje i mnoge preporuke kako bi se unaprijedio i pravosudni zakonodavni okvir borbe protiv rodno utemeljenog nasilja, a posebice protiv femicida. Ukazuje primjerice i na potrebu izrade nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima, ističe kako su životna dob i majčinstvo i nadalje glavni izazovi rodne diskriminacije žena na tržištu rada itd., ali svakako preporuke i ove sve analize su dobrodošle, ali meni malo fali konkretnijih i mjera za rješavanje pojedinih problema. Primjerice tako sama pravobraniteljica upozorava u izvješću da i nadalje nema novih skloništa za žrtve nasilja u obitelji niti se povećavaju sredstva financijska za infrastrukturu postojećih. Iz godine u godinu ovo se iznosi kao nerješiv problem te se nadam da će se u sljedećem razdoblju o ovoj problematici neće govoriti na ovaj isti način. Ovdje ću svakako istaknuti pozitivan primjer moje Splitsko-dalmatinske županije koja je upravo rebalansom, nedavnim rebalansom proračuna osigurala sredstva za uređenje proširenih prostornih kapaciteta za sklonište za žene za sigurnu kuću. Valja ovdje pohvaliti i mnoge aktivnosti navedene u ovome izvješću od provođenja europskih projekata, izrade medijskog kodeksa vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu, suradnju međuresornih institucija do edukativnih aktivnosti. Nažalost, crne brojne porasta slučajeva nasilja u obitelji povećali su se i ove godine. Djelomično je to prouzrokovano lockdownom i tijekom pandemije korona virusa, a svakako i ostale mnoge statistike negativne su u porastu. Stoga se mi svi skupa ovdje moramo zapitati kroz ovu raspravu o ovom izvješću, da li je napravljeno dovoljno, je li moguće raditi još bolje i kvalitetnije? Ovdje posebno mislim na područje edukacije i prevencije po svim temama iz područja ravnopravnosti spolova, a svakako bi povjerenstvo odnosno i ured trebao možda više komunicirati i biti na terenu u neposrednom kontaktu provoditi nove edukativne tematske kampanje. Možda bi bilo i nužno da pravobraniteljica bude u što kvalitetnijem i učinkovitijem doticaju sa predsjednicima povjerenstvima za ravnopravnost spolova, ali baš u svakoj u svakoj našoj županiji. Evo u izvješću je navedeno da je cca 24% proračuna ostalo neiskorišteno pa nameće mi se pitanje zbog čega je to tako i je li bilo moguće da se ta sredstva cca u iznosu milijun i pol kuna utroše u provedbu edukativnih kampanja po ciljanim grupama. Evo svjesni činjenice da su i dalje slučajevi nasilja u obitelji, spolnog uznemiravanja i prijetnji stalno, stalno u porastu mislim da treba još više raditi na njihovom sprečavanju i prevenciji, a to je zadaća svakako, čuli smo i ovdje danas sviju nas. Dakle, posebno Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, njezina uloga uz nas treba biti isto još snažnija, treba biti još veća, vidljivija i u javnosti svakog dana, a ne onda kada se dogodi crni scenarij. Ja joj u tome želim puno uspjeha. Baričević: 7, dobro./ … naš Poslovnik dozvoljava repliku unutar klubova pa tako ih ima 5 unutar kluba. Čestitam. Prva gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Ja ću s prvom replikom izvan kluba. Dakle, kolegice Baričević vi ste ovdje govorili o izvješću pravobraniteljice, moramo znati što je izvješće pravobraniteljice i što pravobraniteljica može. Točno ono što je u izvješću navedeno, ona gleda procese, govori o tome koje su promjene u odnosu, dakle nije ovo prvo izvješće, koje su promjene bile u odnosu na prošlu godinu, što je poboljšanje, što je pogoršanje i daje preporuke. A uloga vladajućih da pročita preporuke, da te preporuke implementira što u zakonodavstvo, što u stvarnom životu ono što može. I bit će recimo interesantno vidjeti može izvješće za 2020. kada ćemo ga imati, netko će o tome raspravljati mi ili nikad se ne zna što se može desiti, i da vidimo što se stvarno napravilo. Vi pripadate vladajućoj strani, dal ste zaista vas poslušalo i nešto napravilo. **Radin, Furio svakako Vlada RH predvodi politiku protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama koji su nažalost ozbiljan problem u hrvatskom društvu, a bitno je ono kako ćemo se mi kao društvo prema tom fenomenu, kako kako ćemo se mi prema njemu odnositi. Svakako provodi i nultu stopu tolerancije na nasilje, a vidjeli ste da se prošle godine da su se intenzivirali i tri zakonska prijedloga koja omogućuje preventivno djelovanje učinkovitim kažnjavanjem, jača se policija, pravosuđe cijeli sustav socijalna skrbi da se suzbije nasilje, ali evo mi smo svi ovdje skupa da proradimo još intenzivnije na tome. Hvala vam. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala lijepo. Evo poštovana kolegice, meni je jako drago da ste vi istaknuli važnost odlaska na teren i rekla bih možda i neposredni kontakt on je važan za prevenciju i važan za edukaciju. Ja se s tim apsolutno mogu složiti, ali još bih dodatno kod edukacije istaknula važnost obilaska terena kao temelj te prevencije u ruralnim sredinama jer i u izvješću pravobraniteljice je istaknuto kako žene u ruralnom području imaju rizike višestruke diskriminacije. O tome je odlično govorila kolegica Petir, dakle edukacije o kojima ste govorili trebaju biti na terenu u ruralnim sredinama. Danica (HDZ)** Hvala kolegice Blažević. Svakako naravno da je najvažnija ta komunikacija, procedura isto tako oko ove buduće strategije i o kome je govorila i pravobraniteljica, a i kolegica Petir o pitanju žena u ruralnim područjima. Dakle, ona komunikacija je bitna kroz sve sektore i na županijskoj i lokalnoj odnosno od vladajućih odnosno od ureda, vrlo je važan tu ured da napravi tu komunikaciju među sektorima i da se još jače i snažnije bavimo problematikom na terenu. **Radin, Furio Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvažena kolegice ja ću se referirati na onaj dio vašeg izlaganja u kojemu ste govorili o nedostatku skloništa za žene žrtve nasilja. Ja ću podsjetiti da u Hrvatskoj trenutno imamo 19 takvih skloništa od kojih se 17 financira iz ministarstva nadležnog za poslove socijalne politike. Ali jednako tako ću reći da u 6 hrvatskih županija imamo privremena rješenja za sklonište za žene žrtve nasilja, a kako bi se u tih 6 županija osigurala trajna rješenja Vlada Republike Hrvatske je osigurala 70 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o projektnom financiranju ograničenom pozivu. Dakle, 70 milijuna, javni poziv je u tijeku. Traje do nove godine i već do sada su dvije prijave projektne dostavile dvije županije Koprivničko-križevačka i Virovitičko-podravska. Radi se o izravnoj dodjeli. Očekuju se još prijave preostalih 4 županija. … /Upadica Radin: Hvala lijepa./… Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Dubrovačko-neretvanske. … /Upadica Danica (HDZ)** Hvala kolegice Bedeković. Svakako ovo je izvješće koje pripada 2019. godini i svakako da se napravilo puno pomaka u ovoj godini, pa tako sam istaknula i pozitivan primjer i moje županije iz koje ja dolazim i treba pohvaliti sve ovo navedeno. Svakako da će Vlada dovršiti izgradnju skloništa i osigurati prostorne kapacitete, proširiti.

počelo sa radom Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i vaše i moje Šibensko-kninske županije. Nadalje se navodi kada se govori o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kao primjer pravilnog postupanja upravo županijski tim Šibensko-kninske županije koji je tijekom 2019. 4 puta sazivao konzultacijske supervizije. Pa evo da naša javnost zna što se i koliko radi na tu temu u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Je, svakako su se oformili i dodatno i osnažili ti timovi koji sprječavaju nasilje i pomažu odnosno mi na županijskoj razini imamo izvrsnu suradnju sa tim timovima. Pa evo ja mogu istaknuti upravo i primjer sada kada se tijekom loockdowna je bilo više nasilja. Mi smo odmah intervenirali, osigurali dodatne telefonske linije kako bi u našoj županiji od ujutro od 8 sati do navečer do 8 sati se žrtve se mogle gdje će potražiti podršku našem županijskom timu. I svakako tu treba pohvaliti Vladu i resorna ministarstva koja su na tome radila. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice Baričević vi ste rekli da je puno problema detektirano, ali isto tako da nam nedostaju i konkretna rješenja. Ja se s vama u potpunosti slažem da doista ima problema koji iziskuju hitan odgovor, a posebno tu mislim na veću posvećenost radnopravnim područjima kada govorimo o ženama, posebice trudnicama i mladim majkama koje se susreću sa raznim vrstama diskriminacije na svom radnom mjestu. Žene koje planiraju imati djecu se teže zapošljavaju. Imaju problem sa korištenjem bolovanja za malu djecu. Neki se na žalost moraju sa porodiljnog vratiti na manje plaćeno ili odgovorno mjesto. U tom segmentu vjerujem da i vi primjećujete da bi trebale biti snažnije i promptnije aktivnosti kako bi se upravo taj dio žena koje su doista zapostavljene i susreću se sa stvarnim problemima poduprlo. **Radin, Hvala kolegice Petir. Svakako sam navela da treba biti jači i intenzivniji u tome i štititi uživanje ljudskog dostojanstva. Dakle, ugrožavanje ili onemogućavanje sloboda žena u radu i štititi njihova prava.

najteži oblik neravnopravnosti a to je nasilje jer je najteži oblik neravnopravnosti rezultira najtežim oblicima nasilja pogodili u smislu da ste skrenuli pažnju na obavezu rada na lokalnoj zajednici u našim sredinama gdje živimo i gdje se nasilje događa, a gdje se ono treba i sprječavati i kroz rad ovakvih tijela, radnog tijela župana, kroz skloništa koja su županijske obaveze. Ali svakako treba Vlada pomoći financirati i naći prostor i našla je, potaknuti ali nasilje se ne događa samo u nekim sredinama. Ono ne bira gdje će se naći a u borbi protiv nasilja trebamo svi sudjelovati i kroz promjenu propisa, ali i kroz rad na nižim lokalnim sredinama. Hvala lijepa gospođo Murganić i vi ste kao ministrica dali svoj veliki obol u doprinosu tome. Svakako da treba intenzivirati to djelovanje i da treba senzibilizirati javnost o štetnosti i neprihvatljivosti nasilja i provoditi još jaču i medijsku kampanju i nastaviti jačati znači i kapacitete kao što smo malo prije rekli. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana kolegice Baričević referirali ste se i potrebi suradnje sa povjerenstvima za ravnopravnost spolova na razini županije, ja kao donedavna predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba mogu pohvaliti suradnju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa gradskim Povjerenstvom za ravnopravnost spolova, poticala je određene teme, sudjelovala je osobito seksizam u javnom prostoru, rodni proračun i sl. Što mislite koliko trebamo poticati zapravo županije za osnivanje tih radnih tijela kako bi zapravo u svakoj županiji imali povjerenstvo za ravnopravnost spolova

ovaj žele raditi onako na jedan način savjetodavni dio svake županijske skupštine. Svakako je to do povjerenstva i svih članica na nivou županije koliko će oni poticati rad, a i evo kazala sam da bi možda onda s obzirom da se u izvješću piše da je samo pravobraniteljica bila u 9 županija stoga sam kazala da bi bilo dobro poticati tu komunikaciju da se onda krene od gore prema dole, ako neće ovi od dole prema gore, znači da ured pravobraniteljice što više znači potiče neku komunikaciju. **Radin, Furio

Uvažena kolegice u vašoj raspravi ste rekli koliko dugo se bavite politikom odnosno koliko dugo se bavite borbom protiv nasilja nad ženama odnosno ravnopravnošću spolova ali i svim drugim društvenim aktivnostima. U vašoj raspravi ste još se zapitali da li možemo učiniti više? Naravno da možemo, svi mi zajedno ovdje. Moramo krenuti iz ovog visokog doma bez obzira s koje strane sabornice dolazili s desne ili lijeve. Kad neke teme koje su zajedničke, a tiču se žena, ravnopravnosti, posebice zdravlja i reprodukcije žena stavimo na jednu razinu koja je iznad politike, to muškarci još uvijek rade bolje od nas i ja se iskreno nadam da ćemo mi sve mi žene svojim primjerom napraviti jedan korak naprijed i naravno pomoći i našoj pravobraniteljici ali naravno i našim kolegicama koje imaju problema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

Gospođa Ivana Posavec Krivec, izvolite. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana pravobraniteljice Ljubičić sa suradnicama i suradnikom, predstavnice Vlade, kolegice i kolege i zaštite ravnopravnosti Ravnopravnost spolova u svim segmentima političkoj, javnoj, poslovnoj i društvenoj sferi života. Nažalost svake godine čitajući ova izvješća, izvješća svih pravobranitelja, a posebno pravobraniteljice za ravnopravnost spolova potvrđujemo činjenicu da još uvijek nismo društvo jednakih, da smo još uvijek društvo nejednakosti. U tom društvu nejednakosti žene su manje zastupljeni spol u svim već ranije navedenim sferama. Vjerujem da smo mi žene koje danas kao zastupnice participiramo u radu Hrvatskoga sabora primjerice uključile se u političko djelovanje kako bi mijenjale svijest cjelokupnoga društva i pokušale dovesti do pune ravnopravnosti žena i muškaraca u društvu. Stoga smatram da je naše dužnost i obaveza glasno govoriti o postojanju stereotipa, o postojanju patrijarhalnih ograničenja, seksualnog uznemiravanja, rodno uvjetovanog nasilja, ali i niza prepreka na kojima se moramo dodatno dokazivati i truditi da bi napredovale u svojem poslovnom okruženju. Iako su danas ovdje u ovoj sabornici tijekom rasprave o ovom izvješću malobrojni kolege, ja vjerujem da će svi oni glasno govoriti zajedno s nama o ovim temama i da ćemo na taj način osnažiti žene u Hrvatskoj da i one glasno govore o ovim temama kako bi svake godine u izvješćima bilo sve manje slučajeva o kojima čitamo dosada. Ponavljam, za mene ovo iznimno i kvalitetno, opsežno izvješće o radu pravobraniteljice upozorava da su žene suočene sa brojnim izazovima u svoj djelovanju, a ono na što ću se usredotočiti je činjenica da se većina pritužbi građanki i građana odnosi na diskriminaciju u području zaštite rada. Poštovana pravobraniteljice vidljivo je da ukazujete na problem visoke prisutnosti tzv. prekarnog, neizvjesnog ili nesigurnog rada koji se u većoj mjeri manifestira upravo na populaciju žena. Potpuno se slažem sa vašom preporukom da je potrebno zaustaviti trend zapošljavanja na određeno vrijeme čime bi se na neki način i ograničio prekarni rad jer njime žene na tržištu rada postaju izuzetno nesigurne s pozicije visine i isplate plaće, trajanja radnog dana, uvjeta opasnih za zdravlje na poslovima zasnovanim isključivo na određeno vrijeme. Nadalje, podržavam i vaša nastojanja i smatram da je potrebno dovesti i do usklađenja profesionalnog i obiteljskog života, a posljedično i raspodjele obaveza vezanih za skrb o djeci i starijim, te kućanstvu između partnera. Pitanja usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života nije pitanje individualnih odabira, životnog stila ili spretnosti partnera u žongliranju obiteljskih radnih obveza. To je svakako strukturno pitanje koje od Hrvatske zahtjeva angažman u donošenju politika i zakona koji ženama, a one u najvećoj mjeri danas nose teret neplaćenog neplaćenog kućanskog i skrbničkog rada, omogućavaju ravnopravnost i ono najbitnije ekonomsku neovisnost. I vaše izvješće pokazuje da je upravo neovisno o radnom statusu i razini obrazovanja na ženama najveći teret brige za obitelj i kućanstvo, raspodjele poslova izrazito je rodno segregirana i asimetrična. Žene su više angažirane u brizi za djecu, starije i kućanstvo. Poznato je da ravnopravnost znači i jednaku plaću za jednak rad, rad jednake vrijednosti, da ravnopravnost smanjuje i potrebu rodnog jaza u plaćama, a posljedično i mirovinama. Nažalost, činjenica je da žene zarađuju manje od muškaraca, a za rad jednake vrijednosti slabije su plaćene. Iz toga proizlazi, proizlaze i podaci da su u rodnom jazu u mirovinama žene potplaćene za 21,5%. Rodni jaz u mirovinama rezultat je rodne nejednakosti s kojom se žene suočavaju tijekom cijelog radnog vijeka, tako da su u dobi od 75.g. dvostruko više ugrožene od siromaštva nego muškarci. Žene kasnije ulaze u svijet rada, češće rade u prekarnim oblicima rada na određeno vrijeme i Zaključno jer mi vrijeme ne dozvoljava, podržavam sva nastojanja pravobraniteljice u svrhu …/Upadica: Fala lijepa/…podizanja svjesti i zaštite ravnopravnosti muškaraca i žena u društvu, a vaše izvješće …/Upadica: Fala/… je dalo niz preporuka i nadam se da će ona prerasti u zakonska rješenja. reć ono što mislite, g. Hrelja prva replika. prekarni rad jer ne dobivaju ni jedne godine staža, dakle nema plaćenog staža za mirovine, dakle kad odu u mirovinu imat će 10, 15 ili koliko već godina manje staža, to automatski znači manja mirovina. Prekarni rad je i raditi za minimalac s obzirom da poslodavac eventualno gomila profita, a prikazuje isplatu plaće na minimalcu i na kraju je završetak radnog vijeka sigurno odlazak u najnižu mirovinu, dakle postoji ta zaštita, al ona je definitivno vrlo, vrlo niska i ovisi o godinama staža. Prema tome, postoje naravno razni oblici prekarnog rada između ostalih je i dugotrajan studentski rad. Hvala lijepa. Ivana (SDP)** Zahvaljujem kolega Hrelja. Slažem se u potpunosti sa vama, mislim da je ovdje u HS potrebno što češće govoriti o prisutnosti prekarnog rada u hrvatskome društvu, pogotovo ususret najavljenim i očekivanim promjenama Zakona o radu jer upravo kada steknemo sigurnost za naše građane na radnom, na radnom području, znači u području rada onda možemo očekivati da će se ti ljudi koji su zaposleni koji mogu graditi svoj život, zdravije razvijati u ovom društvu. To će biti one mjere koje neće tjerati mlade da idu iz Hrvatske već da ostanu ovdje i da zapravo ovdje ulažu u razvoj gospodarstva. Tek kad dođemo do ekonomske neovisnosti i sigurnosti i razvoja gospodarstva onda ćemo moći reći da smo društvo prosperiteta. gđa. Borić, gđa. Borić replika. **Borić, Rada (NL)** Poštovana kolegice, vrlo je važno govoriti upravo o prekarnome radu i slažem se prekarni rad je doista i često rad na određeno vrijeme, što znači 3 mjeseca ako svi znamo da gotovo preko 90% novosklopljenih ugovora je određeno vrijeme i pitanje je te određenosti. Ono što me zanima, možete li reći, vidjeli smo upravo ovih dana da se predlaže dodatna fleksibilizacija rada. Koliko će takva fleksibilizacija biti

Svjesni smo da žene najčešće rade u poslovima koji su najniže plaćeni u RH, da često rade upravo na onim poslovima koji su pod najmanjom kontrolom i da su one najizloženije najvećim rizicima, pa evo sada upravo možemo i gledati rizike kojima su žene izložene tijekom ove godine, primjerice od pandemije i naravno da fleksibilizacija u radu će u prvoj mjeri najviše pogoditi one koji su najizloženiji i one koji su na neki način najosjetljiviji. No međutim ukoliko kroz fleksibilizaciju rada dođe do određenih zaštitnih mehanizama u zakonskim rješenjima onda možemo očekivati da će i žene imati svoju poziciju. Ja se tome nažalost u ovom trenutku ne nadam jer takva rješenja nitko nije predložio. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Kolegice Posavec Krivec, dakle vi ste isto svoje izlaganje temeljili na činjenici odnosno koristili činjenice iz izvješća o razlici u plaćama za isti rad između žena i muškaraca. Jednako tako ste u jednom trenutku rekli, pa evo u sabornici ima puno više žena nego muškaraca. Nisu to baš tako česti trenuci, ali čim su ovakve nekakve teme onda se tu nekako žene malo više angažiraju. Ali ženska prava su ljudska prava i mi ćemo prije ili kasnije doći ponovo do teme nekakvog demografske revitalizacije. Bez svega onog što je u svojim preporukama pravobraniteljica rekla i na što je ukazivala neće biti demografskog oporavka ove zemlje, dakle te preporuke treba dobro čitati i preporuke su nekako domaća zadaća i ja bih rekla za vladajuće,

Poštovana kolegice Mrak Taritaš u potpunosti se mogu sa vama složiti. Naime, bojim se da nakon rasprave u HS izvješća koja mi iščitavamo, o kojima raspravljamo i u kojima najčešće institucije pravobranitelja osnažujemo, dajemo im podršku i želimo da nastave sa svojim kvalitetnim radom u interesu

na raspravu o tome što su preporuke u tim izvješćima jer te preporuke bi zapravo mogli biti akcijski planovi. Akcijski planovi za novu legislativu po kojoj bi uistinu ovo društvo bilo kvalitetnije, po kojoj bi ovo društvo bilo demokratičnije i u kojem ne bismo imali one situacije da najveća stranka u RH plaća u RH plaća kaznu zato što nema dovoljno žena na političkim listama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika. Sada je na redu gospodin Domagoj Hajduković. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo na početku svoje rasprave ja bih još jedanput želio pohvaliti rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i isto tako reći da sam čvrsto uvjeren razina stečene obrane ljudskih prava u ovom slučaju specijaliziranog pravobraniteljstva treba ne samo zadržati već i dalje razvijati i zbog toga moja puna podrška. Ja ću se u svojoj raspravi koncentrirati na nešto čega se govornici prije mene u pravilu nisu doticali, a to su spone i rodne manjine i provedbe nekih zakona koji se nažalost još ne provode kako bi trebali u stvarnosti, a to je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. Još svi propisi i zakonske odredbe nisu usklađeni kako bi se nesmetano provodio taj zakon. Ponovit ću, usvojili smo ga 15. srpnja 2014. godine, 6 godina poslije mi još nismo promijenili sve potrebne propise, podzakonske akte pa negdje i zakonske. I što to govori o nama kao državi koja pokušava štititi ljudska prava, koja daje prava određenim skupinama, a onda ih nije u stanju provoditi? Ista stvar je i sa Istambulskom konvencijom, bojim se. Također u izvješću se navodi da iako su predviđena Akcijskim planom za provedbu nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2019. mjera i edukacija tijela nadležnih za njihovu primjenu te osiguranje praćenja provedbe Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola nisu provedene. Ja uvijek volim naglašavati kako je edukacija ključ, edukacija je ta koja razbija predrasude, edukacija je ta koja na neki način i prevenira moguće nasilje i bezočnu mržnju. A jedna kuna uložena u prevenciju je 4 ili 5 kuna koje uštedimo u sanaciji i to je ono čega moramo biti itekako svjesni ako promatramo to samo kroz financijski aspekt, a ne ljudski i ljudsko pravaški. Također u fokusu javnosti prošle godine bio je Zakon o udomiteljstvu, zbog medijski eksponiranog slučaja odbijanja zahtjeva životnih partnera za odobrenje za udomljavanje te ignoriranje odluke Upravnog suda u Zagrebu od strane Centra za socijalnu skrb Zagreb. Nepojmljivo je da jedna institucija države ignorira odluku suda, nepojmljivo. Na sreću to je sada ispravljeno i siguran sam da će Ivo i Mladen svojim štićenicima pružiti dom pun ljubavi kao što bi učinio i svaki heteroseksualni par. U 2019. godini policija je zabilježila 6 kaznenih djela od čega se 4 odnosi na javno poticanje nasilje i mržnju odnosno kazneno djelo kolokvijalno nazvano govor mržnje. Moram vam ovdje skrenuti pažnju da se gotovo 80% nasilja nad spolnim i rodnim manjinama ne prijavljuje. Ovo je samo vrh sante leda, ako je uopće i vrh, ovo je možda pahuljica na vrhu sante leda. Bojim se da je prava situacija puno drugačija, a to jako lijepo pokazuje slučaj dvojice američkih vojnika koji su napadnuti u jednom noćnom baru na našoj obali gdje je pravobraniteljica itekako puno truda uložila da pokaže da se radi o zločinu iz mržnje, a ne prekršajnom djelu kao što je to policija uporno tvrdila. Jel je štitila koga? Ja to stvarno ne znam. Ono što je dobro da je 18. Povorka ponosa u Zagrebu iz lipnja 2019. i Split pride u Splitu prošao bez ikakvih incidenata, to je tako bilo i sa ovogodišnjim prideom i drago mi je da pride postaje festival slavljenja ljubavi, nešto što je pozitivno i dobro, nešto radi čega ljudi izlaze na prozore i mašu toj povorci, a ne nešto što treba gađati kamenjem jer dođite na pride kolegice i kolege nećete čuti tamo ništa loše. Istraživanja diskriminacije u EU iz 2019. bazirano na percepciji ispitanika odnosno ispitanica ukazuje na porast tolerancije u hrvatskom društvu i veću socijalnu uključivost spolnih i rodnih manjina na tržištu rada u odnosu na istovrsno istraživanje provedeno prije 4 godine odnosno 2015. I osobno mogu reći da se stvari u hrvatskom društvu mijenjaju, mijenjaju na bolje, da je predrasuda sve manje, a da je otvorenost uključivosti više. Mislim da to lijepo pokazuje film „None of your business“ o dvije hrabre žene i o njihovoj ljubavnoj priči. A kada smo već kod toga danas je Međunarodni dan lezbijki pa čestitam svim lezbijkama, posebno mojoj prijateljici Marini Orsak njihov dan, a posebno Marini zato što je pokazala kako se za ljudska prava može boriti … replika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Hajdukoviću u vašoj raspravi spomenuli ste slučaj Šegota-Kožić u kojem se dvjema osobama građanima RH uskratilo uskratilo pravo na pružanje socijalne usluge udomiteljstva samo zbog činjenice da su registrirani životni partneri, da su samci nitko ih ne bi smio pitati za njihovu seksualnu orijentaciju niti to dovoditi u pitanje, samo procjenjivati jesu li oni adekvatne osobe za pružanje te socijalne usluge. Međutim, vi ste rekli, tu naspomenuli još neke primjere neprovođenje Zakona o životnom partnerstvu ali i neusklađenosti drugih akata i zašto sam se javila za repliku, zašto što da ovdje je presudio Ustavni sud, time će se morati voditi niže sudske razine međutim očekujem od Vlade RH da i Zakon o udomiteljstvu i sve ostale zakone uskladi sa lex specialisom što je u ovom slučaju Zakon o životnom partnerstvu, da se više ne nalazimo u ovim namjernim ili slučajnim

ti suverenisti, konzervativci, neo ni ja ne znam što kako se sve nazivaju pohrliti u naša sirotišta u domove za nezbrinutu djecu i da će posvojiti svu tu djecu da ih slučajno zločesti istospolni partneri zamislite ne bi posvojili odnosno udomili i dali im obitelj punu ljubavi. To se nažalost nije desilo, ali to možda govori nešto više o ovima drugima. A što se tiče provođenja zakona kao i u puno slučajeva, ako to vladajući nisu u stanju mi ćemo im ponuditi rješenja samo što bi bilo dobro da i kad ih nudimo da ih onda zaista i prihvaćaju. vam lijepa. Nemate više replika, hvala vam. Sada je na redu gospođa Ljubica Maksimčuk, gdje je, tu ste, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicima, državna tajnice, kolegice i kolege pred nama je Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu koje sadrži sve aktivnosti i projekte na svim područjima vezanim za suzbijanje, diskriminaciju i kršenje načela u području ravnopravnosti spolova. Tijekom 2019. godine kao što je i sama pravobraniteljica rekla radilo se na više od 1.719 predmeta, najveći broj odnosi se na područje socijalne sigurnosti, socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i primjene Zakona o ravnopravnosti spolova. Ono što je specifično za ovo izvješće je provedbe 2 vrlo važna europska projekta kao što je pravobraniteljica i navela u svome izvješću. Ukupno gledano kao i ranijih godina razvrstano po spolu oštećenih osoba pravobraniteljica je razmatrala slučajeve koji su većinom, koji su se većinom odnosili na žene to je 73,4%, pritužbe su i dalje u najvećem broju odnose na diskriminaciju temeljem spola 85,8%, zatim temeljem spolne orijentacije 6% te po drugim osnovama utvrđenim zakonom o ravnopravnosti spolova udjelima od 1 do 3%. Pravobraniteljica je kao i svake godine do sada postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi djelovala na svim razinama državne uprave ali i na području svih jedinica lokalne, regionalne odnosno područne samouprave. Iz izvješća možemo vidjeti, a vezano za obiteljsko nasilje da su žene i dalje u najvećem dijelu žrtve obiteljskoga nasilja. Kada govorimo o ravnopravnosti spolova jedno od područja koje se najčešće spominje je svakako rad i plaća. Postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca jedan je od strateških ciljeva suvremenog društva. Isto tako navodi se i niža stopa zaposlenosti žena u odnosu na muškarce, zatim niža prosječna plaća kod žena u odnosu na muškarce, a onda naravno i niža mirovina. Ali ono što je zasigurno veliki problem posebice za mlade to je tzv. prekarni rad odnosno ugovor na određeno odnosno na kratko vrijeme. Ja sam sigurna da će novim prijedlogom Zakona o radu Vlada voditi računa o tome. Ponovno u ovom izvješću vidimo da tradicionalna zanimanja koja su i prije 10-tak godina bila aktualna u ženskim odnosno ženska zanimanja ona i dalje ostala aktualna ženska odnosno muška zanimanja, tu nemamo nekoga velikog pomaka no ono što mene i dalje brine u tom području je to što žene ne mogu napredovati jednako kao njihove muške kolege. Naravno, uvijek imamo moment majčinstva kada žene u jednom trenutku odluče ostaviti svoju karijeru po strani i baviti se majčinstvom, e stoga nastaje taj problem koji je evo Vlada RH naravno izmjenom i dopunom Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine gdje se mirovinskom stažu dodaje razdoblje od 6 mjeseci za svako rođeno dijete. Zasigurno će se tu osjetiti blagi pomaci. Naravno puno toga još imamo što možemo i sami popraviti. To je usklađivanje privatnog i poslovnog života. Vidimo da smo i dalje na začelju EU kad su u pitanju očevi odnosno odlazak očeva na rodiljni odnosno Žene su podzastupljene na svim razinama političkog, političke participacije što su i moje kolegice do sada rekle, ja sam sigurna da će se ta brojka popraviti, ali tu moramo i dalje mi jedne druge ohrabrivati odnosno moramo ohrabriti žene da se pođu baviti politikom. Posebice se to odnosi na žene na žene koje su u ruralnim područjima. U izvješću se također spominju žene poljoprivrednice i žene sa invaliditetom, dakle žene poljoprivrednice nam uvijek tako ostaju ovaj nevidljive u svim naših raspravama, moramo naglasiti kako su žene u usporedbi, žene poljoprivrednice sa svojim muževima, muževima, odrađuju izuzetno težak fizički posao, one rade u poljima, drže se kućanstva, između ostalog one su i majke. Dakle, vjerujem da će se u nekoj budućnosti malo više pažnje posvetiti upravo ovoj kategoriji i tu pravobraniteljica ukazuje na izradu nacionalne strategije koja bi se upravo odnosila na položaj žena u ruralnim područjima. Tu se navodi kako u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zapravo vlasnice poljoprivrednih gospodarstava su žene samo u 30,43% i kao što vidim vrijeme mi ističe, pohvaljujem sve napore pravobraniteljice u radu na suzbijanju diskriminacije i borbi protiv nasilja nad ženama, a na nama je da i dalje posebice nama koji se bavimo javnim poslom, pogotovo politikom da se bavimo ravnopravnošću

Hvala lijepo. Kolegice Maksimčuk na samom početku ste spomenuli da Ured pravobraniteljice radi na dva europska projekta, pa s obzirom da smo upravo u tijeku rasprave ja vjerujem većina zastupnica, zastupnika dobili mail „U ime obitelji“ gdje se proziva da pravobraniteljica za 11 zaposlenih ima osiguran i troši proračun vrijedan 6,8 milijuna kuna. Tu bih još jedanput podcrtala, pravobraniteljica i njen ured već godinama imaju proračun oko 1,7 milijuna kuna, ostala sredstva odnose se na bespovratna sredstva za projekte koji su kandidirali na EU. Jedan je Jedan je vrijedan 427.000 eura, drugi 468.000 eura i odnosi se na izgradnju učinkovite zaštite promjene sustava za borbu protiv nasilja prema ženama i jednaka prava i jednake plaće i jednake mirovine. Hvala. Izvolite odgovor. sustići odnosno odgovoriti na sva ova pitanja, pritužbe, a u svojoj raspravi sam rekla da je bilo 1719 po kojem su postupali u ovoj godini. Naravno tu je i onaj dio terena, mi svakako kažemo ali kako sa 11 zaposlenih može i stići odraditi kompletan teren odnosno pokriti cijelu RH. Pravobraniteljica je i rekla da oni ni nemaju u regijama svoje područne urede, a novce smo mogli iščitati da su ti novci upravo iz projekta to nam je rekla pravobraniteljica u svom izvješću, a svi oni koji su ga pročitali mogli su vidjeti da je većina tih novaca upravo iz europskih projekata. **Radin, Hvala lijepo. Poštovana kolegice, vi ste se u svojoj raspravi osvrnuli na položaj žena u ruralnim sredinama, ja sam si za danas uzela u zadatak nekako probati osvijestiti upravo sve nas da je to jako važna tema. Mi dolazimo iz istih krajeva pa znamo koliko je težak odnosno teži život u ruralnim krajevima, pogotovo žena u odnosu na njihov položaj u obitelji, ali i u cijeloj društvenoj zajednici. Mogli bi ovdje govoriti o zapošljavanju tih žena, lošoj prometnoj infrastrukturi, nepostojanju vrtića, a opet s druge strane sve te žene skrbe o kućanstvu, djeci, starijima, aktivno sudjeluju u poljoprivrednim poslovima, a o tome je bilo malo danas govora. Ja sam mišljenja da svi zajedno možemo puno više podupirati uključivati žene iz ruralnih sredina u sve sfere društvenog, ali isto tako i političkog života. **Radin, Furio Hvala. Naravno kolegice, na nama je nama koji se bavimo pogotovo javnim poslovima politikom je i dalje raditi na ravnopravnosti odnosno na zakonodavnom okviru koji bi ženama podigao kvalitetu života, posebice ste naglasili naravno i ja u svojoj raspravi, ali i kolegica Petir ruralnih i žena u ruralnim područjima. Ja sam i rekla kako su evo žene 30,43% samo vlasnice OPG-ova i tu se svakako stavljaju u onaj pod zastupljeniji odnosno su manjina. I zasigurno mi svojim djelovanjem i političkim životom, ali evo i svi mi koji se uz ovaj politički bavimo i nekim društveno političkim događanjima trebamo što više ohrabriti i uključiti te žene odnosno pomoći im da ako su odlučile ostati u tim svojim ruralnim sredinama imaju jednaku skrb i jednake mogućnosti kao sve mi druge žene. **Radin, Furio Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Maksimčuk. Danas je bilo više puta govora o tome kako su određene profesije feminizirane, ali kao što je i gospođa pravobraniteljica rekla kada pogledamo čelna mjesta onda situacija baš nije bajna. Ja dolazim iz Klinike za psihijatriju Vrapče kojoj je trebamo 140 godina da bi na čelu te stožerne psihijatrijske institucije u RH prvi prvi put došla na čelo žena. Vi isto tako imate i osobno iskustvo koliko je teško biti žena u politici i koliko treba uložiti dodatno truda u jednom mačističkom društvu da dođete do izražaja. Pravobraniteljica sa svojim radom neprestano radi na kontinuiranoj edukaciji i uzalud nam zakonodavni okviri ako mi to nećemo sprovest u praksu. Zato treba raditi i na osnaživanju obitelji, ali i na osnaživanju ravnopravnosti spolova i zato je važan institut pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Hvala. Izvolite odgovor. gdje se kroje puno toga i gdje se određuju pravci i naši životi. Jednako tako naravno da nije biti jednostavno i političarka i majka, ujedno žena, baviti se ravnopravnošću i svim, ali evo zasigurno mi žene to možemo. Ali ono što je vrlo bitno, to sam danas rekla ovdje u replici jednoj kolegici, bitna je podrška svih nas posebice kada su pitanju nekakve teme koje se tiču ravnopravnosti žena, zdravlja žena, reprodukcije i svega tada te stvari trebamo izdići izdići iznad stranačja i onda sve zajedno si pomoći podržavati, jel kao što sam rekla muški to još uvijek bolje rade od nas, a ja sam sigurna da ćemo mi to promijeniti. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Nemate Nemate više replika. Gospodin Damir Habijan je sad na redu. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je doista, već je bilo u više navrata rečeno iscrpno izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na preko 350 stranica. Ono što bi želio prije svega pohvaliti je preglednost i jednostavnost izvješća bez obzira, dakle na ovaj obim stranica, a posebno dio koji se odnosi na konkretne predmete iskazane uz pojedina područja iz vaše nadležnosti, a koja po mom osobnom mišljenju uvelike olakšavaju pristup i sudskoj praksi, kako zainteresiranim pojedincima, tako i odvjetnicima koji zastupaju osobe koje traže pravnu zaštitu u okviru suzbijanja diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. prvobitno bi se također želio osvrnut na dio vašeg izvješća koji govori o postojanju jaza u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku možemo vidjeti da muškarci prosječno zarađuju oko 8.800 kuna, a žene 7.700 kuna. Predmetni podaci ukazuju na prosječni jaz odnosno raskorak u plaćama od 12,7%. Najveći raskorak u plaćama …/Govornik se ne razumije/…djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, financijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja, dakle od nekih 27 do 21%. Međutim, ako pogledamo podatke za EU tada tada vidimo da žene u prosjeku imaju 15,7% manju plaću od muškaraca, što je veći prosječni jaz nego u RH. Prema tome, obzirom da je ovdje s lijeve strane bilo rečeno da je ovaj podatak poraz za našu državu onda se postavlja pitanje ovaj postotak na razini EU dal je to poraz za EU? Ovdje valja također istaknuti i odredbu čl. 157. Ugovora o funkcioniranju EU koji propisuje kako svaka država članica osigurava primjenu načela jednakim plaćama muškarca i žena za jednak rad ili rad za jednaku jednaku vrijednost. Jučer smo imali evo prilikom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama vidjeti konkretnu primjenu navedene odredbe čl. 157. Naime, predmetnim prijedlogom zakona promiče se upravo to načelo jednakih plaća radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Također valja napomenuti kako je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od zajedničkih i temeljnih načela EU propisan čl. 8. Ugovora o funkcioniranju EU. Upravo je navedeno načelo bilo jedan od temelja usvajanja rezolucije Europskog parlamenta od 30. siječnja ove godine o razlici u plaćama žena i muškaraca. O navedenoj rezoluciji poziva se Europska komisija da predstavi novu strategiju za jednakost spolova koja bi između ostalog trebala uključivati i obvezujuće mjere u pogledu razlike u plaćama žena i muškaraca kao jasne ciljeve i postupke praćenja za promicanje jednakosti spolova. Ono što je posebno apostrofirano u predmetnoj rezoluciji, a što se između, između ostalog provlači kroz ovo vaše izvješće jest činjenica da rodno uvjetovana razlika u plaćama i njezini uzroci imaju eksponencijalno štetne posljedice za žene tijekom njihovog cijelog života koje u konačnici kulminiraju razlikom u mirovinama koja je gotovo nego dvostruko veća nego razlike u plaćama. Također treba napomenut kako razlika u plaćama žena i muškaraca također može pogoršati i rodno uvjetovano nasilje i uznemiravanjem jer su žrtve često prisiljene raditi na manje plaćenim radnim mjestima zbog neprijateljskog okruženja. Na str. 59 do 60 vašeg izvješća naveli ste 10 preporuka koje bi prema vašem mišljenju trebalo utjecat na ostvarenje načela ravnopravnosti spolova na području rada i zapošljavanja, te se nadam da ćemo prilikom razmatranja i donošenja pojedinih zakonskih prijedloga u ovom domu doista iste uzeti u obzir. Također želio bi se kratko osvrnuti na dio vašeg izvješća u kojem navodite trendove u medijskim sadržajima s posebnim osvrtom na izvještavanje o ženama u politici, ali i npr. seksizma u izjavama javnih osoba. Nažalost svjedoci smo kako primjeri seksizma nisu relikt prošlosti nego trend koji je dalje prisutan i u medijima i u istupima javnih osoba. I posljednjih dana nažalost imamo primjere neprimjerenih seksističkih izjava pojedinih javnih osoba, a tu prije svega mislim na političare. Stvara se dojam da takvim izjavama dobivate siguran medijski prostor i pozornost reflektora, međutim mišljenja sam da navedene izjave sigurno nisu prihvatljive u 21. stoljeću već zaslužuju javnu osudu i kritiku. Umjesto argumentiranog obrazlaganja vlastitih stavova u javnom prostoru prisutno je omalovažavanje drugih osoba koje zasigurno nije prihvatljiv način komunikacije. Na nama svima ovdje je da barem pokušamo biti primjer prihvatljive komunikacije i osudimo u zadnje vrijeme učestalo omalovažavanje, vrijeđanje i seksističke izjave pojedinih javnih osoba, te da budemo primjer zdrave i konstruktivne komunikacije. I na kraju gledajući ovako po sabornici dalo bi se zaključiti po prisutnim zastupnicima da su zapravo muškarci podzastupljeni u hrvatskoj politici i saboru, a ne žene. Hvala, eto nije tako. Hvala lijepo. Fala lijepa. Iz samo iz, iz pedagoških razloga da tako kažem i ima nas ovdje 21 zastupnica i zastupnika, od kojih 18 zastupnica i 3 zastupnika, tako nek ostaje to zabilježeno u stenogramu. Izvolite gđa. Borić. Da i 4 muškarca, zaboravio sam na sebe. **Borić, Rada (NL)** I kolege. Pa dobro rekli smo da nećemo tako da je ipak rod jedna fluidna kategorija, pa nitko se ne treba ljutiti. Ja sam evo nema kolege Hasanbegovića ionako u skupštini bila prozvana osobom Borić, pa se nisam ljutila. Evo htjela bih i kolegi se zahvaliti. Ono što nisam uspjela kada sam govorila u ime kluba, upravo istaknuti kako je izuzetno ovo transparentno izvješće i tko želi učiti kako se uopće rješavaju predmeti i što naravno u okviru ovlasti pravobraniteljice možemo vidjeti što se može, što se može napraviti i nakon pritužbe kada dođe zaključak i kako izgledaju preporuke i kako su one izuzetno pozitivne u smislu poboljšanja stanja vezano uz diskriminaciju. Vas sam htjela pitati i bila sam samo nažalost sat vremena odsutna, govorili ste o jazu u plaćama, što mislite o tome je li

Hvala lijepo. Evo prvo za ovaj dio što se tiče mog zadnjeg dijela, ja se apsolutno slažem. Dakle, ja namjerno nisam isticao u izvješću su navedeni pojedini slučajevi, pojedine političke stranke, mislim da to u ovoj temi uopće nije bitno, prema tome osuda dolazi zapravo trebala je doći sa svih strana. Što se tiče ovog vašeg pitanja vezano za jaz i vezano za ovaj postotak, ja načelno, ja ću reći u svoje osobno ime, dakle ako govorite o postotku koji je zakonom naložen za zastupljenost žena, postavlja se pitanje drugog načela, a to je mogućnost da uopće onda neka politička opcija pokuša biti i sudjelovati u izborima. Imate manja mjesta gdje jednostavno nema toliki broj žena da bi uopće mogli izaći s listom pod prijetnjom da dobijete optužni prijedlog i da prekršajno odgovarate, tako da imate tu sukob dvaju načela. I pitanje je da li ima potrebe da mi zakonom namećemo određeni postotak žena koji bi trebale biti u upravnim tijelima ili u politici.

Izvolite, ispričavam se. **Nađ, Vesna (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa suradnicima, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je jedno sveobuhvatno i pregledno Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu koje ovom prilikom i ja pohvaljujem. Pravobraniteljica je u svojim preporukama navela da predlaže se i planiranje rodnog proračuna u područjima rada i zapošljavanja. Dakle, gdje je tu problem? Žene su u potpunosti premostile obrazovni jaz u usporedbi s muškarcima i predstavljaju radni ljudski potencijal, ali je njihov status na tržištu rada ne odražava potpuno obrazovna dostignuća. Na tržištu rada još uvijek je prisutna rodna nejednakost koja se očituje nižom aktivnošću ženske radne snage, nižom stopom zaposlenosti i nižim dohocima žena u odnosu na dohotke muškaraca. Razlog neravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena na tržištu rada može se povezati i s rodnim ulogama koje društvo pripisuje muškarcima i ženama, drugim riječima, društvo očekuje od muškaraca aktivno sudjelovanje na tržištu rada dok se od žene očekuje da na sebe preuzme i veći dio neplaćenog rada koji joj često onemogućava aktivno sudjelovanje na tržištu rada ili ju stavlja u nepovoljan položaj na istom. Ne uključivanjem na tržištu rada žena je financijski ovisna o muškarcu što joj ograničava kontrolu nad vlastitim životom i stvara hijerarhijski odnos podređenosti između jednako vrijednih društvenih skupina. Što je zapravo neplaćeni rad? Neplaćeni rad podrazumijeva sve proizvodne aktivnosti koje se odvijaju izvan tržišta rada, a koje pojedina obavlja u sklopu brige za svoje kućanstvo, kao primjer kućanski poslovi, briga za djecu, starije, nemoćne, volonterski rad, usluge prijevoza, veći manji popravci, rad u obiteljskom poslu itd. Navedene aktivnosti se smatraju proizvodnim aktivnostima jer ograničene resurse pokušavaju zadovoljiti ljudske potrebe, a spadaju u neplaćeni rad jer ih pojedinac obavlja samostalno unatoč da ih se u teoriji može obavljati kupnjom usluga proizvoda na tržištu. Što je zapravo rodno osjetljivi proračun? Rodno osjetljivi proračun ili rodni proračun uvažavajući različite društvene oblikovane uloge i potrebe muškaraca i žene podrazumijeva kontinuirano analizu rashoda i prihoda i načina prikupljanja prihoda proračuna iz perspektive rodne jednakosti na svim razinama proračunskog procesa te modifikaciju istih radi postizanja veće rodne jednakosti u društvu. Pri tom uvažavanja različitih rodnih uloga i potrebe muškarca i ženskog dijela stanovništva podrazumijeva da rodno osjetljivi proračun za razliku od uobičajenog proračuna osim plaćenog rada vrednuje i uzima u obzir i neplaćeni rad i neproporcionalnu raspodjelu istog između muškarca i žena. Kako je zapravo sve počelo? Prve inicijative rodno osjetljivog proračuna smatraju ga osnovnim instrumentom za postizanje jednakosti između muškarca i žene pojavili su se već 1984. godine u Australiji. Proces rodno osjetljivog proračuna u Australiji je započeta analizom kako pojedinih dijelova postojećeg državnog proračuna utječe na muškarce, a kako na žene i zadovoljava li proračun u istoj mjeri njihove potrebe. Analizom, uvažavanjem i vrednovanjem neplaćenog rada te različitim društvenim i biološkim uvjetovanim ulogama, potreba i preferencija muškog i ženskog stanovništva moguće je sagledati dodatne kriterije za alokaciju i distribuciju proračunskih prihoda odnosno za usmjeravanje i determiniranje javnih rashoda na način koji će osim stabilizacijskih ciljeva doprinositi i boljoj preraspodjeli dohotka te jednakom zadovoljavanju javnih potreba svih građana. Time svrha rodnog proračuna nadilazi postavljanje rodne jednakosti kao temeljnog cilja i postaje pokretač modernizacije javnog sektora, povećava zaposlenost, produktivnost i rast cjelokupne ekonomije, intenzivira uključivanje žena na tržištu rada, te na taj način izravno doprinosi ekonomskoj efikasnosti javnog sektora. Primjeri dobre prakse, imamo primjere dobre prakse i kod nas u Zagrebu jer smo pokrenuli izradu rodnog proračuna preko Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, rodni proračun je već davno imao grad Beč, Štokholm i drugi europski gradovi i rezultati su vrlo dobri. Stoga predlažem Ministarstvu financija da priđe izradi rodnog proračuna kako bi se i na razini državnog proračuna postigli ovi ciljevi o kojima sam govorila. Hvala lijepa. Hvala gospođi Nađ i nadam se da ćemo i ovdje kao što smo i u Gradskoj skupštini povesti borbu da bar započnemo raditi rodni proračun. A predlažem i Ministarstvu socijale ovdje smo govorili o nasilju protiv žena, ukoliko netko misli da je legitimno zlostavljati žene onda neka se ugleda Finska je napravila nešto što se zove „The price of violence“ (cijena nasilja) i lijepo je napravila priručnik i pokazala je koliko nasilje košta. Budući da živimo u svijetu je li u kome živimo onda bi trebalo vidjeti što znači zlostavljati žene i koliko je to cijena za zajednicu i cifre su prestrašne. Pa eto predlažem da možda napravimo i takav eksperiment, možda će netko razumjeti na taj način, a ne na način o kom smo govorili maloprije. Jedno od vrednota EU da nema demokracije bez žena, Furio (Nezavisni)** Gospođa Nađ. **Nađ, Vesna (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Borić, dakle prevencija, edukacija u borbi protiv nasilja nad ženama, obiteljskog nasilja je vrlo važna i tu nam je pokazala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kako se tu djeluje. Hvala lijepa. Nemate više replika, hvala. Idemo dalje i sad je stvarno gospodin Erik Fabijanić. Izvolite. (SDP)** Poštovani predsjedavajući, uvaženi dome dopustite da nadopunim brojanje muškaraca i žena u sali na način da dat ću vam jednu drugu statistiku, naime a to je pitanje baš redoslijeda ali i ukupnog broja kolegica i kolega koji su se javili za raspravu po ovoj temi i ovdje smo mi muški kolege, ja mislim možemo se nabrojati na prstima jedne ruke u odnosu na preko 26 govornika. To isto je jedna poruka ovog sabora prema ovoj temi i nažalost je takva kakva je. Zbilja zahvaljujem se svim svojim istospolnim kolegama ovaj što sudjeluju u ovoj, Dolazim iz jednog kraja koji je osnovao povjerenstvo za ravnopravnost spolova mislim prvi u Hrvatskoj prije nego što je to bilo određeno zakonom. Dolazim iz jednog kraja u kojemu je program prevencije raka maternice primijenjen još prije nego što je to posao nacionalni program. u kojemu isto tako prevencija raka dojke isto tako bila javni program, županijski program prije nego što je to postao nacionalni program. Za mnoge stvari koje su ovdje u izvješću navedene razmatrali smo konkretno u Primorsko-goranskoj županiji, naše povjerenstvo za ravnopravnost spolova je za prvih šest mjeseci ove godine i primijetili smo jednu stvar vezano za nasilje u obitelji da je ono u rastu. Sada svaka brojka se može različito tumačiti, da li je to pitanje pandemije, moguće, zato što su ljudi više kod kuće, ali možda ulijeva nadu jedna stvar, a to je da su ljudi počeli vjerovati u sustav, a da u biti nasilja je bilo možda uvijek u istoj količini, ali se sada više prijavljuje. Ako se sada više prijavljuje to znači da onda imamo jedan pomak na bolje ma koliko te brojke zbog povećanja izgledale ružne. Dakako da ja koji sam ovdje u političkoj funkciji ne mogu o tome raspravljati, niti sam meritoran, ali to treba prepustiti struci i onim organizacijama koje su povezane uz povjerenstvo za ravnopravnost spolova počevši od nevladinih organizacija i drugih volonterskih koje su, s kojima se surađuje da bi da bi mogli doći do prave istine jer na kraju krajeva i ono što vidimo i ono što je prijavljujemo je u biti ko eisberg vidite samo onaj vrh koji se nalazi iznad, koji Kad govorimo o ravnopravnosti spolova jako puno vam je vezano ne samo za norme, za pravne norme, nego i za političku i za političku volju. Pa ću tako reći da iz županije iz koje dolazim imamo više pročelnica nego što imamo pročelnika, ali to isto tako da bi, dakle ta politička volja mora biti čvrsta. Tako da i ove preporuke iz ovog izvješća koje je dakako za prihvatiti na temelju sugestija i primjedbi i preporuka koje su dane od strane ovog izvješća pravobraniteljice mora postojati politička volja koja će, koja će ih de facto realizirati. Dakle politička volja na temelju važećih propisa koji se u svakom slučaju trebaju implementirati. Ima druga stvar, ima druga stvar koju se nismo makli više od pol stoljeća, a to je pravo na pobačaj. To je pravo na pobačaj, ja ću ga komentirati na jedan možda šaljivi, ali nije šaljivi način, jer često puta prije 30 godina se isto govorilo o zabrani pobačaja. Nije se ništa promijenilo u zadnjih 3 desetljeća i danas se o tome govori, jer se raspravljalo o pravu da li biološki otac ima pravo suodlučivanja o prekidu trudnoće i od žena sam dobio jedan vrlo znakovit odgovor. A taj odgovor je bio da u pravilu u tom trenutku je muškarac već odavna pobjegao. Prema tome, pitanje o tome da li pobačaj, pod kojim uvjetima o tome smatram da mi muškarci zbilja nemamo pravo glasa. Hvala. ima repliku. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega u svojoj raspravi spominjete i nasilje koje je još uvijek sveprisutno u našem društvu i zaista kada svakodnevno otvorimo objave na portalima susrećemo se s nasiljem od nasilja učinjenog prema maloljetnicima pa do nasilja prema ženama i našim starijim sugrađanima. Mislim da smo mi i kao zakonodavno tijelo i u prošlom mandatu tu intervenirali i u Kazneni zakon, pojačali sankcije, naravno da se jako puno radi na prevenciji, ali čini mi se da prevencija obzirom na takvu količinu nasilja neće biti dostatna i da ćemo morati početi zaista izricati teže sankcije za počinjeno nasilje kako bi se ono zaista ravnomjerno kažnjavalo u odnosu štete koje imamo od nasilja jer bez toga očito nećemo doći do smanjenja postotka nasilja u društvu. Erik (SDP)** Složit ću se s vama. Naime, razgovarajući s nadležnim službenicama u Policijskom upravi Primorsko-goranskoj možda i ta činjenica, dakle više vjerovanja u institucije zahvaljujući toj promjene, te promjene zakonodavstva koja su se dogodila u prošlom mandatu, a koja je vezana za, dakle brisanje određenih prekršajnih odredbi koje su postale kaznene odredbe. Nisam, nisam pravnik, pa onda ne mogu se stručno izrazit, ali činjenica je da je to, da je to poboljšalo situaciju. Da li je to dovoljno o tome ćemo najvjerojatnije tijekom ovog mandata. Hvala.

Pohvalila bi izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pogotovo u dijelu prikaza slučajeva obraćanja građana koji sadržajno upotpunjuju brojčane pokazatelje, te se zorno može dobiti uvid u problematiku s kojom se bavite. Također drago mi je da u svom radu ste prepoznali načelno dobru praksu u radu centara za socijalnu skrb, pogotovo u dosljednoj primjeni protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Posebno bi se osvrnula na područje demografske politike i aktivnosti. Neosporno je da Hrvatska već dugi niz godina se nalazi u demografskoj krizi. U izvješću navodite da prema pozivu za prijavu projekata koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima tijekom 2018. i 2019.g. je potpisano 250 Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanju materijalnih uvjeta u 311 objekata dječjih vrtića u 103 grada, 147 općina, te za to je osigurano 117 milijuna kuna. I doista, kontinuirano smo svjedoci otvaranja novih vrtića putem projektnih sredstava, dok primjerice grad Požega nije imao te sreće ili mudrosti u upravljanju, pa je tijekom 2015.g. tadašnji gradonačelnik podigao kredit od 35 milijuna kuna za sređivanje trga i izgradnju novog vrtića. Naravno da smo mi sretni što imamo vrtić i no ne podizanjem kredita nego putem bespovratnih sredstava, kako su to činile i dalje čine druge gradovi i općine. Da bi apsurd bio veći kapacitet gradskog vrtića nije dovoljan i godišnje 100-njak djece se ne prime u gradski vrtić jer nema dovoljno mjesta ili nisu zadovoljeni svi uvjeti natječaja. Sadašnji gradonačelnik grada Požege i saborski zastupnik Darko Puljašić koji je u vrijeme podizanja kredita bio dogradonačelnik Požege već 3.g. na naše upite šalje otvorena pisma javnosti u kojima moli za strpljenje roditelje jer namjerava proširiti montažni vrtić. U isto vrijeme iznalaze sredstva primjerice za kupnju nekretnine od Požeško-slavonske županije budući da se radi o nekretnini od posebno kulturnog značaja i valjda je vrlo važno da grad Požega postane vlasnik nekretnine. Pri tome građani i roditelji su osuđeni na čekanje dok se ne riješe prioritetnije potrebe onako kako to vidi gradonačelnik i Gradsko vijeće grada Požege. Godine prolaze, djeca odrastaju bez pohađanja vrtića. Ovdje u saboru smo nekoliko puta čuli od zastupnika i zastupnica da obnova trgova, društvenih domova, ne daje dodatnu vrijednost, zapošljavanje ili razvoj sredine, a trenutno upravo je to u fokusu rada vlade. Prema podacima UNICEF-a za 2018.g. 62% djece u dobi od 3 do 6.g. ide u vrtić odnosno 1/3 djece ne ide u vrtić. Jedan od manjkavosti svih natječaja prema gradskim vrtićima je da prednost primanju djece u vrtić imaju ona djeca čija su oba roditelja zaposlena. U izvješću je prepoznata važnost dostupnosti vrtića jer ono osigurava mogućnost žene za zaposlenjem, zaustavljanjem odlaska mladih iz RH i poboljšanje demografske slike. Razvoj servisa za obitelj u zajednici je nužan jer se pridonosi jednakoj mogućnosti zaposlenja žene i muškarca. Žena često nije u prilici niti aktivno tražiti zaposlenje jer nema tko čuvati djecu. Istraživanja su pokazala da veća uključenost djece u vrtićima utječe na bolji razvoj djece, bolje zdravlje, manju mogućnost problema u ponašanju i bolje rezultate u kasnijem obrazovanju. Također žene su često nositeljice brige za starije članove kućanstava, te je potrebno jačati izvan institucijske usluge za potporu ženama. Nažalost i dalje razvoj izvan institucijskih usluga pomoći obiteljima, žrtvama obiteljskog nasilja, nije prioritet financiranja što vidimo na lokalnim primjerima kada je uvijek nešto drugo prioritetnije. Samo trenutak, pričekajte, evo ga. Gđa. Nikolić prva replika. **Nikolić, Romana (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana zastupnice, drago mi je da ste se dotakli i teme diskriminacije djeteta prilikom upisa u vrtić i to u obitelji gdje samo jedan roditelj je zaposlen. Slažem se s vama da smo dužni svakome djetetu omogućiti sigurno i sretno odrastanje i da smo dužni omogućit da se postigne da, da svako dijete, da mu se pruži jednaka mogućnost za rast i razvoj, razvoj, neovisno o tome da li se radi o urbanim ili ruralnim sredinama, u manje razvijenim ili više razvijenim područjima Hrvatske

u odnosu na muškarca, to treba bit prioritet svake lokalne zajednice. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gđa. Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala lijepa. Evo moram priznat da sam već mislila hoću li dignit povredu Poslovnika ili repliku, odlučila sam se za repliku. U jednom trenutku mogu se djelomično složit s nekim vašim dijelovima, al u jednom trenutku ste otišli na grad Požegu, ja nisam ničiji odvjetnik. Međutim, možete znati da vrtići koji se grade, iz iste smo županije, grade se iz mjere ruralnog razvoja, točnije 7.4.1 a to mogu dobiti samo gradovi i općine koje imaju manje od 5.000 stanovnika. To je velika razlika, vi ste i Požege, znate koliko grad Požega ima, koliko broji stanovnika i zato evo smatram da nije korektno s obzirom da se Požega ne može uopće prijaviti i aplicirati na mjere ruralnog razvoja, tako govoriti o svojoj sredini. **Radin, Furio Zahvaljujem. Važno je da svako dijete zaista dobije pravo upis na vrtić. Nažalost odlukama gradonačelnika tada 2015. godine, a i svim daljnjim kako je bilo u 2015. godini i koji su bili tada otvoreni natječaji ne ulazim u taj dio nego ulazim u ono da su se mogli iznaći sredstva i na pametniji način osim podizanja kredita. Ako se već i odlučilo za podizanje kredita onda se očekuje da će sva djeca i svi roditelji imati pravo na upis u vrtić. Nažalost svake godine 100-tinu djece, ali zaista već 3 godine zaredom, to je jedna o rijetkih situacija u Slavoniji općenito, ne znam da li postoji uopće drugi grad u kojem je takvo stanje, ostaje bez znači

Hvala lijepo kolegice Vlašić i ja bi isto dala repliku na istu temu. Naime, prozvali ste grad Požegu jer se nije kandidirao na europska sredstva već podigao kredit i grad Vodice je nažalost isto to morao učiniti jer ima preko 5.000 stanovnika i nije moguće da se kandidira na europska sredstva nego je podigao kredit. Vaša Požega mogla sam sad na brzinu pronaći ima preko 26.000 stanovnika tako da se nije mogla kandidirati na tu mjeru. Inače Vlada RH je pomogla da se preko 500 vrtića što izgradi, što obnovi, u 96 je uveden dvosmjenski rad i iz europskih sredstava je produžen rad vrtića i zaposleno 836 odgojitelja što dovoljno govori koliko je Vlada RH učinila za predškolski odgoj. (SDP)** Hvala, ali ja se slažem i ako to nije moglo se na taj način izgraditi novi vrtić tijekom 2015. godine, nije se moglo ne mogu sad to tvrditi s ovog mjesta, ali mislim da opet to nije odgovor na ono pitanje da mi zaista svake godine već 3 godine upućujemo znači gradonačelniku na gradskom vijeću pitanje kako namjerava riješiti problem 100-tinu roditelja i njihove djece da imaju pravo na upis djeteta u vrtić. Godine prolaze, djeca znači tijekom 3 godine odrastaju dolaze do predškole eventualno i ulaze u školski sustav bez prava da su imali bit dio znači predškolskog sustava. To je kardinalno i to je zaista štetno za roditelje, za djecu, za našu budućnost. Hvala lijepo. Ja ću se uvažena kolegice isto referirati na onaj dio vašeg izlaganja u kome ste govorili o važnosti vrtića i zapravo mi je drago da ste prepoznali da hrvatska Vlada radi dobro svoj posao i to je jedna dobra vijest. Ponovit ću i podsjetiti u ovom proteklom mandatu hrvatska Vlada je izgradila preko 500 vrtića u svim krajevima Hrvatske, u njih 96 uvela produženi boravak, zaposlila preko projekata dodatne zaposlenike i stručne suradnike, odgajatelje, tehničko osoblje i plus uz nacionalna sredstva dakle iz državnog proračuna sufinancira rad dječjih vrtića u 72 općine kategorije 1 do 4 razine razvijenosti sa 500 kuna po djetetu.

djece u privatne vrtiće to je neosporno i tako je to u svim lokalnim zajednicama, ali ja hoću ukazati na to da zaista to ne rješava problem, ja sam ovdje i rekla u svom izlaganju da se niz gradova i općina sada otvaraju vrtići putem europskih sredstava i to nije uopće sporno i dapače i super, evo zaista to smo svi sretni s tim, ali to nama ne rješava zaista problem jer smo jedini grad valjda u Slavoniji koliko sam istraživala vlasništvo, čiji je osnivač grad Požega da imamo znači ove godine 60-tero djece koji nije bilo, nisu upisani u gradski vrtić zato što nije bilo mjesta i još toliko zato što nisu zadovoljili svi uvjeti natječaja, to su oni diskriminatorni ovaj uvjeti koji, o kojima sam navela vezano za zaposlenje oba roditelja. **Radin, Furio replikama. Sada je na redu gospođa Vesna Vučemilović, nema je gubi pravo. Gospođa Vesna Bedeković,

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicima, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege prije svega imam potrebu gospođi pravobraniteljici izraziti zadovoljstvo ovako oblikovanim izvješćem koje je kao što sam rekla i u prvoj replici vama u vašem uvodnom izlaganju pruža dakle obilje i podataka, ali ne samo obilje statističkih pokazatelja nego i njihovu kvalitetnu kvalitetnu interpretaciju uz evo naglašavanje, obučavanje uzročno-posljedičnih veza i uz naravno primjerene zaključke. Tako da evo ja osobno ću podržati vaše izvješće i jednako tako želim istaknuti vašu profesionalnost i profesionalan odnos prema vašoj dužnosti i upravo takav profesionalan pristup je i rezultirao tima da vam je hrvatska Vlada povjerila i vaš drugi, drugi mandat. Referirat ću se koliko mi vrijeme bude dozvolilo na dva segmenta vašeg Izvješća, prvi dio vezan za medijsko izvještavanje i na baš utjecaja na donošenje Medijskog kodeksa koji je predstavljen 8. ožujka prošle godine koji svakako je, držim, ima utjecaj na način izvještavanja o obiteljskom nasilju i žrtava rodno uvjetovanog nasilja i svakako i o femicidu držim da je imao prije svega, utjecaj na promjenu načina izvještavanja medija i svakako pad senzacionalizma jer znademo svi da su mediji zapravo glavni akteri formiranja percepcije društva, a onda i oblikovanja odnosa društva prema problemu nasilja i doista želim vjerovati da će se taj trend pada senzacionalističkog izvještavanja u medijima nastaviti i nadam se da u sljedećem izvješću će, dakle, ići istim tijekom. Drugo o čemu želim kratko govoriti je onaj dio izvješća u koji se odnosi na rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji. Želim ponoviti i istaknuti kao što ste i vi naglasili u vašem izvješću, da je u pogledu unaprjeđenja zaštite od rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji da su učinjeni značajni koraci, prije svega u području unaprjeđenja kaznenog kaznenog zakonodavstva, znademo svi da je tijekom 2019. g. izmijenjen Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o sprječavanju nasilja u obitelji. Jednako tako, donesen je neki podzakonski akti, primjerice, Protokol o o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Međutim, ono o čemu, što je važno naglasiti je taj trend smanjenja broja prijavljenih počinitelja u području prekršajno-pravne zaštite, a na drugoj strani porast u području kazneno-pravne zaštite. To svakako na prvi pogled ohrabruje uzevši u obzir činjenicu da se nasilje upravo zahvaljujući izmjeni zakonske legislative sve više tretira kao kazneno djelo, međutim, s druge strane svakako treba uzeti u obzir da su Ustav obiteljske nasilnike u velikom broju slučajeva, ja bih rekla, gotovo isključivo kažnjavan novčano ili uvjetno nakon čega ih ponovno pušta na slobodu. A dugoročno to po meni zapravo može dovesti do toga da se žrtve odvraćaju od prijavljivanja tako dugo dok situacija ne eskalira, a posljedice ne postanu tragične i time se zapravo i pojačava trend brutalizacije nasilja. I naravno da uz zakonsku regulativu trebamo voditi računa svakako prije svega, o suštini, a to je preventivno djelovanje i stoga, svakako staviti naglasak kao što ste i u svom izvješću naglasili, na razvijanje sustava prevencije i suzbijanja nasilja kroz, prije svega rani preventivni i stručni psihoterapijski rad sa obiteljima u u visokokonfliktnim situacijama i to prije eskalacije nasilja. Svakako staviti naglasak na društvenu integraciju počinitelja nasilja u obitelji kroz jedan dugotrajan psihosocijalni tretman i naravno, ono što je izuzetno bitno, sveobuhvatna izobrazna o rodno utemeljenom nasilju i svakako nenasilnim metodama rješavanja sukoba i to na svim razinama i svakako od najranije dobi kako bismo zapravo gradili kulturu nenasilja jer, ponovit ću i naglasiti, da kada se nasilje dogodi, prva reakcija je instinktivna, a to je zgražanje, a na drugoj strani imamo odgovornost kao način življenja. .../Upadica: Vrijeme./... Dakle, odgovornost za sebe i za druge kao proces. .../Upadica: Vrijeme./... Nemate replika. Gđa. Sabina Glasovac. Hvala lijepa g. potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice sa suradnicama. Ja sam već u izlaganju u ime kluba pokrila jedan dobar dio vašega izvješća pa bih sada u pojedinačnoj raspravi se zadržala, odnosno vratila bih se, ali bi se malo zadržala ipak na ovom poglavlju 9. koji se odnosi na reproduktivno zdravlje. Ono što želim istaknuti je da smo nebrojeni broj puta i ovdje u sabornici, ali i izvan nje čuli da je jedan od gorućih problema u RH zapravo zapravo depopulacija, odnosno smanjenje broja stanovništva. Ova Vlada je u prethodnom mandatu jednu od okosnica svog programa imala upravo populacijsko odnosno pronatalitetnu politiku i mislim da, ako ćemo govoriti o tom strateškom interesu RH onda je bitno da se upravo u ovom izvješću osvrnemo posebno na reproduktivno zdravlje Zašto? Zašto što vrlo često osim sigurnog radnom mjesta, stabilnih i stalnih primanja, zdravog obiteljskog, društvenog okruženja, radnog okruženja, jedan od elemenata koji utječe na odluku žene hoće li rađati rađati ili neće, vrlo često imaju i iskustva prilikom poroda koje je već imala i tu u vašem izvješću zapravo možemo vidjeti neke zanimljive podatke. Bitno je ono što se dogodilo u HS-u, gdje se pokazalo zapravo kolika može biti snaga saborskog zastupnika kada je kolegica Ninčević-Lesandrić krajem 2018. g. podijelivši sa cijelom hrvatskom javnošću jedan traumatičan dio svog osobnog iskustva pokrenula jednu lavinu reakcija i ukazala na ogroman problem u RH, a to je pritužbe, brojne pritužbe žena na zdravstvene usluge u rodilištima prilikom poroda. I na tome joj hvala. To pokazuje da biti saborski zastupnik ipak može pokrenuti određenu lavinu. Tim problemom kasnije bavio se, bavio se i UN, potaknuli smo i Vijeće Europe na određene korake, dobili smo na neki način packu i od Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Opća skupština UN-a objavila je Izvješće o lošem postupanju i nasilju prema ženama pri pružanju zdravstvenih usluga u području reproduktivnoga zdravlja. Autorica Izvješća je Dubravka Šimonović, posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, a u Izvješću je naveden niz preporuka korisnih za unaprjeđenje zdravstvene skrbi za žene u području reproduktivnog zdravlja. Među ostalim se zagovara, citiram iz vašeg Izvješća, pružanje potrebnih ovlasti i resursa nacionalnim institucijama za ljudska prava, uključujući pravobraniteljstva, za provođenje nadzora nad javnih i privatnim zdravstvenim ustanovama s ciljem osiguravanja poštivanja autonomije i privatnosti pacijentice. Zašto ovo spominjem? Uz dužno poštovanje drugim institucijama u RH, ja mislim da vi trebate, da trebamo ići na ovom tragu i preporuci, da se i vama da određena ovlast nadzora nad javnim i privatnim zdravstvenim institucijama institucijama jer iz ovog Izvješća proizlazi da neke od njih na vrlo ozbiljna vaša traženja se brane potpunim ignoriranjem, kao da se ništa nije dogodilo. Zašto kažem ovo? Što se događa u Općoj bolnici Varaždin? U čemu je tamo problem? Hajmo redom. Postupanje po pritužbama i praćenje sudskih postupaka, neću sve čitati, samo ću istaknuti neke. Pravobraniteljica je u predmetu tom i tom, pravobraniteljica je postupala po pritužbi rodilje na propuste u postupanju medicinskog osoblja prilikom njezinog poroda u Općoj bolnici Varaždin 2018. pri pri tužiteljici istovremeno ukazala i na isti problem kada je rađala prvi put 2014. g. u istoj općoj bolnici. Zaključak, premda je, znači Hrvatska liječnička komora zaključila je da nije bilo nikakvih stručnih propusta tijekom poroda i medicinskog zbrinjavanje pacijentice iz 2018., a premda je pravobraniteljica preporučila da se također, ispita sumnja na propuste prilikom poroda pri tužiteljici 2014., to nije učinjeno. U drugom predmetu pravobraniteljica je postupala po pritužbi na grubo postupanje i nasilno ophođenje liječnika prema rodiljama i njihovoj pratnji u Općoj bolnici Varaždin o čemu su izvještavali mediji, od Opće bolnice Varaždin je zatražilo dostavu očitovanja i presliku relevantne dokumentacije međutim, niti nakon požurnice nije zaprimila odgovor od bolnice, postupak je u tijeku. Ovdje govorimo o 2019. g. Isto tako, u trećem predmetu pravobraniteljica je postupala po pritužbi na restrikcije u Općoj bolnici Varaždin po pitanju izbora pratnje za rodilje pri porodu, itd., itd. Pravobraniteljice, možete vi meni u završnom .../Upadica: Vrijeme

bolnica, koji na neki način ograničavaju i pravo žene, odnosno pravo bilo koga da na jedan miran način ima pristup ustanovama, kažem da je to čak i u suprotnosti sa čl. 11. Zakona o javnom okupljanju koji propisuje da nisu dopušteni niti mirno okupljanje niti javni prosvjedi u blizini bolnica. Mi smo i bili i uputili prijedloge u nekoliko gradova u kojima se organiziraju takve stvari da u svoje odluke o komunalnom redu točno kažu da je to 150 m od bolnice se dakle ne smiju takve stvari organizirati, naravno, mi smo naišli na

Apsolutno tome treba stati na kraj. Znači ne možemo uskraćivati javna okupljanja građanima na javnim mjestima, ali znamo što se ne smije raditi u dvorištima bolnica i tu moraju svi rukovoditelji zdravstvenih ustanova biti svjesni, svjesni zapravo odgovornosti koju nose. Može li tu država učiniti išta više od toga, nisam sigurna. Mogu li jedinice lokalne uprave i samouprave, vjerojatno mogu. Pitanje je u kom opsegu i koliko su spremne to učiniti. Međutim, sad, gđo. Puljak, kad ste već ovo pitanje nametnuli, pa da, vodi se ta jedna agresivna kampanja, s jedne strane velikim pritiskom na žene, sjećate se, mi smo tražili osnivanje istražnog povjerenstva u Saboru koji bi utvrdilo postojanje lažnih klinika koje se nazivaju klinike za pobačaje koje zapravo obmanjuju žene lažnim informacijama, bave se nadriliječništvom i odgovaraju ih od pobačaja

Poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238. Poslovnika HS-a jer i kolegica Glasovac i kolegica Puljak su govorile o nečemu što nije uopće uopće tema ovog izvješća i na jedan neistiniti način su okarakterizirale miroljubivu inicijativu 40 dana za život te su je prikazale u svjetlu koje apsolutno ne odgovara

u čl. 238. ne govori se o tome da li je netko rekao istinu ili ne. To spada u područje filozofije. Ako bismo mi sada bavili se sa time da procjenjujemo tuđe istine, ovdje bismo zapravo, ne bismo imali Sabor nego bismo imali zapravo, zapravo bismo imali skupštinu povrede Poslovnika. Ali, međutim, ja ću vam morati dati opomenu, ako vi demantirate ovo što ja kažem jer to, toga nema, ja znam napamet taj članak. Izvolite. A van teme./... Ja sam se jasno pozvala na povredu Poslovnika čl. 238 i rekla da kolegice nisu govorile o temi koja je predmet rasprave. Dakle, to piše u prvom stavku. Zastupnik

Vidite koliko je sati, gGospođa Glasovac, izvolite. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** 16,56 a ja kažem da po Članku 256. zapravo moram stati u svoju obranu ja sam se držala točno izvješća gdje se između ostalog u ovom upravo dijelu reproduktivno zdravlje izvješća govori između ostalog i o tim moliteljskim akcijama. Dala sam svoj sud o tome, na to imam ovdje pravo, ali nije točno da nisam govorila o temi izvješća. imamo, ali tu imamo, da, da u redu, u redu idemo dalje, idemo dalje, ali tu imamo jedan problem da ste se vi javili poslije gospođe Puljak, a ne poslije gospođe Glasovac. Pa nije se javila poslije vas. Na koga ste se odnosili? Na čije ste se,

je ovaj, ipak to nije, nije za povredu Poslovnika, ali dobro, svako je rekao svoje mišljenje. I na kraju gospodin Ivan Ćelić kao i posljednja pojedinačna rasprava.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege u ovom visokom domu dužni smo štiti građansku slobodu svake osobe u odnosu na izbor i u skladu s vlastitom savjesti. Puno puta nije lako biti pravobranitelj, pa tako ni proteklih dana gdje je pravobraniteljica morala slušati verbalne vulgarne eskapade na svoj račun. Mislim da osobito političari trebaju snositi odgovornost za izrečeno u javnom prostoru, a unatoč demokratskom društvu koje je evo 30 godina u RH ipak je pravobraniteljica pokazatelj da

ali evo to su oni svijetli primjeri. Ja ću se fokusirati na problematiku nasilja prema ženama i nasilja u obitelji s obzirom da dolazim iz Klinike za psihijatriju Vrapče gdje postoji referentni centar za forenzičnu psihijatriju gdje se provodi zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja koji imaju pozitivnu psihijatrijsku anamnezu. Tu se može na neki način to proširiti na zaštitnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. psihijatrijskog liječenja. Govorili smo danas o zakonima, ta 4 zakona dakle Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Prekršajni zakon i Obiteljski zakon na neki način imaju analogije sa onim područjem u kojem se ja bavim, dakle područjem ovisnosti i svi ovi primjeri koje budem spominjao u ovom kratkom izlaganju mogu se povlačiti paralele. Dakle, uzalud nam mijenjanje zakonodavnog okvira ako nemamo kontinuirane edukacije onih koji primjenjuju te zakone i propise. Ako imate dakle presudu za 3 kg heroina godinu dana zatvora plus godinu dana uvjetno onda kakvu poruku šaljete onima koji dilaju drogu. Isto tako, ako imate ispod 10% ukupne brojke svih počinitelja nasilja bezuvjetne zatvorske kazne onda čemu ratifikacija konvencija, čemu unapređivanje zakona, dakle nedostatak edukacije policajaca, sudaca, državnih odvjetnika je nešto s čime se susrećemo na području problematike nasilja kako prema ženama tako u obitelji i tu treba uložiti dodatni trud da bi se educiralo te ljude, a onda dakle isto tako raditi i na stručnom i na preventivnom radu, osnaživati centre za socijalnu skrb, očekujemo i ponovo osamostaljivanje obiteljskih zakona, jer s jedne strane moramo poticati rodnu ravnopravnost, ali s druge strane trebamo osnaživati i obitelj kao temeljnu jezgru svakoga društva kako bi nasilje bilo što manje prisutno kod nas. I opet dakle kao što u medicini puno toga radimo kvalitetno, puno toga, puno novaca trošimo na dijagnostiku na učinkovito liječenje, a rane intervencije, prevencija tu zakazujemo i tu itekako treba raditi, tako i ovdje. Dakle, na dosta je učinkoviti model prevencije i suzbijanja rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji kojim bi se definitivno smanjio broj, kolegica Bedeković kao bivša ministrica spominjala je dakle da je broj nasilja, broj obiteljskog nasilja s obzirom da je prešlo se iz prekršajne u kaznenu sferu, prepolovio se broj prekršajnih djela, poduplao se broj kaznenih djela, tu je jednostavno kad zbrojite opet su iste brojke, ali evo recimo na kraju jedan primjer pitanje postupanja policijskih službenika prema obiteljskom nasilju, prema nasilju prema ženama, u Gradu Zagrebu gdje možemo slobodno reći da je nulta tolerancija imate jednu županiju koja graniči sa Gradom Zagrebom, neću je sad nazivati gdje je to već na neki način relativizirano. Dakle, bez obzira što je RH mala

Hvala vam. Ja sam samo repliku htjela iskoristiti kao činjenicu da kažem da evo ova tema u jednom trenu sam išla prebrojavati koliko je žena u sabornici. Htjela sam prije svega čestiti jer ste jedan od rijetkih muškaraca, ovdje ih je sad mislim u sabornici saborskih zastupnika čini mi se 6, 7 u jednom trenu je bilo nas 22 i 22 i 4 muškarca, toliko o tome koliko ima ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i žena u politici i razlika u plaćama, mirovinama svemu onome što smo danas čuli. Pa evo samo koristim priliku evo i čestitam vama što sudjelujete u ovoj raspravi. Hvala. Poštovana kolegice Puljak, hvala vam. Slažem se s vama da je tema ustaša i partizana bilo bi 90% muškaraca, žena za prebrojat, ali ovo nije samo pitanje izvješća. Sutra će biti tako izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, opet će biti slična situacija. Kada su teme koje dolaze iz socijalne sfere, koje dolaze iz resora socijalnih politika opet je slična situacija što se tiče omjera muškaraca i žena, ali evo postoje i svijetli primjeri, pa onda drago mi je da sam u toj skupini. Hvala. Kolega Ćelić govorili ste o savjesti i mislim da je dobro i da se treba pozdraviti to što je danas pravobraniteljica u odgovoru baš i na vašu prvu repliku spomenula kako taj institut uopće nije problem, to je pravo svakog građanina, naravno pravo koje se može i treba regulirati, ali je pravo koje se treba i osigurati svakom građaninu. No, ono što je najbitnije oko ovog izvješća ste spomenuli, a to je da bez obzira na političke razlike ili čak i svjetonazorske da svi moramo biti uključeni u borbi protiv diskriminacije, u borbi protiv nasilja. Spomenuli ste nasilje u obitelji ili obiteljsko nasilje, možda je tu bolje koristiti nasilje u obitelji, kao što govorimo nasilje nad ženama, tako trebamo reći dakle borba protiv nasilja nad ženama, ne govorimo o ženskom nasilju tako mislim da je korektnije i govoriti nasilje u obitelji ili nasilje nad obiteljima ili protiv obitelji jer to doista jest tako. To nasilje razara obitelj.

načelno možda razumijem što ste vi htjeli time reći. Ali što se tiče instituta priziva savjesti, dakle to je multidisciplinarno pitanje tu je potrebno postići što je moguće širi konsenzus, uključiti više znanstvenih disciplina i struka, ali i interesnih skupina, poštivati međunarodne i nacionalne propise. Neka se raspravljaju o institutu priziva savjesti, on je tu samo kratko istaknut i pravobraniteljica je to jako lijepo objasnila, dakle tamo gdje postoje određeni problemi po tome, poštujući aktualnu zakonsku regulativu to treba Ministarstvo zdravstva riješiti, ali tu se ne ulazi u samu bit instituta priziva savjesti.

hrabri i pojedini ste se javili i raspravljati i ovome jel dok ne budemo podjednako raspravljali naravno da ne možemo niti razgovarati o nekoj ravnopravnosti. Ali ono o čemu ste vi najviše govorili je edukacija i prevencija. Naravno edukacija i prevencija je uvijek najbolji i najjeftiniji put za sve, stoga ulaganje i što je ovdje kroz ovo izvješće vidljivo u trajanju provedbe edukacije policijskih službenika, socijalnih radnika i svih onih koji trebaju sudjelovati u tome je vrlo bitna i smatram da je to itekako najbolji put

što se tiče prekršaja počinitelji nasilja su bili prema zadnjim statistikama 78% su bili muškarci, ali s druge strane ako pogledamo broj žrtava 3640 su bile žene kaznena sfera, a 1000 muškarci, dakle evo nas manjina muškaraca smo ovdje predstavnici da progovorimo i o tome da postoje žrtve muškoga spola, ali nažalost najčešće su počinitelji nasilja muškarci. I nisam baš zadovoljan kada postoje neki koji govore o nekim tradicionalnim vrijednostima, umanjuju problematiku nasilja nad ženama na taj način sigurno ne doprinose prevenciji nasilja nad ženama. **Radin, Furio Poštovani kolega Ćelić. Spominjali ste u svom izlaganju psihičku traumu koja nastaje obiteljskim nasiljem, međutim moramo spomenuti i onu komponentu koja je fizičkog pravog nasilja koja rezultira traumom tkiva tkiva do invaliditeta. Tu nedostaje edukacija za zdravstvene djelatnike, s obzirom da dolazim iz područja hitne medicine i anesteziologije, mi smo obično prvi koji se sa takvim pacijentima, nama su tu onda pacijenti susretnemo, a zapravo je edukacija, slažem se da je puno učinjeno u području policije, socijalnog rada, ali s medicinarima se u tom segmentu prilično malo radi. Pa evo ja apeliram i na gospođu pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova da i nama kao zdravstvenim radnicima približi taj segment svog rada. Poštovana kolegice Grba Bujević. Dakle, zadnjim izmjenama Kaznenog zakona je i fizički napad na medicinsko osoblje kazneno djelo. Ako pogledamo problematiku nasilja u obitelji i nasilja nad ženama sa ratifikacijom konvencije i usklađivanjem zakonodavnog okvira došlo je i do određenih izmjena u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji gdje se prekršajno goni fizička sila u slučaju kada nije nastupila tjelesna ozljeda, a u svim ostalim slučajevima se to vodi kao kazneno djelo dakle slažem se s vama, edukacija je po meni ključ uspjeha. Mi rješavamo situaciju na terenu kada se nešto dogodi, a puno manje vodimo računa o prevenciji. Nažalost je to tako po pitanju zdravlja, ali i po pitanju nasilja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala I na kraju sada ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govoriti gospodin Tomislav Tomašević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ovo neće biti klasično pojedinačno izlaganje, tj. izlaganje u ime kluba budući da bi bilo primjerenije da je to pojedinačno izlaganje. Puno je kolegica Rada Borić već rekla o ovom izvješću, ja ga isto tako mogu što se tiče naravno u ime kluba isto tako pohvaliti i pohvaliti uopće rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i nekako dat pohvale i na način kako je strukturirano samo izvješće koje je vrlo detaljno i vrlo pregledno i na uopće vaš sistematičan rad. Mislim mogu se malo referirati na ova reproduktivna prava što je kolegica Glasovac spomenula, znači mislim da je to itekako tema izvješća i ne vidim šta je tu bilo što je kolegica govorila, a da nije bilo tema jer jasno u izviješću pišete i drago mi je što to jasno i glasno govori se izvješću da sve zdravstvene ustanove nisu u mogućnosti u Hrvatskoj pružati uslugu prekida trudnoće i to piše jasno čak i u zaključku izvješća i to je činjenica. Mi kao što znate ako se ne varam zadnje statistike ako su dobri koje imam, više od 50% ginekologa u Hrvatskoj ima priziv savjesti u odnosu na Sloveniju gdje je taj podatak samo 3%. To oprostite ono ne može baš tako dalje. Mi ne možemo imati situaciju da zdravstvene ustanove, cijele zdravstvene ustanove ne mogu pružiti tu zdravstvenu uslugu, tako da i to mi je drago da je jasno u izvješću naznačeno. Puno stvari u izvješću je dobro definirano i drago mi je da spominjete i diskriminaciju prema transrodnim osobama, naravno i političku participaciju gdje su žene potpuno podzastupljene, pa evo vidimo i u HS-u i u tijelima lokalne vlasti itd., medijsko izvještavanje, tržište rada itd. Međutim, ono što bih htio posebno naglasiti i zahvaliti vam na tome što ste se uključili u javnu raspravu vezano za Strategiju demografskog razvoja Grada Zagreba 2019.-2031. godine, a mislim da mnogi znaju o čemu govorim, a to je mjera roditelj-odgojitelj. Znači pošto je to 2019. godine bilo, godine iz koje je ovo vaše izvješće, mi svi znamo da je 2016. godine ta mjera donesena u Zagrebu kao jedna predizborna mjera i tada mjera i tada je Ured pravobraniteljice upozorila da to nije baš mjera u dobrom interesu, posebice žena jer od 2016. do 2019. godine iako se mjera zove roditelj-odgojitelj 89% su to žene koje koriste ovu mjeru. I tu imamo dva problema, jedan problem za ravnopravnost spolova odnosno rodnu ravnopravnost je posebice situacija da te žene, ali gotovo su to isključivo žene dobivaju tu mjeru. Sada imamo negdje oko 5000 korisnika već, to je eksponencijalno raste, čak se i neki ljudi i doseljuju u Zagreb sa perspektivom da će u budućnosti moći koristiti tu mjeru. Pošto se radi o jako dugom roku, a zapravo te žene nakon što ta mjera istekne, a isteknut će kad-tad se jako teško vraćaju na tržište rada, onda su ovisne o svojim partnerima za zaposlenje odnosno za bilo kakva primanja i to zapravo perpetuira daljnju rodnu neravnopravnost i diskriminaciju. S druge strane isto tako to baš nije dobro niti je u interesu djece s obzirom da ovako kako je mjera nažalost sad definirana, ta djeca ne smiju ići u dječji vrtić. Govorili smo puno o dječjim vrtićima, o ciljevima EU, o gotovo potpunoj pokrivenosti djece koja ide u predškolski odgoj, ovdje ta djeca ne smiju ići u vrtiće i to naravno šteti njihovoj socijalizaciji, a nažalost pokazuju brojna istraživanja i njihovim obrazovnim rezultatima kasnije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, tako da drago mi je što ste se uključili u to jer je to dosta bitna situacija bila. Nažalost vaše primjedbe nisu bile prihvaćene, ali ipak je Ured za demografiju Grada Zagreba krenuo u reviziju te mjere nekoliko samo mjeseci nakon javne rasprave u siječnju ove godine, međutim nažalost je ta revizija zaustavljena. Ono što smo se nadali da možemo pošto naravno da smo svjesni da postojeći korisnici su u jako teškoj situaciji kada bi se sada ta mjera mjera prekinula naglo, kada oni ne bi više dobivali ta primanja, s obzirom da su brojne žene dale otkaz da bi mogle dobivati ovu mjeru, međutim tražili smo jednu suspenziju barem novih korisnika dok se ne evaluiraju svi učinci ove mjere, a posebice iz perspektive ravnopravnosti spolova, tako da sam htio zahvaliti i na ovoj lokalnoj razini na vašem angažmanu. Zahvaljujem. I sada će pravobraniteljice za ravnopravnost spolova gospođa Višnja Ljubičić imati završnu riječ. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, zahvaljujem se na završnoj riječi. Uvažene zastupnice, zastupnici, predstavnici svih parlamentarnih klubova, političkih klubova zahvaljujem se na vašoj podršci, na konstruktivnim prijedlozima i na svemu što je danas rečeno kroz ovih 6 sati rasprave o Izvješću rada institucije pravobraniteljice. Danas smo imali prilike čuti većinu podrške, ali imali smo prilike čuti jednu ili dvije možda i tri različita mišljenja saborskih zastupnica koja se odnose na samu strukturu rada i aktivnosti neovisne institucije od brojčanosti, zaposlenih do financijskih sredstava rada institucije, pa do toga što bi institucija trebala raditi odnosno što institucija ne radi ili fingira da radi. Da bismo riješili nedoumice krenut ću od vrlo sličnih primjedbi koje su se danas čule, a koje je, koje su istaknute jednim dijelom i na saborskom Odboru za ravnopravnost spolova. Znači postavljeno je pitanje vezano za istaknut proračun u 2019. od 6 milijuna kuna, 6. milijuna kuna uključuje izmjene i dopune Državnog proračuna za RH u 2019.g. i projekcije za 2020. i 2011. i ono što je pravobraniteljica svojim radom na europskim projektima, ali izdvajanjima na razini države iz državnog proračuna uprihodila odnosno rashodila. Imam osjećaj da posljednjih 5.g., sad već 6.g. smo radili na 4 europska projekta i posljednjih 5.g. vrtimo na proračunskim sredstvima ove institucije sa posebnim stavkama koje su tu prikazane taksativno i vrlo transparentno, za RH, negdje oko, nešto manje od 2 milijuna EUR-a. Sa ovakvim zamjenama tezama i sa ovakvim manipulacijama rekla bih da institucija pravobraniteljice se želi kazniti za svoju proaktivnost jer europska sredstva nije država RH proslijedila proslijedila na proračun institucije pravobraniteljice već je u žestokoj konkurenciji 150 institucija na razini 28 država članica mala institucija pravobraniteljice sa svojim partnerima uspjela donijeti sredstva koja je, nije uložila u svoje plaće jer mi svojim plaćama garantiramo, nekad i po 6 zaposlenika ovog ureda, već nastojimo implementirati to kroz nacionalnu i lokalnu ili regionalnu razinu. Dakle, to je pitanje vezano za financijski budžet. Vezano za današnju tezu da imamo vrlo malo slučajeva utvrđivanja odnosno slučajeva koji se bave diskriminacijom, samo 503 od čega u 124 slučajeva je utvrđena diskriminacija. Da li to znači da institucija nema efikasan pristup u prepoznavanju unaprijed diskriminacije i da na neki način ne rasipa ljudske potencijale na pritužbe koje se se pozivaju na diskriminaciju? Moram reći da ovakav filozofski pristup odstupa od pozitivnih propisa i nadležnosti neovisnih institucija koje moraju provoditi ispitni postupak slijedom 2 zakona i Zakona o ravnopravnosti i Zakona o suzbijanju diskriminacije, ali kao jedno državno upravo tijelo odstupa i od Zakona o uredskom poslovanju gdje vi na svaku pritužbu građana i građanke koja kaže da joj se krše prava jer ovo nije samo anti diskriminacijsko tijelo već je i tijelo koje se bavi kršenjima prava po osnovama za koje smo zaduženi, moramo ispitati, moramo utvrditi i moramo odgovoriti. Ponekad to nije ispitni postupak jer ispitni postupak uključuje ako osoba da više indicija da se radi o diskriminaciji uključuje određene činjenice i dokaze i taj teret dokazivanja leži na poslodavcu da bismo mi utvrdili da li je u određenom slučaju napravljena diskriminacija ili ne. Kada govorimo o 1100 predmeta govorimo onih drugih koji kao čine većinu i po čemu samo 1/3 se odnosi na diskriminaciju, ispada da institucija rasipa državni novac, državne resurse i bavi se samo sa 1/3 građana koji se pritužuju na diskriminaciju. Međutim, ova 2/3 predmeta koji se, kojima se mi bavimo su suradnja sa institucijama, suradnja, istraživanje, analize, suradnja sa medijima, pravo građana na informaciju, pravo građana na pravnu pomoć, pravo građana, građana na utvrđivanje određenih činjenica, a koji nužno ne moraju uključivati ispitni postupak vezano za diskriminaciju. u 2019. imali 503 slučaja utvrđivanja diskriminacije, za komparaciju ostali pravobraniteljski uredi su imali pučka pravobraniteljica 270 predmeta predmeta utvrđivanja diskriminacije u više od 10-tak diskriminacijskih osnova, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 69 predmeta, pravobraniteljica za djecu 42. Zašto ovoliko puno predmeta institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ima u odnosu na ostale diskriminacijske osnove? Upravo zbog toga što u ovom društvu najčešće se diskriminacija odnosi vezano uz stvaranje nejednakih mogućnosti muškaraca i žena u svim onim područjima o kojima smo danas govorili gdje zaista dolazi do podzastupljenosti, do diskriminacije, do ništavosti, do uznemiravanja, do zlostavljanja u 2/3 slučajeva žena. Evo, nadam se da sam uspjela objasniti vezano za takav prijedlog racionalizacije institucije u financijskom smislu i u, u stručnom pristupu. Vezano za korištenje terminologije gdje se predlaže instituciji da koristi neutralniju terminologiju i vrijednosne sustave gdje smo naveli, pod navodnicima, jer se radilo o pritužbama brojnih građana na kampanje i inicijative koje smo u zagradu stavili prema navodima iz pritužbi kojima se nama obraćaju, a razne su inicijative u tim kampanjama, organizacije civilnog društva u tim kampanjama i inicijativama, stavili smo iz pod naziv „Antiabortus kampanje“ jer upravo iz pritužbi građana pod tim nazivom nam se obraćaju i pritužuju na niz organizacija civilnog društva i inicijativa koji se zagovaraju ili promiču ili po mišljenju građana i građanki uzurpiraju prostor ili u zdravstvenim ustanovama ili u odgojno obrazovnim ustanovama. Ovdje ću se pozvati na jedan pravni termin korišten iz uvodnog dijela ustavnog suda koji za ovakve kampanje ili zagovornike koristi termini protivnici, navodnici, dakle važno je da se radi o navodnicima, prava na pobačaj koji se nazivaju „pobornici prava na život“. Dakle, vrlo sličan zajednički nazivnik o inicijativa koje se legalno događaju u RH, ali u trenutku kada zaprimamo pritužbe građana gdje gledamo osnovanosti takvih inicijativa da li se rade u zdravstvenim ustanovama ili se rade u odgojno obrazovnim ustanovama onda moramo tražiti očitovanje od jednih i drugih institucija o čemu se radi. Pa me se pitalo na saborskom Odboru za ravnopravnost spolova gđa. Selak zašto sam reagirala vezano za video film u nekoliko odgojno obrazovnih ustanovama koje su govorile o prekidu prekidu trudnoće ili o borbi za život. Dakle, ono što je tim filmom promovirano izravno ili ne izravno žene su označene ubojicama i ako želimo biti legalisti moramo znati da ubojstvo djece je kazneno djelo i da promicanje takvih vrijednosti, dakle odnosno davanje izravne ili ne izravne slike žene koja ubojica nerođenog djeteta predstavlja diskriminaciju temeljem spola i pridonosi određenoj stigmi svih onih žena koje koriste Ja zaista nemam problema sa kritiziranje niti rada mene osobno, niti mog dosljednog i velikim dijelom gdje nastojim biti vjerodostojna u svim ovim različitim prijedlozima kako bi se institucija neovisna trebala voditi, svi imate svoja politička stajališta, svjetonazorska, dakle uvjerenja, ja s tim zaista nemam problema. Međutim, imam u tom smislu vrlo jasne ograde do koje mjere ta kritika ukoliko je konstruktivna i ukoliko je legalna može biti od naše strane prihvaćena. Dakle, otvorena sam za konstruktivne prijedloge, ali moraju biti zakoniti. I evo, u ovom dijelu kada sam govorila o ovim primjedbama vezano za postupanje kako bismo trebali racionalizirat naše postupanje i resurse, mislim da smo mi ti koji trebamo nadzirati institucije koje ne odgovaraju, koje ignoriraju i koje se, imaju de facto šutnju administracije, mi ih monitoriramo i na kraju bi mi trebali biti jednako takvi prema građanima i ne odgovarati im jer mislimo da njihova prava se ne krše ili da nisu u pravu sa svojim stajalištima i sa svojim primjedbama. Moram reći da primjedbu vezanu za, ovo da ovo izvješće u stvari nije izvješće institucije pravobraniteljice već je to izvješće koje kompilira statističke podatke drugih državnih tijela i da i rad institucije se svodi samo na 6 stranica. Samo naša uvodna statistika u 330 stranica ima 12 strana. Ono što je preskočeno reći o samim aktivnostima je da smo organizirali prošle godine 14 samostalnih radionica, 3 edukacijska predavanja, 3 konferencije, ovaj okrugla stola, 1 regionalni sastanak i oko 42 međunarodna i regionalna susreta. svih 330 strana kroz svu problematiku i kroz nacionalnu statistiku koju kompariramo i uparujemo kroz pojedinačne slučajeve s kojima se mi suočavamo u stvari prikazujemo i ono što radimo, što pokrećemo, koje su naše inicijative, na kojim preprekama i na koji način institucije kojima se obraćamo rješavaju sve one zahtjeve koje mi upućujemo prema njima temeljem zahtjeva i problema s kojima se susreću naši građani i građanke. Moram reći da da evo, znači krivo prikazivanje statistike mislim da sam uspjela objasniti o čemu se radi i da ovakav način možda govori o tome da zastupnica nije u dovoljnoj mjeri iščitala 330 stranica izvješća. Ja znam da mnogi misle da je to predugačko, ali oni koji su zainteresirani za rad uvijek mogu vrlo transparentno i do najmanjih detalja dobiti sve naše aktivnosti, ali i sliku na nacionalnoj razini. Ono što dugujem zastupniku Kajtaziju, a što je rekao da se nalazi na stranicama izvješća vezano za sklapanje ranih brakova romske nacionalne manjine, mi smo se u tom izvješću referirali na očitovanje vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji su se upravo vezano za tu problematiku oslonili na istraživanje koje je provedeno 2018.g. od prof. Klasnić s pravnog fakulteta, a koja je govorila o niskoj razini svijesti o zaštiti reproduktivnih prava žena Romske nacionalne manjine u njihovim ranim brakovima i maloljetničkim trudnoćama, taj navedeni problem upravo je prepoznat i u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma. Mi kada govorimo o ženama pripadnicama nacionalnih manjina onda dakako da cijenimo ovakva istraživanja koja imaju obuhvat sa domicilnom populacijom i sa resornim tijelom Vlade gdje gledamo da li su poduzeli određene mjere prema akcijskim planovima i strategijama, da li te mjere stoje neiskorištene i što se je napravilo da bi se unaprijedilo određeno područje. Zato nam je važno da konzultiramo resorna tijela i vidimo što su napravili kakvo je pravo stanje stvari. Danas se razgovaralo i nekoliko puta se na neki način, ne znam kako bi se uopće više izrazila osvrnulo na neutralnost rada institucije i na moje imenovanje i na moju nepristranost ili u ili u jednom trenutku na saborskom odboru je rečeno, zakonodavni aktivizam koji provodim, danas je spomenuto da sam ja izabrana na prijedlog vladajuće nomenklature i da sam ustvari na neki način dovela u pitanje sam rad institucije i način promišljanja i djelovanja neovisnosti institucije. Ja ću ovdje spomenuti da na dan doduše prema Zakonu o ravnopravnosti spolova trenutna Vlada predlaže kandidata odnosno kandidatkinju Hrvatski sabor, a u ovom slučaju kod mog imenovanja je 92 zastupnika odnosno zastupnice su bile za, 6 ih 6 ih je bilo suzdržanih i nitko protiv. Rekla bih da nakon prvog mandata koji sam imala ovaj drugi mandat držim da je prepoznat od strane zastupnika i zastupnica temeljem svega onoga što je do sada radila ova institucija, a i ja zajedno Dužna sam odgovoriti i vezano za upite, naše upite prema institucijama bilo državnim, bilo javnim pa čak i poslodavcima koji angažiraju odvjetnike i kažu da se bavimo trivijalom. Dakle, jednaka mogućnost i muškaraca i žena na tržište rada poneko poslodavci zajedno sa odvjetničkim uredima smatraju da je trivijala i da je nepotrebno o tome voditi raspravu ili se očitovat na pojedini upit. Dakle, vezano za neočitovanje određenih državnih institucija, a u ovom slučaju ako se radi o općim bolnicama u Hrvatskoj mi uvijek po određenim temama koje se skupe tražimo razgovor sa resornim ministrom odnosno ministricom i tada tražimo na neki način da nam se daju odgovori na teme i probleme koje građani nama upućuju, a koje mi sami bez njihovog senzibiliteta i bez njihove upornosti ne mogu riješiti. Dakle, tako ćemo i po pitanju neodgovaranja na naša pitanja vezano uz ostvarivanje pristupa prekidu trudnoće razgovarati sa trenutnim ministrom zdravstva, a i po drugim pitanjima koja već nam stoje na dnevnom redu, a to je ostvarivanje zdravstvene skrbi transrodnih osoba vezano uz pratilje u bolnicama što je ograničeno zbog trenutne situacije covida. Dakle, neke stvari koje su otvorene i koje nisu riješene dok je jedan dio riješen kroz njegove preporuke, ali ova otvorena pitanja želimo riješiti jer mislimo da možemo dobiti odgovor ili dobru volju na toj partnerskoj strani. Mislim da sam dotakla sva današnja važnija pitanja koja rekla bih možda nisu dovoljno artikulirana tijekom saborskog odbora ili tijekom mog uvodnog govora, ali zato vam se zahvaljujem što ste ostali do kraja ovdje i što smo mogli to zajedno prokomentirati. Ja vam se zahvaljujem još jednom. i vama. Ostanite ovdje. Želim reći da je 5 sati i 36 minuta da ja stojim ovdje blokiram na ovoj stolici i da određena moja ljudska prava nisu poštivana i neka se to zabilježi isto stenografski, ali ipak ću dati ove zadnje dvije replike, omogućit ću ove zadnje dvije replike, prvi je gospodin Hajduković. Hvala potpredsjedniče. … /Govornik se ne razumije zbog najave./ … Sabora se boriti za svoja ljudska prava, a možda i pravobraniteljica može pomoć. Htio bih vam reći pravobraniteljice kritike koje sam čuo, a sjedio sam veliku većinu rasprave ovdje, ja doživljavam kao neutemeljene i zapravo ideološki motivirane i mislim da vas one ne trebaju sprečavati niti se trebate previše obazirati na njih jer radite dobar posao, to vam je rekla većina mislim ovdje prisutnih. Ono što niste glasno rekli što bih ja možda podcrtao, a to je da mene jako smeta to što ste vi naša, vi ste kao naša produžena ruka ajde recimo tako u čuvanju ljudskih prava, a da neke državne institucije ne surađuju s vama kako bi trebali DORH, policija i mnoge druge itd., to je nešto što se treba mijenjati i ja na to želim ukazivati i želim stalnu pažnju usmjeriti na to da netko vas ignorira kao naše povjerenice. Znači vi ste povjerenica ovoga Sabora, vas je Sabor izabrao vi ste naše tijelo i … /Govornici govore Ja vam se zahvaljujem na tome što ste primijetili. Ja sam do sada imala mogućnost razgovarati upravo oko tih pitanja suradnje oko obiteljskog nasilja i načina kvalificiranja određenog dijela obiteljskog nasilja kao prekršajno ili kazneno djelo, i primjedbe koje sam skupila od policije na terenu i kroz edukaciju gdje oni sami u nekim situacijama i na lokalnoj razini imaju dobru suradnju sa Državnim odvjetništvima, a negdje i nemaju. Dakle, htjela sam vidjeti na koji način povezati našu instituciju da edukacije provodimo na način koji će biti zajedničke ili kroz Pravosudnu akademiju ili kroz Policijsku akademiju, moram reći da svaki put je odgovor da oni imaju dovoljno edukaciju o obiteljskom nasilju, međutim ono što smo mi kritizirali je da na Pravosudnoj akademiji uglavnom hvala lijepa. Hvala. Hvala. zahvaljujem. Evo na početku isto tako podrška vašem radu i htjela bih čuti vaš komentar na ovu ideju predsjednika predsjednika Republike o tome da se Uredi svih pravobranitelja grupiraju pod jedan Ured jednog pravobranitelja. Što mislite o tome, je li to unaprjeđenje ili možda, možda bi bolje se koordinirali sa nekim drugim sektorima i tako dalje, ili je to, ili mislite da to nije dobra ideja? Hvala. Uvaženi zastupnici hvala vam na vašem pitanju, ja posljednjih 20 godina radim na ovim pitanjima, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije i sudskom praksom Europske unije radeći od 2000.-te godine u Uredu za ljudska prava i vodila sam pregovore za 2 teška područja. Veliki benefit koji je Republika Hrvatska iznjedrila je da je donijela antidiskriminacijske zakone i strategije i da smo uspjeli uspostaviti pravobraniteljske i antidiskriminacijska neovisna tijela za pojedina područja. Svaka država ima različiti model ali umreženi smo sa EKVINET mrežom dakle mrežom neovisnih institucija na razini Europske unije gdje ovakva specijalizacija institucija koje su u fokusu određena prava donose veliki benefit unapređivanju standarda demokracije jedne države. Spomenut ću da 20 godina prije toga

sa Izvješćem o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2019. godinu. Završili smo raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala. Vidimo se ujutro.